Kako je najavljeno jutros počinjemo sa: - Konačnim prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, drugo čitanje, P.Z. broj 439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 Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče sabora. Kolegice i kolege, Klub zastupnika IDS-a traži stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se još jednom konzultirali i naglasili na niz nelogičnih, nerazumnih pa i opasnih odredbi predloženog zakona na koje smo ukazivali od prvog trenutka kako mi u saborskoj oporbi tako i stručnjaci koji se bave pomorskim dobrom, brojne institucije, civilne organizacije ali i najšira javnost. U tom prijedlogu zakona svi mi prepoznali smo prije svega izuzetno štetnu i nedopustivu namjeru Vlade da praktično omogući privatizaciju pomorskog dobra kao jednog od rijetkih i javnih dobara koji još nisu završili u privatnim rukama. Javnost se tome jasno usprotivila. Svjedoči tome iznimno veliki broj primjedbi u javnom savjetovanju kao i cijeli niz drugih aktivnosti, akcija i inicijativa koji su očito bar donekle urodili plodom. Drago nam je naravno da je predlagatelj zakona bar djelomično poslušao glas javnosti, glas razuma rekla bih čak. Znam da im nije bilo lako prihvatiti vlastitu grešku, suočiti s time da i oni tamo iz oporbe ponekad možda imaju pravo i da možda i njih ponekad treba Zato ću isto tako odmah konstatirati kako nažalost i ovaj drugi izmijenjeni prijedlog ima također cijeli niz nelogičnosti, propusta, neprovedivih ili upitno provedivih, a prije svega štetnih odluka i odredbi. Štetnih po lokalnu zajednicu, po njezine građane, po one koji o pomorskom dobru institucionalno brinu i koji su i javnom savjetovanju ukazali na taj cijeli niz propusta i loših odredbi koje novi zakon donosi. Klub zastupnika IDS-a konstruktivno će sudjelovati u ovoj raspravi s ciljem ispravljanja uočenih grešaka i apeliram na ministarstvo da ih uvaži. Hvala.

Tražim stanku u ime Kluba MOST-a da upozorim hrvatsku javnost da je Andrej Plinković za par srebrnjaka prodao hrvatsku obalu i dao je na raspolaganje strancima i krupnom kapitalu koji na njoj planiraju dobro zaraditi. Naime, od početka sam upozoravala da je priča o plažama samo dimna zavjesa koja prikriva stvarnu intenciju ovog zakona koja je ostala nepromijenjena, a ta je slijedeća. Kroz koncesije i kroz založno pravo kao stvarno pravo omogućit će se de facto vlasništvo i upravljanje bankama nad pomorskim dobrom. Što će u praksi značiti ograničavanje uporabe pomorskog dobra kao općeg dobra za naše građane, a potencijalno s obzirom na nedovoljne studije i ekološku ugrozu tako nešto je nedopustivo. U mnogo toga Hrvati su zahvaljujući vašoj kleptomanskoj politici na začelju EU, ali ali postoji onaj jedan trenutak u razgovoru sa svakim strancem kada vas on pogleda s kombinacijom zavisti i divljenja u oči i kaže, ali vaša obala. I u tom trenutku svaki se Hrvat osjeća kao gospodar svemira jer da mi smo ti koji imamo i najljepšu obalu i najljepše more i najljepše otoke. I nećemo vam dozvoliti da to malo ponosa što nam je ostalo nam otmete izvlaštenjem pomorskog dobra kao općeg dobra kroz ovakve zakonske izmjene koje su uz izmjene Zakona o prostornom uređenju one zakonske izmjene, ono što je Andrej Plenković obećao za novce koje smo dobili unutar EU, a to je da Hrvatska postane energetsko skladište i proizvodnja energije za bogate zemlje Europe kojima ne pada na pamet da isto učine sa svojim teritorijem. Stanka vam je odobrena. Slijedeći zahtjev za stanku je poštovane Ivane Kekin. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam. Tražim stranku u ime Kluba Možemo kako bih još jednom ponovila što smo rekli na press konferenciji. Neće biti dobro za pomorsko dobro dok HDZ ne ode s vlasti. Ono što je dobro i na čemu čestitamo prije svega građanima, svima onima koji su se organizirali civilnom društvu, onima koji su potpisali našu peticiju 30 tisuća potpisa, onima koji su došli na naše javne tribine koje smo organizirali po cijeloj obali je činjenica da smo natjerali HDZ da odstupi. Da odstupi od ideje da nam ogradi plaže, da odstupi od ideje da nam naplati plaže, da odstupi od ideje da uzurpira opće dobro na tako prostački način. No, ostaje isto tako činjenica da je ovaj zakon i dalje loš. Ovo je Zakon omogućuju založno pravo na naše plaže, ovo je Zakon u kojem hoteli s 4 i više zvjezdica imaju poseban tretman, ovo je Zakon u kojem i dalje se dozvoljava da se, recimo, kampovi grade na samoj granici pomorskog dobra. Ono što vam odavde sada poručujemo i prije rasprave, vidjeli ste da građani neće dozvoliti da uzmete i pomorsko dobro. Dakle građani su vam poručili da to ne možete, zato ste i povukli, niste se povukli jer ste nas dobro slušali u prvom čitanju. U prvom čitanju ste nas uvjeravali da smo ludi, u prvom čitanju ste nam govorili da imate odličan prijedlog zakona, da smo mi paranoični, a ipak ste, ipak ste odstupili. Odstupili ste jer ste vidjeli da vam građani to neće dozvoliti. Mi ćemo uložiti više od 30 amandmana, poručujemo vam da ih dobro pročitate, razmislite o tome da zakon date u 3. čitanje, dali ste nam ga na 2 dana i nama i javnosti, to je sramotno i počnite se odgovorno ponašati prema pomorskom dobru.

u onome bitnome Možemo! to ne razumije ili ne želi razumjeti, a s obzirom na one izmjene koje su se dogodile, gdje sebi pripisujete zasluge inicijative Javno je dobro i s obzirom na činjenicu da ste javno pohvalili HDZ-ov prijedlog izmjena Zakona o pomorskom dobru, bilo bi možda korisno da se preselite kao njihovi novi koalicijski partneri na onu stranu sabornice. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća povreda Poslovnika, poštovana Ivana Kekin. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam. 238, za vrijeđanje zdravog razuma. Nažalost nema za otvoreno laganje. Pozivam kolegicu kao i cijelu njenu stranku da se počnu više vezati uz činjenice. činjenice. Mi nigdje nismo pohvalili zakon, mi smo javno rekli da čestitamo građanima koji su natjerali HDZ da odstupi od odredbi kojima se htjelo ograditi, naplatiti i ograničiti ulaz na opće dobro. I vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeći zahtjev za stanku je poštovanog Damira Bajsa. **Bajs, Damir (Fokus)** Ispred saborskog Kluba Fokusa i Reformista zatražio bi 10-minutnu stanku da se u klubu konzultiramo o Zakonu o pomorskom dobru. Zakon je to koji je izazvao kontroverzi u javnosti, kako stručnoj, tako i među građanima. Moram naglasiti da mnogi misle da se radi o lovu u mutnom, što je vezano, naravno, uz pomorsko dobro. Zbog čega to govorimo? Zbog toga što svi, od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, svih onih profesora koji su bili u radnoj grupi pa istu napustili, ali i građani koji su ovdje protestirali, zapravo smatraju da zakon koji se tiče pomorskog dobra, a vezan je uz ono što najviše cijenimo, a to je upravo naša obala, uz druge javna dobra je nešto što ne možemo olako donijeti ovakove odluke. A koje su to odluke? Odluke koje u ovom slučaju, ustavnopravni stručnjaci smatraju da su krajnje upitne. Govorim naravno o tome da se koncesijom može dati u podkoncesiju, da one podkoncesionirane ne moraju imati uvjete koje je imao koncesionar, da mogu banke dobiti založno pravo nad javnim dobrom preko koncesije, to je nešto što je apsolutno je neprihvatljivo jer ako bi to tako radili, onda možemo to prošiti i na Hrvatske šume i na sve ostala javna dobra koja su vezana uz ono što mi štitimo. Stoga ovaj lov u mutnom koji, čini mi se, dobro karakterizira ovaj poteze, dakle kako Vlade, tako i ministarstva je nešto što se ne smije olako dozvoliti. Mi ćemo biti naravno aktivni u raspravi, upozoravati na ovo sve što smo rekli, a još jednom bih istakao da u radnu grupu su bili imenovani pravni stručnjaci koji su trebali pomoći oko ovih situacija, oni su izašli iz te radne grupe, ne htijući imati nikakve veze s ovim Zakonom. Jedini koji hoće imati veze s tim Zakonom je HDZ, koalicijski partneri HSLS, HNS i drugi, a građani i oporba očito ne, uključujući i struku.

Ovo nije zakon o morskim plažama. Da je ovo zakon o morskim plažama, onda bih rekli, okej, poslušali ste glas javnosti, poslušali ste glas saborskih zastupnika i napravili ste korak naprijed. Ovo je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Pomorsko dobro na kojima je godinama bio nered i umjesto da taj nered probamo smanjiti na najbolju moguću razinu i dovesti red, mi nered rješavamo novim neredom i to je ovaj Prijedlog zakona. Ovaj Prijedlog zakona je licemjeran, ovaj Prijedlog zakona je lažan, ovaj Prijedlog zakona otvara na pomorskom dobru niz novih problema. Tamo gdje odgovara centralizacija, malo ćemo centralizirati. Tamo gdje nam ne odgovara, propustit ćemo jedinicama lokalne samouprave pa nek oni zaposle pomorskog redara, baš me zanima, kolege iz HDZ-a koji imate pomorsko dobro, odnosno koji ste tamo čelnici, što vam znači odredba da u roku od 18 mjeseci morate sagledati sve, svu situaciju što je bilo bespravno vezano uz pomorsko dobro, onda ćete imati prekršajne sankcije, ako to ne napravite. Baš me zanima kako ćete raditi i kako ćete uklanjati bespravno što je na pomorskom dobru i to će biti vaša obveza. Bit će zanimljivo vidjeti kako će to funkcionirati i kako će to sve zajedno biti. ministre Butkoviću, bilo bi zgodno da objasnite klubu koji je u Novom Vinodolskom, u kojem su i moja djeca jedrila k'o optimist, da neće moći dobiti više sportsku luku na zahtjev, sportsku luku na zahtjev možete imati samo ako imate vrhunske sportaše. Tamo su djeca koja jedre u optimistu, oni nisu vrhunski sportaši. Oni su jedna druga klasa i brdo naših malih mjesta po moru ima takve lučice i takve klubove gdje se djeca uče jedriti i gdje bi trebali napraviti korak i pomoći im,

apeliram na kolegice i kolege da o zakonu gdje HDZ uzurpira nešto što je najvrijednije, a to je naša obala, mi ne uzurpiramo aktivizam i one uspjehe koje aktivisti jesu napravili, ali ovaj zakon nije dobar, ovo nije zakon s kojim će niti aktivisti, niti cijela Hrvatska biti zadovoljna, znači ovo je zakon koji nije riješio niti jedno ključno pitanje iz prvog čitanja, a zašto je nekima možda zbunjujuće i zaključili su da je ovo bolji zakon? Pa zato što ovaj zakon se služi orvelijanskim govorom, to je klasični novogovor, crno je bijelo, istina je laž, rat je mir, sjećamo se toga i pokušavam vam objasniti da je dobro za nas sve da obala više nije javno odnosno opće dobro. Mi to ne smijemo dopustiti, znači ovdje se doslovno kaže na samom početku zakona, pomorsko dobro je dobro u upotrebi svih osim ako to nije, osim ako to nije određeno drugačije ovim zakonom. Upravljanje pomorskim dobrom mora biti cjelovito, šta to znači? Cjelovito rješenje znamo šta znači kod ministara Andreja Plenkovića. Čl. 24. st. 4. će zapravo biti omogućena nezakonita gradnja. Ovaj zakon u mnogim članicama doslovno osigurava da ono što je bilo nezakonito postane zakonito, funkcionalna cjelina, ona nije uopće nestala, znači funkcionalna cjelina hotel i plaže nego se sada još jasnije određuje da je ona infrastrukturno povezana s hotelom plaža i da je hotel ulagao i zato ima pravo

Slijedi zahtjev za stanku poštovanog Davora Dretara. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani g. potpredsjedniče. Tražimo stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta da još jednom ukažemo na činjenicu da uopće danas ovdje o ovom drugom čitanju ovog zakona ne bismo trebali raspravljati. Suglasnost predlagatelja sa zahtjevima oporbe tijekom prvog čitanja bila je, možemo slobodno reći, simbolične ili deklarativne naravi. Tko je pogledao ovaj tekst koji je sada pred nama, konačni prijedlog, vidi da nikakvih suštinskih izmjena nema. Podsjetit ću, kada između životne stvarnosti na pomorskom dobru i pravnih normi koje uređuju istu tu stvarnost dođe do visokog stupnja neusklađenosti ugrožen je opstanak samog pravnog instituta pomorskog dobra. Otprilike izmjene u odnosu na prvo čitanje izgledaju kao da na staroj truloj Ladi promijenimo tenis lopticu na kuku, dakle nebitne. Problemi koje će generirati ovakav zakon u budućnosti gomilanjem ogromne pravne nesigurnosti i sporova koji će iz iste proizaći prvenstveno će se bazirati na založnom pravu na koncesije, izvlaštenju na pomorskom dobru gdje vidimo da se državno tijelo pojavljuje kao stranka u postupku, što je potpuno nemoguće i nadam se iskreno da će o tome imati i Ustavni sud što za reći, hvala lijepa.

ali me evo ministar Butković natjerao da idem na plažu i ove zime i držali smo pressice na plaži, plažama i obećao sam vam da ako bude plaže zagrađene da ću na ogradu stavit vašu sliku. Odredbe koje, koje su bile u tom trenutku sporne u ovome zakonu, u ovome prijedlogu su izmijenjene, što znači da ipak nismo zaludu išli zimi na plaže, dakle da, nadam se da ovo čuvar plaže u zimskom periodu neće trebat biti dalje. I sada naravno ostaje u ovom Konačnom prijedlogu zakona beskonačan niz problema koje bi ovaj zakon mogao donijeti. Mnoge su stvari rekli profesori i inače mislim da je kontinuitet ove Vlade da se svađa s profesorima, sad je Zakon o izbornim jedinicama gdje se svađate s ustavnim stručnjacima, ovdje se svađate, svađate s drugima, sve ovo što su rekli kolege, a mnogi od nas smo to, budimo iskreni, čuli primjerice od inicijativa kao što je ona javno je dobro, problematično je u ovome zakonu, u ovome Konačnom prijedlogu zakona. Ali ima još nešto na što nismo upozoravali u prvom čitanju jer od ovih grešaka za plaže, nismo uopće, ne bi, ne bi došlo do izražaja. Ovaj zakon je, a to sam rekao jučer na odboru, po mom mišljenju udar na demokratski sustav. Zbog toga, zbog svojih prekršajnih odredbi kojima se čelnici JLS, dakle gradonačelnici će se dovest na prosjački štap ogromnim kaznama zbog pogreške službenika, dakle te odredbe su po mom mišljenju sulude, luđi su jedini, jedino gradonačelnici iz HDZ-a koji će glasat za ovaj zakon iako znaju da nije dobar, hvala.

da još jedanput prije početka rasprave kažem ono što je važno. Sve što je važno i tiče se ovog zakona i njegove nadležnosti piše u čl. 1. ovog zakona. Mislim da 20-godišnje iskustvo upravljanja pomorskim dobrom kao jednim od najvažnijih resursa koji danas kad imamo gotovo milijun turista na obali itekako doprinosi mnogim građanima, a onda i gospodarstvu, naravno i RH. 20.g. iskustva pokazalo je da zakon koji je aktualan i na snazi nije to napravio kako treba i da je potrebna intervencija Vlade da se te pro…, te primijećene nelogičnosti ili primijećeni problemi na pomorskom dobru dodatno uredi. Sustav se gradio 20.g., s ovim zakonom on se nadograđuje u bojem smislu. Razumijemo potrebu oporbe da se politički ovdje prezentira na svoj način, ne slažemo se sa mnogim objedama koje su ovdje izgovorene čisto iz želje očito da se uhvati pokoji politički poen i mislim da su i oni koji su u prvom čitanju došli ovdje sa vizualima jasno odustali od svojih namjera, najprije da lažno tumače odredbe zakona, pa da onda sami sebe na taj način dovode u probleme i na kraju opet priznaju da su pogriješili u svemu što su govorili već u prvom čitanju. Kroz dobru raspravu u ovom drugom čitanju pokazat ćemo mnogo toga argumentirano da što govore nije istina. Tako da očekujem i od ministra, ali i od svih nas da zaista vodimo jednu argumentiranu raspravu, da ne izmišljamo, da ne lažemo i da čitamo zakon onako kako piše. Ovo nije novi sustav, sustav se dograđuje na bolji način i pokazat će u budućnosti da želimo itekako kao država brinuti o tom resursu, učiniti ga boljim na korist građana, naravno gospodarstva i same RH jer je previše važan. Imamo dvije povrede poslovnika, prvu je digla poštovana zastupnica Selak Raspudić, u čem je povrijeđen poslovnik? Čl. 238., omalovažavanje saborskih zastupnika jer su članovi oporbe prozvani lažovima, Andrej Plinković i ostatak vesele HDZ-ove plinske družine već nam je pokazao kakve su njegove namjere kada govorimo o našem novcu i općem dobru u najnovijoj aferi, a ovime ste za par srebrnjaka prodali naše najvrijednije blago, našu obalu, naše pomorsko dobro za interese krupnog kapitala i svih onih ostalih kojima ovim zakonskim izmjenama pogodujete i to je jedina istina. Dobro, to je bila replika, a ne povreda poslovnika, pa vam moram dati opomenu, druga je, vodite o tom računa. Poštovana zastupnica Peović je digla isto povredu poslovnika. Hvala. Poslovnik je povrijeđen u čl. 238., kolega Borić je prozvao one koji su donijeli ovdje neke vizuale, pa su onda se morali demantirati, pa ja sam donijela vizuale, donijela sam reklamu LIOQA Resort sa Ugljana koja je tvrdila da prodaje plaže gdje je pisalo…/Govornik se su to izmijenili upravo na način u koji ste vi izmijenili ovaj zakon, samo su upotrijebili druge riječi, e pa mi ćemo danas ovdje pokazati da ništa niste izmijenili i da ste rasprodali 1/3 Hrvatske. Dobro i to je bila replika, pa i vama moram dati opomenu. Kolega Borić, hvala lijepo, ne inzistirate na povredi poslovnika. Kolega Bauk, vi inzistirate na povredi poslovnika? **Bauk, kao što sam znao puno puta reći šteta je propustit dobru priliku da se dobije opomena. Kolega Boriću, sama činjenica da se vi još uvijek sjećate naših vizuala pokazuje koliko su bili pogođeni, dakle ovaj zakon nema popravka, nema trećeg čitanja, krenite ispočetka ristart, hvala. Dobro i to je ovaj bila replika, pa dobijate i vi opomenu, a sada je stanku zatražio Klub Hrvatskih suverenista, pa će govorit poštovani zastupnik Željko Sačić, Hvala vam g. predsjedavajući. Tražimo stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista također u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom svima nama i hrvatskoj javnosti ukazali na štetnost štetnost ovakovih odredbi. Moramo reći da smo zadovoljni sa dijelom izmjena usvajanja pod pritiskom stručne hrvatske javnosti koje je naš predlagač, ovdje personificiranom g. potpredsjedniku, Olegu Butkoviću prihvatio, međutim pred njima je još dug put ne samo u ovoj raspravi nego bilo bi najbolje da uvažavajući sve ove amandmane dopune to, odgode za onaj način donošenja odluke kada se to treba donijet konsenzusom jel javno dobro, pomorsko dobro je dobro hrvatskog naroda i svih građana koji ovdje žive. I također da se spustimo na najnižu razinu osim, nije dobro samo zabraniti bilo kome da zabrani hrvatskom narodu pristup moru nego i Vlada i predlagač i većina saborska mora vodit računa o tome da hrvatski narod doista ima i novaca da dođe do tih plaža i da samo HDZ-ovi ljudi ne mogu korpomorto stavljat i doć do vezova za svoje barčice ili bilo kakve potrebe koje, zapravo jedini uvjet jeste da si član stranke. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada idemo na nastavak točke, želi li predstavnik predlagatelja dati… …/Upadica se

Poštovane kolegice i kolege, najprije vas molim sjednimo na svoja mjesta. Jako mi se sviđa ovo da su svi digli praktički replike, a da predsjednik nije ni prišao govornici, ali dobro. Pretpostavljam da će poštovani potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa infrastrukture Oleg Butković u ime predlagatelja sada govoriti. Evo izvolite dajem vam riječ. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane i uvažene zastupnice i zastupnici. Evo danas vam predstavljam konačni prijedlog jednog od najvažnijih i najsveobuhvatnijih zakona u sustavu Ministarstva mora, prometa infrastrukture koji se nije mijenjao od 2003.g. točnije 20 godina. tome? Govori o tome koliko je taj zakon kompleksan, sveobuhvatan i koliki je zapravo to izazov. Ovaj Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predstavlja ključnu reformu pomorstva budući da se pomorsko dobro prostire na morsku obalu, unutrašnje morske vode i teritorijalno more, a što predstavlja jednu trećinu ukupnog teritorija RH. Nacrt Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama HS usvojio je na 15. sjednici održanog dana 8. veljače 2023.g., a nastavno na raspravu na sjednici HS-a i primjedbe uvaženih zastupnica i zastupnika Ministarstva mora, prometa infrastrukture doradilo je određene odredbe zakona kako smo i rekli vezano uz morske plaže, za pomorske lučke redare kao i čuvare zakonom zaštićenih dijelova prirode. U tom poslu surađivali smo s DORH-om koje je predložilo doradu pojedinih odredbi zakona vezanih uz definiranje i upravljanje pomorskim dobrom, planiranje te građane na pomorskom dobru kao i status te predlaganje granice pomorskog dobra, a sve u cilju što bolje zaštite pomorskog dobra, sprečavanja devastacija pomorskog dobra i osiguravanja da pomorsko dobro kao opće dobro uvijek bude dostupno svim građanima RH. Analizirali smo izrečena mišljenja u raspravi pred HS-om u javnom prostoru od svih dionika u javnoj raspravi i izradi ovaj Konačni prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kojim se usklađuje ovaj zakon sa Zakonom o koncesijama, mijenja se postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, ograničava rok na koji se koncesija može dati na zahtjev od najdulje pet godina, umjesto koncesijskih odobrenja uvode se dozvole koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju javnog natječaja, što nije bio slučaj do sada, na rok od dvije do pet godina. Kao pomoć u postupanju Vlada RH će uredbom propisati vrste djelatnosti i visinu minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, a dozvole će se davati na rok od dvije do najdulje pet godina, a iznimno na rok do 20 dana za obavljanje privremene ili prigodne djelatnosti bilo da je kulturne, komercijalne, sportske priredbe i sl. uz mogućnost ograničenja opće upotrebe u smislu ograđivanja i naplata ulaska, al ovo samo u opravdanim slučajevima primjerice kod organizacije koncerata ili slično. Zakon uvodi pojam i odgovornosti za ekološku štetu na pomorskom dobru koja je svaka šteta na okolišu i prirodi prouzročena onečišćenjem ili uništenjem obale i podmorja odnosno mora i biljnog i životinjskog svijeta u moru i na morskoj obali te svako naruženje krajolika kao i svako uništenje izvorne strukture mora i morske obale te ekosustava. S tim u svezi Vlada RH će posebnom odlukom osnovati stručni savjet za planiranje i gradnju na pomorskom dobru u sastavu devet članova imenovanih od istaknutih stručnjaka arhitekture, pejzažne arhitekture, zaštite okoliša i prirode, urbanizma, krajobraza i drugih istaknutih stručnjaka koji će izdavati suglasnosti na planove uređenja prostora jedinicama lokalne samouprave, a sve u skladu s Uredbom o gradnji građevina i izvođenju zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a koji su dopušteni na prostoru pomorskog dobra. Ovu uredbu donijet će Vlada RH na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove pomorstva, ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i gradnju te DORH-a. U cilju osiguravanja U cilju osiguravanja integralnog upravljanja pomorskim dobrom i očuvanjem pomorskog dobra kao općeg dobra dostupnog svima, Vlada RH osnovat će i ustanovu za upravljanje pomorskim dobrom čija će se organizacija i nadležnost utvrditi posebnim zakonom. Zakon nadalje jasnije definira kriterije za određivanje granice pomorskog dobra te postupak predlaganja i određivanja granice pomorskog dobra kako bi se osiguralo da granica pomorskog dobra u cijelosti obuhvati kopno koje je po svojoj prirodi u neposrednoj vezi s morem te koje po svojim prirodnim obilježjima i izvornom statusu nekretnine pomorsko dobro. Zakon nadalje definira i uređuje morske plaže, sidrišta i privezišta. Morska plaže dijele se na javne morske plaže koje mogu biti prirodne i uređenje te morske plaže posebne namjene. Jasno i nedvosmisleno zakon propisuje da se morske plaže ne smiju isključiti iz opće upotrebe, da moraju biti dostupne svima i da se ne smije naplaćivati ulaz na morske plaže. Nadalje, u cilju osiguravanja načela zadovoljavanja javnog interesa koncesija za javnu plažu u naselju mora se dati na način da cijela plaža bude dostupna svima na korištenje s time da na najviše 40% kopnenog i 20% morskog dijela plaže koncesionar može obavljati gospodarske djelatnosti za koje mu je koncesija dana. S druge strane koncesija za javnu plažu izvan naselja mora se dati na način da cijela plaža bude dostupna svima na korištenje dok koncesionar može na najviše 60% kopnenog i 40% morskog dijela plaže obavljati gospodarske djelatnosti za koje mu je koncesija dana. Na prirodnim morskim plažama izvan građevinskog područja ne smije se dati koncesija. Zakon dozvoljava davanje koncesije za obavljanje gospodarske aktivnosti na uređenoj morskoj plaži na zahtjev, ali rok ne smije biti dulji od pet godina. Takva koncesija može se dati isključivo hotelu, kampu ili turističkom naselju minimalne kategorizacije četiri zvjezdice ili više koji su izgrađeni izvan pomorskog dobra i s kojim je uređena morska plaža infrastrukturno povezana te gdje je izvršeno ulaganje u infrastrukturu od strane hotela, kampa ili turističkog naselja s kojim je u neposrednoj vezi. Kategorizacija hotela određena je radi poticanja ulaganja u infrastrukturu te razvitak vrhunskog turizma u RH. Zakon se usklađuje sa Zakonom o sportu na način da se koncesija može dati pravnoj osobi u sustavu sporta koja ima natjecatelje u tri uzrasne kategorije, a u cilju poticanja vrhunskog sporta za sportsku luku u sustavu vrhunskog sporta koncesija se daje na zahtjev. Županijske lučke uprave čija je najvažnija djelatnost osiguravanje javnog interesa u smislu osiguravanja povezivanja otoka s kopnom i osiguravanja komunalnih vezova zakon ovlašćuje da sama obavlja lučke djelatnosti čime će se značajno povećati prihodi koje će županijska lučka uprava ulagati prvenstveno u operativni i komunalni dio luke. Koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti županijska će lučka uprava davati samo iznimno, samo iznimno. Daljnji korak prema zaštiti i nadzoru pomorskog dobra institut pomorskog i lučkog redara koji ovaj zakon uvodi, a koji će nadzirati provedbu odluke o redu na pomorskom dobru odnosno reda u lukama otvorenim za javni promet. Isto tako nadzor nad pomorskim dobrom u zaštićenim dijelovima prirode provodit će čuvati zakonom zaštićenih dijelova prirode. Nasipi i druge građevine koje su vidljive na digitalnom ortofotu u 5. mjesecu 2011. zadržat će se u prostoru ako ispunjavaju sve uvjete propisane ovim zakonom i drugim propisima koji uređuju prostorno planiranje i gradnju. Nasipi i druge građevine koje nisu vidljive biti će uklonjene na temelju izvršnog rješenja inspektora pomorskog dobra kojim se nalaže uklanjanje nasipa iz mora na teret osobe koja je izvršila nasipavanje, a ako se ta osoba ne može utvrditi tada solidarno o trošku jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se nasip nalazi u okviru redovnog upravljanja pomorskim dobrom. Inspektor pomorskog dobra dužan je navedeno rješenje donijeti u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zaključno, novim zakonskim okvirom daju se bolji mehanizmi zaštite pomorskog dobra, uvode se veća prava i dužnosti upraviteljima pomorskog dobra, povećava se transparentnost u upravljanju i gospodarskom korištenju pomorskog dobra, osigurava učinkovito upravljanje lukama otvorenim za javni promet te štiti javni interes i opću upotrebu pomorskoga dobra. Zaključno, ovaj zakon osigurava ono najbitnije. Prvo, zaštitu pomorskog dobra. Drugo, pristup svima pomorskom dobru. Treće, red i nadzor nad pomorskim dobrom. Četvrto, učinkovito upravljanje pomorskim dobrom. I peto, primjenu najviših standarda struke prilikom gradnje na pomorskom dobru. Stoga sam uvjeren da će donošenje ovog zakona doprinijeti modernom, razboritom i odgovornom pristupu upravljanja pomorskim dobrom koje je najvažniji i najljepši prirodni resurs RH. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Kao što sam na početku evo gotovo svi prisutni su digli replike već prije nego što je ministar i progovorio, pa idemo redom. Prva replika poštovanog zastupnika Bajsa. Štovani ministre, u prijedlogu ovog zakona koji smo označili kao lov u mutnom naznačeno je da postoji založno pravo na koncesiji za pomorsko dobro da banke mogu dati kredite. Međutim, radi ravnopravnosti da li ste razmislili da se to proširi. Naime, u …/Govornik se ne razumije./… založnog prava i na koncesije i na autoceste, brze ceste, županijske ceste, gradske ceste, …/Govornik se Možda da damo kad govorimo o javnom dobru i založnog prava na koncesijama za tune. Možda da damo koncesije i založeno pravo nad njima nad rudnim bogatstvom nad recimo kamenom, naftom, plinom. Kad govorimo o svim tim gospodarstvenicima i oni trebaju kredite, pa zašto ne bi dali i njima koncesije koje u sebi sadrže i mogućnost založnog prava uključujući i vaš resor, ali i druge resore tako da svi imaju pravo da imaju založno pravo nad javnim dobrom RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Butković. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Što se tiče zaloga na koncesije to je mogućnost upisa založnog prava na koncesiji ne na pomorskom dobru. To je velika razlika i bitna razlika jer tu se stalno manipulira s ljudima da će netko postati vlasnik nečeg na pomorskom dobru, da će se upisati zalog itd. Ta mogućnost je postojala i dosada i ona je u skladu sa Zakonom o koncesijama i ja tu ne vidim zaista nikakvu bojazan niti prostor za manipulaciju ili zlouporabu te odredbe koja je i dosada bila slučaj. A što se tiče zaloga koncesije na autocestama mi smo u Hrvatskoj u vrijeme SDP-ove vlade htjeli prodati autoceste, mi smo ih htjeli monetizirati, pa smo mi to zaustavili i rekli smo da će autoceste ostati u hrvatskim rukama, proveli restrukturiranje i nema nikakve potrebe upisivati kredite ni zaloge na hrvatskim autocestama. Poštovani zastupnik, kolega Bajs dignuo je povredu Poslovnika. uključen./… kada govorimo dakle o zalogu na, na ovom slučaju koncesijama nema nikakvog razloga i nikakve ovaj razlike između zaloga na koncesiji na pomorskom dobru i zaloga na koncesiji na autoceste. Stoga kad govorimo o tome onda možemo reći da posrednim putom vi uđete u novi institut kojim bi zapravo omogućili bankama da drže ukupnost pomorskog, dijela pomorskog dobra. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, to je bila replika ovaj pa vam moram nažalost dati opomenu. Kolega, ministre ne možete iz klupe.

donošenja aktualnog zakona koji je na snazi prošlo je 20 godina. Vi ste četvrti ministar koji se uhvatio ovog da ovaj kompleksan zakon donese evo i dovede do konačnog prijedloga zakona i da bi do toga došlo bila je nužna suradnja sa DORH-om. DORH je taj koji je za sebe naravno uz vaše ministarstvo također uzeo važne zadatke upravo na tom dijelu pomorskog dobra od definiranja upravljanja i planiranja i građenja da se zna točno što se smije. Nije moglo proći sve. Kao što čujemo od nekih zastupnica koje govore laži ovdje kao gospođa Selak Raspudić da imamo izvlaštenja na općem dobru što je potpuno nerazumijevanje teme. Da li je ovaj zakon bilo moguće donijeti bez te suradnje i da li je garant DORH ili njihova suradnja sa vama da na tom pomorskom dobru znamo štititi interese RH, … a naravno onda građana, gospodarstva i na kraju RH kao takve. Poštovani ministar Butković. u tijesnoj suradnji smo mi to radili i sjedili i razgovarali i raspravljali i prihvatili sve primjedbe državnog odvjetništva, ja im se na tom zahvaljujem mislim da su nam pomogli, poglavito u ovom dijelu kad govorim oko definiranja upravljanja pomorskim dobrom, građenja, legalizacije, bitnih stvari koje su vrlo osjetljive u ovom zakonu tako da mi smo dobili bezuvjetno mišljenje državnog odvjetništva i ovaj zakon je usklađen zapravo sa svim njihovim primjedbama. Al nećemo mi sada državno odvjetništvo kao oni su ovo pisali sad ćemo i mi ćemo reć nema ili nije nešto dobro il bi moglo biti bolje. Oni su bili stranka u postupku, dali su nam mišljenje tijesno su surađivali u tome i mislim da su bili jako konstruktivni. Poštovani ministre, čl. 215. propisuje da su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji, nadležnoj inspekciji građevine koje se prema odredbama ovoga zakona odmah moraju ukloniti iz prostora. Dakle, kako to mislite provoditi u praksi, koji su rokovi za to, odakle su sredstva za uklanjanje tih građevina? Da li se to odnosi na građevine koje nisu vidljive na DOF-u od 5. mjeseca 2011. jer je prilično nejasno i podložno različitim interpretacijama to što ste napisali? Poštovani ministar Butković. i nije Možemo bio taj koji je nešto u ovom zakonu promijenio i nema govora o nikakvoj koaliciji pa onda ovi s ljevice Bauk i oni mogu bit sretni da će još zajedno i koalirat. rekao sam ono što se tiče morskih plaža da su bile u prvom čitanju plaže napisali smo sa se ne smiju ograditi, ja sam odah na početku rasprave ovdje rekao da ćemo dodati i dodatno pojasniti da isključimo svaku mogućnost bojazni za ljude, pa i za vas za sve one koji su mislili drugačije. A što se tiče jedinice lokalne samouprave, sve jasno piše što je vidljivo na DOF-u do 5. mjeseca 2011. da, sve što nije idu rješenja i jedinice lokalne samouprave propisane ovim zakonom mora postupit i mora djelovat onako kako joj je naloženo. Uvaženi ministre, upravo kako ste rekli ovim drugim čitanjem zakona jasno je i nedvosmisleno utvrđeno i otklonjene su sve sumnje koje su proizlazile iz prve rasprave iako je i u onom prijedlogu zakona bilo nedvosmisleno rečeno da ograđivanja plaža nema. Koliko je ovaj zakon u konačnom prijedlogu restriktivniji u odnosu na postojeći zakon i koliko on kao takav jamči bolju sigurnost i upravljanje pomorskim dobrom kao javnim dobrom? **Reiner, Željko Prvo čitanje poštovani zastupniče, tu ima nekoliko stvari koje smo dodatno stavili od ustanove koju osnivamo u roku od dvije godine, dali smo rok jer idu izbori nismo rekli idemo sad to odmah osnivat, idemo dat neko vrijeme pa da ljudi nakon izbora, a vjerujem da ćemo to bit mi, pa ćemo onda osnovat tu ustanovu je li, to je prvo. Drugo, osniva se stručni savjet Vlade od stručnjaka ljudi koji će davat suglasnosti na prostorne planove. Na plan upravljanja pomorskim dobrom koji je do sada išao samo u županiji on mora ići u ministarstvu dodatno, jasnije su propisani kriteriji određivanja granice pomorskog dobra. To je tolko poboljšanja bilo, što najviše mogu zahvalit državnom odvjetništvu u odnosu na prvo čitanje upravo zbog zlouporabe zakona i tih stvari koje mogu biti u provedbi, ajmo reć da mogu se dvosmisleno tumačiti i da se može to promijeniti na neki način i mislim da ima jako puno poboljšanja, ovo sam nabrojio samo neke naravno ima ih još. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Zakon mijenja status općeg dobra sa nedopustivim ciljem ostvarivanja stvarnih stvarnih i založnih prava na općem dobru trećim osobama putem založnog prava, vaš odgovor da je tako bilo u Zakonu o koncesijama je potpuno neprihvatljiv jer je ovo zapravo zakon koji uređuje znači lex specialis koji uređuje ovo pitanje, da uopće se ne osvrćem na vaš odgovor da je to tako nekad bilo jer ste sami krenuli u rješavanje ovo pitanja sa ciljem valjda poboljšanja sadašnjeg stanja za koje svi znamo kako je. Znači vi tamo u Rijeci vi ste u niskom startu za 8. izbornu jedinicu gdje su vam skrojili da uđete i tamo da se borite protiv SDP-a i Možemo, tamo su vam Hamingway barovi postavljali ležaljke pa se gledalo koliko, znači potpuno su radili mimo odluka gradskog vijeća, godinama love u mutnom i vi sad omogućujete ovim zakonom da se to i dalje tako provodi. Nećemo mi samo sučelit s vama u 8. s njima u 8. nego i s vama i vi ste otamo jel mi ćemo zajedno na izbore tako da se veselim sučeljavanjima i raspravi oko Rijeke i što se sve u Rijeci učinilo u posljednje vrijeme. Kad govorimo o plažama i ograđivanju plaža onda morate Bauka pitat on je bio u Vladi zašto su oni ogradili Costabellu i zašto su oni dozvolili kao vlada koja se sad bori protiv toga odnosno stranka da se ta plaža tada ogradila. To je prvo pitanje. Drugo, ja kad sam rekao da je i do sad vrijedilo upis zaloga na koncesiji, vrijedilo je ja nisam rekao neistinu. I nigdje nije bilo problema i niko nije postao vlasnik na pomorskom dobru ničega.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 238. povrijeđen članak vrijeđanje saborske zastupnice. Ja ću se stvarno referirat samo na sadržaj onog što ste trebali odgovorit, a to je znači ne možete se vadit, vi zapravo sada se vadite na SDP, a ovo šta vi radite je ozakonjenje onoga protiv čega ste bili navodno nominalno Kolegice Peović to je bila replika pa vam moram dati opomenu. Napominjem da je to druga vam. Kolega Borić, vi želite povredu poslovnika? Izvolite, **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa, čl. 238., omalovažava nas gđa. Peović, ne samo ministra nego i nas sve ovdje jer ne razumije opće situaciju tj. ne razumije da se ovaj zakon također morao uskladiti sa Zakonom o koncesijama. Ona to ne zna, ali se svejedno takmiči politički i izmišlja, izmišlja stvari koje jednostavno ne stoje. Ovakve smo slušali 2017. kad smo donosili taj Zakon o koncesijama i to je bilo problematično. Ovo je jedan od zadnjih zakona koji se usklađuje sa tim zakonom, ali ona to ne razumije. Za hrvatske građane govorimo da izmišlja, laže i ne govori istinu, (HDZ)** Kolega Borić, to je bila replika, pa dobijate i vi opomenu. Poštovani zastupnik Bačić ima repliku. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, prvo čestitke što ste se nakon ovoliko dugo vremena uhvatili u koštac problematike pomorskog dobra i samoga upravljanja. Mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji znamo koliko je to blago i koliko tu ima i problema, ali koliko ima i prostora za iskorištavanje u samom zakonu, mislim dosta ćemo u raspravi ovdje pričati i o plažama i o koncesijama. Ja bi se dotaknuo morskih luka, izvadio sam neke podatke, pa ću samo spomenut ulaganja, znači luka Omiš 90 milijuna kuna, Komiža, Sućuraj 30 milijuna kuna, Kaštel Stari 45 milijuna, Postira 15 milijuna, Milna 10, Marina 15 milijuna, Jelsa 10, Trogir 35, Bol 50, Krilo 40 milijuna kuna, znači pričamo o ulaganjima samo ove Vlade samo u Splitsko-dalmatinsku županiju, znači to su neki podaci koje često ovdje zanemarimo, pa evo zahvale vama, posebice državnom tajniku Bilaveru što niste zanemarili, što nikad nismo više ulagali u Splitsko-dalmatinsku županiju i morske luke, hvala vam. **Reiner, prvo što se tiče ulaganja u luke, one su u posljednjih nekoliko godina zaista velika, nema županije uz more, njih je 7 gdje nema zaista velikog investicijskog ciklusa u rive, u obnovu riva, lukobrana i to je dobro, mi smo pomorska zemlja, okrenuta moru i dobro je da smo iskoristili tu mogućnost europskih fondova što dosada nije bio slučaj zajedno sa nacionalnim sredstvima da pokrenemo taj investicijski ciklus koji je danas već i oko 300 milijuna eura. To nastavljamo i dalje i ovaj zakon je jedan od uvjeta da kroz NPOO povučemo još sredstava, ne da isporučimo pomorsko dobro što kaže uvažena zastupnica Selak, što zaista nema veze s ničim, mi nikome ništa nećemo isporučit, ni Briselu, ni nikome, ostaje sve isto, mi ćemo samo ovim zakonom bolje regulirat, integralno upravljat pomorskim dobrom na bolji način i što je najvažnije nastavit ulaganja. Ja mislim da je to dobro i da to treba svako pozdravit. Zahvaljujem. Poštovani ministre, mi smo iz Kluba zastupnika IDS-a već duže vrijeme upozoravali da bi trebalo pokrenuti ucrtavanje pomorskog dobra u zemljišne knjige i katastar, znači mi smatramo da je potrebno razradit strategiju, vi kao ministarstvo i državno odvjetništvo, da se napokon te granice ucrtaju kako bi se onda bolje raspolagalo općim dobrom i znalo koje su, koje su njegove granice. ste propustili priliku i ovim zakonom to učiniti jer evo u čl. 10. određivanje statusa i evidentiranje pomorskog dobra opet kažete da obavijesti o namjeri davanja koncesije i donošenje odluke o posebnoj upotrebi, kao i koncesija na pomorskom dobru nisu, ne moraju biti upisane u zemljišne knjige

svega 10% je upisano na cijeloj obali i to je jedan od izazova da se taj proces ubrza s jedne strane, ali s druge strane, i to smo prihvatili na primjeru državnog odvjetništva, ipak one ljude koje izvlašćujemo itd. moramo ih uključit u postupak, ne možemo radit nešto i lomit preko koljena samo zato da bi zadovoljili i taj kriterij da upišemo što prije granice pomorskog dobro i to će biti jedan od najvećih izazova ovog zakona, ubrzat taj proces. Time ćemo se bavit onda kad zakon prođe i kad naravno samo ministarstvo, ali i svi u nizu dolje od županije i znate kako to već ide da vam, to vi znate taj postupak, da svi budemo brži i promptniji itd., da se malo bolje uigramo u tom cijelom procesu. Poštovani zastupnik Franković. zašto svi gradonačelnici ne bi glasali koji su prisutni naravno u saboru za ovaj Zakon o pomorskom dobru. Zašto to kažem? Naime, ovaj Zakon o pomorskom dobru će donijeti JLS najmanje 300% veće prihode od koncesija, od dozvola, dakle onaj ko zna što je pomorsko dobro, koji zna kako to funkcionira, itekako zna o čemu govorim. A ono što je još važnije po prvi put će ovaj Zakon o pomorskom dobru dati JLS kontrolu nad pomorskim dobrom, hvatanja svih onih koji su lovili u mutnom zato što nismo imali dovoljno redara da uhvate sve prekršitelje i hvala vam na tome i hvala na podrškama JLS. **Reiner, Željko **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepo g. zastupniče, pa je točno je da će ovaj zakon uvesti više reda, više transparentnosti i da će povećati prihode, prihode JLS. Ali reći ću vam ovako malo, ja, ja poštovanog zastupnika Bauka cijenim, ovo istinu govorim, on je jedan od rijetkih zastupnika i ljudi koji je bistar, promoćuran, ima taj nerv za politiku i ja pratim što on govori, ja uvijek pratim pomno, pratim sve, ali njega najviše jer on je, on ima taj jedan, tu jednu crtu, međutim ima isto tako, prati ga jedan glas li mu je sve skupo, tako da on, on po sebi sudi ove kazne gradonačelnicima i ovo da će im to bit puno, on misli da će on možda sutra bit načelnik, pa da će i njega to koštat. Ja mislim da to totalno idemo u krivom smjeru, svatko mora preuzimati odgovornost, svatko odgovara za svoje postupke i ako netko griješi, pa i u lokalnoj samoupravi zbog čega ne bi bio odgovoran, al ako je sve u redu neće dobit kaznu. Zastupnik Franković dignuo je povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik? **Franković, Mato (HDZ)** Zahvaljujem. Vrijeđanje zastupnika, naime gospodine ministre niste u pravu. Nije gospodinu Bauku sve skupo upravo suprotno on je u jednoj drugoj dilemi, a ta dilema je slijedeća. Dakle, njegovi gradonačelnici koji gospodare pomorskim dobrom nisu toliko vješti, nisu toliko brzi, nisu toliko okretni i on se boji da će oni posrnuti da neće ispoštovati ove svoje zadatke i zbog toga je on ovdje, a ne zato što je njemu sve skupo. Nije, nije tu škrtost pokazala se na djelu nego strah i bojazan za drugove. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Franković to je bila replika pa dobijate opomenu. Kolega Filipović, nešto je nešto je ovaj tu se, ovako povredu Poslovnika dignuo je poštovani zastupnik Bauk. Gospodine predsjedniče, predsjedavajući povrijeđen je Članak 238. od strane ministra što niste uočili od strane zastupnika Frankovića, a što ste uočili jer su se udaljili od teme. tema nije psihofizičko, mentalno i ostalo stanje zastupnika Bauka nego Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Kada bude tema psihofizičko, mentalno i drugo stanje zastupnika Bauka tu ćete se svi složit, a oko ovog zakona se nećemo složit, a sve ostalo što budem mogao odgovorit to ću odgovoriti u izlaganju u ime kluba da ne dobijem opomenu i ovo nije bila replika tako da ja mislim da sad nisam zaslužio opomenu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja mislim da jeste zaslužili opomenu jer je bila replika, a ovaj, ali je bilo ovaj u svakom slučaju malo diglo je atmosferu. Ovaj poštovana zastupnica Marić. Hvala lijepa. Poštovani ministre vi ste ovdje u Članku 35. definirali Nacionalni plan upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom i morskim lukama, a Člankom 74. jedinstvenu Nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra RH. Međutim, još nešto nacionalno niste definirali, a na to vas upozoravaju stručnjaci koji se bave pomorskim pravom, a koji se referiraju na ovaj zakon, a to je nacionalni morski prostorni plan. Naime, mi smo prema Direktivi o morskom prostornom planiranju iz 2013., 2014. morali donijeti nacionalni morski prostorni plan još u ožujku 2021. To pretpostavljam još uvijek nismo donijeli i ti stručnjaci zapravo smatraju da je upravo taj nacionalni morski prostorni plan preduvjet i za ovaj zakon jer se time usuglašava korištenje obalnog i morskog prostora na održivi način. Zašto se niste toga uopće dotakli i hoćemo li napokon onda donijeti taj nacionalni morski prostorni plan čime nas obavezuje direktiva? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Ovo je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i mi smo propisali u Članku 35. da će nacionalno plan upravljanja i gospodarenjem pomorskim dobrom i morskim lukama donijeti Vlada jel tako, a u Članku 74. je da ćemo napraviti jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra RH. Ja mislim da su to dobre odredbe, a nacionalni prostorni plan je u ingerenciji Ministarstva graditeljstva. Ne možemo mi to ovdje propisati. Ćosić. **Ćosić, Pero (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, kada govorimo o pomorskom dobru govorimo o trećini hrvatskog teritorija, a zaštita i upravljanje pomorskim dobrom međuresorno je svakako jedno kompleksno pitanje. Slažem se da je za upravljanje i gospodarenje pomorskim dobrom nužan integralni pristup, pa upravo novina u ovom zakonskom prijedlogu predviđa osnivanje ustanove za upravljanje pomorskim dobrom, a čiju će nadležnost i ustrojstvo odrediti, urediti Vlada jednim posebnim zakonom. Također, propisuje se i osnivanje i rad savjeta za pomorsko dobro na, kao međuresornog stručnog savjetodavnog tijela. Podržavam ovaj zakonski prijedlog zbog kompleksnosti i važnosti kako korištenja tako i zaštite pomorskog dobra i evo veselim se da će Vlada osnovati taj savjet i tu ustanovu i prije nego isteknu dvije godine kako bi evo zaštiti i gospodarili upravo onako kako treba pomorskim dobrom, pa evo možete li nam malo još detaljnije pojasniti. lijepo gospodine zastupniče, pa rekao sam jedna od, od novina u odnosu na prvo čitanje je ta ustanova. O stručnom tijelu ću nešto kasnije. Netko će reći osnivaju ponovno neke agencije, osnivaju neke ustanove, političko uhljebljivanje takvih će bit vjerojatno primjedbi. Međutim, tu smo u razgovorima s državnim odvjetništvom zaključili da bi bilo dobro i to je bio možda propust svih ovih godina da Hrvatska nije osnovala takvu jednu ustanovu koja bi na integralan način upravljanja pomorskim dobrom, upravljala pomorskim dobrom, provodila brže granice i ucrtavanje granica pomorskog dobra, bolji nadzor itd. Mi ćemo dio ovlasti koje sad imamo u ministarstvu prebaciti na takvu ustanovu. Mi ćemo ostati u operativnom dijelu vrlo malo uključeni više će to raditi ta ustanova, ali kad dođe to na dnevni red to će se odredit posebnim zakonom. Mislim da je to dobra stvar, da će to puno, puno bolje regulirati i je li nadzirati ono što se događa na pomorskom dobru. Uvaženi ministre Butković, dinamično smo započeli, koliko sam razumjela Možemo je nudio koaliciju HDZ-u, HDZ je dao Možemo košaricu pa sam već pomislila da nudite koaliciju SDP-u kada ste krenuli sa pohvalama uvaženom zastupniku Bauku. Nažalost očito zasad ništa od toga. Ono što vas želim pitati, a nadam se doista da o ovom zakonu nešto malo više znate nego o plinskoj aferi kada ste se o njoj oglašavali je slijedeće. Budući da me toliko prozivate očito sam pogodila. Plenkoviću pare, a Plenković EU odnosno interesima velikih korporacija hrvatsku obalu. Neću vas pitati koja će to plutajuća vjetroelektrana ili slično postrojenje biti prva izgrađena jer mi to nećete odgovoriti, ali ću vas pitati slijedeće. Hoćete li u Članku 13. plaže eksplicitno izuzeti iz koncesijskog sustava i hoćete li dozvolit da Hrvatski sabor, a ne Vlada ako vam je u interesu opće dobro donosi plan koji se odnosi na upravljanje, gospodarenje pomorskim dobrom? **Reiner, Željko Vidim ja da je burno na političkoj sceni, koalicije se nude, odbijaju, nervoza vlada, ali to je dobro. To je tako, to je u skladu sa našim životom i sa vremenom budući da će slijedeće godine biti izbori. Nema koalicije s Možemo i nismo mi koalirali s nikim, mi smo uvijek to vi znate i kroz Zakon o obalnom linijskom pa i ovaj zakon saslušali, rekli smo vam pošaljite. Svi oni ako su u javnoj raspravi politika nije uključivala koliko ste se uključili kasnije jer ste vidjeli prostor da možete neki poenčić tu skupiti oko pomorskog dobra koje je naravno osjetljivo i svi smo na to jako osjetljivi. Tako da koalicije nema sa Možemo, a nema ni MOST-om kako stvari stoje. Tako da nećemo mijenjati ništa, poslušat ćemo sve što vi ovdje kažete, vidjet ćemo kakvi će biti amandmani na ovaj zakon, ako bude neki pametan i suvisao rado ćemo ga prihvatiti. Poštovani zastupnik Glavašević digao je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Povrijeđen je Članak 238., vrijeđanje zastupnika recimo. Mislim činjenica se moramo držati. Dakle, ministar je rekao da HDZ nije koalirao ni sa kim, ali zapravo jeste s MOST-om dva put. Evo, činjenice su činjenice molim lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je ovaj ne samo bilo izvan teme nego i replika pa onda dobijate opomenu. Kolegica Burić ima međutim pravu repliku. Polako, polako molim vas ne iz klupa. Poštovana zastupnica Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre Butki, Butkoviću iz dosadašnje rasprave jasno je da oporba ili nije niti vidjela ovaj zakon niti u prvom čitanju, niti u drugom čitanju ili ga namjerno lažu, manipuliraju i izmišljaju argumente kao što smo danas imali tijekom današnje rasprave prilike čuti. Zašto to govorim? Zato što je propisano još u prvom čitanju Člankom 79. da plaže moraju biti dostupne svima pod istim uvjetima. To isto dodatno je razrađeno sada u drugom čitanju i to Člankom 76. gdje se izričito zabranjuje ograđivanje i naplaćivanje plaća. Dakle, niti govora o ikakvoj privatizaciji već upravo naprotiv zaštita pomorskog dobra i uvođenje reda. To je poruka ovog zakona, a ono što vas ja želim pitati

Povrijeđen je Članak 238., omalovažavanje zastupnika jer kolegica Majda Burić bi za početak trebala pročitati Uredbu o izmjeni Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru donesenu 2004. godine od strane HDZ-a koja je omogućila pod a) ograđivanje i pod b) naplaćivanje plaža. Što ćemo s tom uredbom? To je nažalost bila replika, pa i vama moram dati opomenu. Kolegice Burić vi inzistirate na replici, na povredi Poslovnika? Izvolite. uvreda sugeriram gospođi Sabini Glasovac da ona pročita zakon koji je donijela njezina vlada, a isto tako i prijedlog zakona iz 2015. godine temeljem kojeg se ustvari daje prostor za ograđivanje plaža, pa ih mi danas imamo 18 od toga je 5 je 5 ograđenih plaža upravo u mojoj Primorsko-goranskoj županiji, a 3 u Istarskoj pa sugeriram još jedanput gospođi potpredsjednici sabora da si to pročita i prisjeti se negativnih pravnih normi iz zakona koje je ona donijela i za koje je ona dizala ruku. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to je bila replika, pa i vi dobijate opomenu.

ali ja ću ju morat podsjetiti da od ovih ograđenih plaža većina plaža ograđena uz suglasnost HDZ-ovih čelnika, a na temelju uredbe iz 2004. godine koja je omogućila a) ograđivanje, b) naplaćivanje plaža. Tu uredbu je donijela HDZ-ova Vlada koja je čak uredba u suprotnosti sa zakonom donesenim 2003. godine. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika pa moram vam dati opomenu, druga je vodite računa o tome. Kolegice Ahmetović vi isto inzistirate na povredi Poslovnika. Izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđen je Članak 238., kolegica Majda Burić vrijeđa zastupnike ali i hrvatsku javnost jer ne spominje da od tih 6 ograđenih plaža čak na 3 plaže su gradonačelnici i načelnici odnosno u tim općinama i gradovima HDZ-ovci, ostali su PGS i nezavisni. Dobro, to je bila replika pa dobijate opomenu. Idemo sad na …/Upadica

mada ste imali hrabro reći da sam jedan od tih gradonačelnika bio ja koji sam tražio tako da županija tada nije to morala prihvatiti. Mi smo dali prijedlog, 10 miliona eura investicije od toga 20% je gospodarsko korištenje, a 80% su građani mogli to koristiti besplatno bez ograđivanja bez ikakvih problema. Dobro i to je bila replika pa i vama moram dati opomenu. Kolega Mažar, vi inzistirate isto na povredi Poslovnika. Hvala lijepo predsjedavajući. Članak 238., kolegica Ahmetović, pa dakle SDP se pobrinuo da ne dođe do dvojbi tko je ogradio plaže i to prilikom prvoga čitanja kada ste fino u boji isprintali na A4 papiru ograđenu plažu, kasnije kada su vas građani upozorili da je to upravo plaža koju je SDP ogradio sada toga u drugom čitanju više ne vidimo tako da zahvaljujem se na tome što ste i taj dio priče vrlo jasno prikazali javnosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to je bila replika, pa dobijate i vi opomenu.

zapravo i nije povrijedio članak, hvala vam što ste potvrdili da ste vi osobno kao HDZ-ov gradonačelnik tražili županiju da ogradi plažu. Dobro, to je bila ovaj replika, pa dobijate opomenu, druga vam je, vodite računa o tome. Kolega Cappelli, vi isto inzistirate na povredi poslovnika, izvolite, u čem je povrijeđen poslovnik? 238., neistine i laži. Gradsko vijeće, donest ću vam zapisnik, zatražili smo i od Gradskog vijeća da li se slaže sa zahtjevom da idemo prema koncesiji. U tom istom Gradskom vijeću su bila 4 vijećnika SDP-a i uredno su digli ruku i rekli su da je to dobar prijedlog gradonačelnika, hvala lijepo. i, i, i vi dobijate opomenu, vodite računa da je to druga, a sad dajemo konačno ministru prigodu da odgovori na hvala vam lijepo poštovana zastupnice, znači što se tiče plaža glupo mi se je ponavljat, mi smo to regulirali, ja sam rekao odmah na početku ovdje u prvom čitanju da ćemo to dodatno pojasnit i ja mislim da je to dobro riješeno. Ali čisto kronološki da znate vi, neki znaju, neki su u politici duže, ovaj Zakon o pomorskom dobru je donijet 2003.g. u vrijeme koalicijske Vlade i po tom zakonu je valjalo donijeti uredbu koju spominje kolegica odnosno zastupnica Glasovac i tada je HDZ došao na vlast i donio uredbu 2004.. Onda je SDP 2015.g. pred izbore poslao zakon, usvojio ga na Vladi i poslao ga ovdje u HS koji nikad nije usvojen gdje je ograđivanje plaža i dalje bilo dozvoljeno. Mi s ovim zakonom tud i to onemogućujemo i nakon ovog zakona će se morat donijet nova uredba i više ova iz 2004. neće vrijediti, znači da smo svi na istom putu. Obala, a time i pomorsko dobro je naš najvrjedniji dio teritorija i to bi trebala biti komparativna prednost RH u odnosu na ostale zemlje Mediterana, a tragična je činjenica da upravo na tom području u proteklih 30.g. vlada najveći nered, upravo je tu došlo do najvećih devastacija prirode, prirodnih bogatstava, pa i prostora kao takvog, tu je došlo do najveće koncentracije ilegalne gradnje i upravo nad tim dijelom teritorija hrvatska država u smislu pravne države nema nikakvu kontrolu, dan danas ne znamo gdje su nam granice pomorskog dobra, nismo pomorsko dobro upisali u zemljišne knjige i nadalje ne znamo kako ćemo se rješavati ilegalne gradnje. I umjesto prepucavanja SDP-ovih i HDZ-ovih ovih ili onih prijedloga i zakona sada imamo na dnevnom redu jedan zakon koji je podjednako loš,

Poštovana zastupnice Orešković, ja mislim sve suprotno od vas i ja mislim da je ovaj zakon napravio iskorak i ja mislim da smo se odvažili i donijeli zakon nakon 20.g. koji je na bolji i transparentniji način i sa svim ovim što će se napraviti nakon ovog zakona i novom uredbom i tom novom ustanovom i tim sa stručnim savjetom, uveli bolji nadzor, bolju kontrolu i smanjili sve moguće manipulacije i možebitna, neke nepravilnosti koje jesu se događale na minimum ja skroz suprotno od vas razmišljam. kaže da ovaj zakon je gori nego što je bio, a međutim cijelo vrijeme govorimo da je u biti restriktivniji, definitivno ako ispred hotela više ili kampova se ne može zagrađivati i ne može ograđivat, ne može braniti da i drugi dolaze onda je za gospodarstvo na neki način i restriktivan. Ako gledamo prijedlog Zakona u turizmu gdje se govori o održivom plaže su jedan od itekako najvažnijih resursa upravljanja destinacijom, znači destinacijskog menadžmenta oko kojeg se na moru pogotovo praktički slaže cijela priča o turizmu. Isto tako zahvaljujem se ministru i svima koji su radili da su prihvatili i da JLS budu članovi upravnih vijeća županijskih lučkih uprava i da na taj način ipak JLS mogu učestvovati u učestvovati u prijedlozima koji su na dnevnom redu. Isto tako malo bih htio da možda…/Upadica Reiner: Hvala/…objasnim taj način da samo lučke uprave mogu …/Upadica A dobro, što se tiče plaža ponavljam, mislim da smo tu dobro to regulirali i da je to sada sve jasno iako mi smo dugo razgovarali s Ministarstvom turizma i hotelskim sektorom i oni su naravno imali određene prijedloge koji su bili i to je činjenica, tu dijelom se možemo složit da postoji netko tko ulaže 100-200 milijuna eura i htio bi ispred svog hotela imati plažu koja je ograđena za svoje goste itd., mi tome nismo udovoljili ni u prvom čitanju, kroz drugo smo samo to bolje razradili i rekli smo nema isključenja iz opće uporabe, a s druge strane ostavili smo mogućnost koncesija na zahtjev iz razloga što nam se pokazalo na Jadranu da je netko dobio koncesiju legalnim putem ispred nekog hotela i onda je ucjenjivao i radio ko je šta, tog hotelijera itd., znači imamo svakakvih slučajeva, ovo je jako puno kompromisa…/Govornik se ne razumije/… reć kompromisa negativnih, al ovo je jedan vrlo kompleksan zakon jer se na terenu svašta događalo. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani g. ministre, evo ja imam jedno izuzetno jednostavno pitanje da naglasimo važnost ovog zakona i samog pomorskog dobra. Evo pitam vas konkretno, znate li koji postotak državnog teritorija RH obuhvaća pomorsko dobro? Hvala. čuvam ovce na motornom čamcu, ja na krmi, a mala na pramcu. **Reiner, Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani ministre evo nakon 20 godina pristupilo se temeljito reviziji ovog Zakona o pomorskom, o normalno je da je kao jedan od najvažnijih resursa naše države izazvalo jako veliki interes, interes javnosti. Rješenja zakona između ova dva čitanja su zaista vidljiva da se osluškivala javnost, da su se uvažile i primjedbe naših kolega iz oporbe i sve je to utkano u ovaj novi zakon. Jako je bitno reći javnosti da su se uveli niz instituta u kojoj se pokazalo da je zakonodavac zaista zauzet da se svi aspekti ovog zakona implementiraju. Dakle, počevši od ove ustanove za pomorsko dobro, od stručnog savjeta za pomorsko dobro, od lučkog redara, dakle od plana upravljanja pomorskim dobrom i dakle još niz instituta.

Poštovani ministre, vi u Članku 9. stavku 9. ovog zakona kažete da se odgovornost za ekološku štetu procjenjuje po kriterijima koji su različiti od tržišnih i sukladno posebni propisima. Molim da objasnite zapravo o kojim je to kriterijima i zapravo o kojim je posebnim propisima to onda riječ. Zahvaljujem. **Reiner, Željko Postoje propisi zaštite okoliša i graditeljstva koji se odnose ili na zaštitu okoliša u odnosu na ekološku štetu koju prvi puta mi propisujemo. Sve ćemo vam kasnije još kroz klubove kad bude objasniti detalje.

Međutim, neke, neke će demantirati zakon, a to je da su konačno ograde sve pale, da više ograda nema i da mi idemo slobodno na plažu. Ja sam čovjek koji je odrastao uz more pa znam svojevremeno da se nije moglo svagdje i uvijek doći na plažu. S ovim smo napravili strašan iskorak. Isto tako moram reći da se u Hrvatskoj napravilo toliko luka, lučica da od Austrougarske do danas niko nije napravio više od, od ove Vlade. I ono što sam vas htio pitati, spomenuli ste u vašem, vašem izlaganju osnivanje ustanova. Što će ustanove raditi, koje će one imati ovlasti i je li se na tim ustanovama daje veliki teret ili u kom smislu one žele to sve napraviti. hvala vam lijepo poštovani zastupniče. Ponavljam ponovno što se tiče plaža mislim da je sve u redu, a što se tiče ustanove, ustanova je po mojoj ocjeni, ocjeni ministarstva, ocjeni državnog odvjetništva potrebna. Mi ćemo posebnim zakonom utvrditi što će ona konkretno raditi, ali zna se što će radit već unaprijed. Ona će integralno upravljati pomorskim dobrom, provoditi i ucrtavati granice pomorskog dobra, nadzirati pomorsko dobro, koordinirati lokalnu samoupravu u mnogim segmentima itd. Mislim da ćemo osnivanjem takve jedne ustanove koja će biti isključivo stručna imati bolji pregled i efikasniji sustav kad govorimo o pomorskom dobru, ali ponavljam to ćemo urediti posebnim zakonom tako da ne mogu još danas o svim detaljima govoriti. (Socijaldemokrati)** Poštovani ministre budući da ste rekli da ste se prihvatili ozbiljnog posla vjerujem da ste napravili detaljne analize učinaka tog zakona, pa ću vas pitati nešto u vezi Članka 209. S obzirom da u Članku 209. stavak 2. piše da ako se na nasipu koji je sukladno stavku 1. ovog članka izuzima iz pomorskog dobra …/Govornik se ne razumije/… izgrađen na temelju zakonitog akta o gradnji, osoba ili njezin pravni prednik koji svojim sredstvima izgradili su zgradu i RH oni su suvlasnici na dijelu nasipa koji čini zemljište ispod te zgrade. Međutim, činjenica je isto tako da onaj koji je izgradio zgradu nakon toga ostaje suvlasnik u jednom dijelu. Koliko takvih suvlasnika ima odnosno koliko ima takvih osoba bilo fizičkih, bilo pravnih osoba koje će zadržati vlasništvo na tom dijelu nasipa koji ostaje odnosno koji se izuzima iz pomorskog dobra. Poštovani ministar Butković. (Centar)** Zahvaljujem. Poštovani ministre evo da se malo maknemo od plaža jer ovo nije zakon o plažama jel o pomorskom dobru i morskim lukama, pa da vas upitam nešto o sportskim Dakle, u ovom zakonu imamo zabranu vezivanja plovila za gospodarske svrhe u sportskim lučicama npr. je li jedriličarskim klubovima ne znam Mornar, Labud itd. to je dosada bio značajan izvor prihoda i uvjet opstanka, ja bi, ja Sada im se to zabranjuje i evo kako, indikativno je zapravo da unutar pomorskog dobra u sportskoj lučici može se obavljati gospodarska djelatnost osim vezivanja, vezivanja brodova koje imaju gospodarsku djelatnost. Evo zašto je to tako? Poštovana zastupnice to je i dosada bilo tako samo svi oni koji su to radili su bili nelegalni i nije normalno da u sportskoj lučici, nemojte se ljutit, netko se time bavi i to je, radi se o čarteru itd., postoje …/Govornik se ne razumije./… nautičkog turizma, postoje mjesta gdje se to može raditi. Znači svi ovi koji su dosada to radili nisu bili legalni. Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, u Članku 71. stavak 5. govorite o djelatnosti manjeg značaja. Možete li nam pojasniti na što se tu točno misli koje su djelatnosti manjeg značaja. Hvala.

Hvala. Dakle, u Članku 71. stavak 5. govori se o djelatnostima manjeg značaja pa me samo zanima na koje se tu djelatnosti misli u duhu tog članka? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Evo poštovani ministar Butković će odgovorit. u principu neke manje djelatnosti prodavanje sladoleda, palačinki itd. Pa upravo sam, kolegice Raukar Gamulin ja sam upravo ministru rekao da ne može s mjesta člankom 52. koji definira da Vlada Republike Hrvatske kao davatelj koncesije daje koncesije na rok do 50 godina projektima od interesa i značaja za uključujući i koncesije u zakonom zaštićenim dijelovima prirode koje je takvima proglasio Hrvatski sabor bez da je uopće jasno koji su i kakvi su to projekti od interesa i značaja. Oni uopće nisu na koje bi se koncesija mogla dat u zaštićenim dijelovima do 50 godina i čak st. 4. čl. 52. taj rok se može produžit više ukoliko se investicija do tada ne isplati, pa vas ujedno molim da mi objasnite koje su to investicije

u odnosu na postoji zakon tu nema izmjena i tu su stvari jasne. Znači Vlada RH daje do 50 godina i ona se i u zakonom zaštićenim dijelovima prirode proglašena od strane HS-a daje se također rok od 50 godina uz njihovu suglasnost. I tu nema nikakve izmjene.

Ne može, ja sam njega opomenuo pa i vas opominjem da to ne radite jel. Mislite da i dalje trebate govoriti s mjesta bez dozvole? Ovako ja vam sad dajem opomenu i dosta toga. Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Ja ću se još jedanput referirati ono što sam i kad sam tražila stanku rekla, a to su sportske luke. koncesija na zahtjev može biti za sportsku luku ako se bavi, ako ima vrhunskog sportaša sukladno kategorizaciji o sportašima sportaši su kategorizirani u šest kategorija, a vrhunski sportaši su prva, druga i treća kategorija. Takvih sportskih luka koja imaju sportaši prve, druge ili treće takvih klubova na cijelom Jadranu ja mislim da ima jedno šest ili sedam, svi drugi klubovi nemaju kategorizirane sportaše prvu, drugu i treću kategoriju kao vrhunske sportaše nego su im kategorizirani u četvrtoj, petoj ili šestoj. A vi imate odredbu članka koji kaže da je sportska luka ona gdje su tri uzastopna, dakle tri prema godina. E sad,

Kategorije nisu laser i optimist nego juniori, seniori, mlađi itd., da prvo to je jedno. Drugo, u Novom Vinodolskom ako ne budu imali uvjete da dobiju koncesiju na zahtjev, ne udovolje ovome Županijska lučka uprava će im dat u redovnoj proceduri koncesiju. pa pita me gospođa za Novi Vinodolski i bilo gdje drugdje, ona me je konkretno pitala za Novi Vinodolski. Nemojte, nisam ja spomenuo novi zato da bi ga naglasio tu nego ste me pitali kako će biti u Novom Vinodolskom i ja vam to odgovaram

nemate te kategorije o kojoj vi govorite u jedrenju su druge kategorije. Ja pretpostavljam da u sportskoj luci su jedriličari, veslači ili neko drugi, da u sportskoj luci nisu atletičari jedrenje nema te kategorije o kojoj vi govorite i tu zaista niste odradili posao kako

Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani ministre, osobno smatram da je zbog složenosti i problematike koju ovaj zakon obuhvaća možda bi bilo najbolje da je to red organskog zakona pa da bude jedan opći konsenzus dvije trećine zastupnica i zastupnika, ali tako je kako je izravno ne možemo utjecat očigledno ni vi ni ja na to. Ali već kad je ovako kako je smatram da je ko i sa mnogo drugih zakona, a ponavljam s obzirom na složenost problematike ovog, malo neprihvatljivo da je toliko toga ostavljeno podzakonskim aktima, mnogo toga je ostalo u zraku, a s obzirom u društvu u kojem živimo i da je svako toliko neka afera uvijek je i neka određena doza sumnje, ne u vas osobno, al općenito u institucije ove države i puno toga je prepušteno podzakonskim aktima, pravilnicima, uredbama itd., pa me zanima kako to komentirate. Hvala lijepa. Oleg (HDZ)** Vi unaprijed poštovani zastupniče zaključujete da će zakon je napravljen tako da bi bio kao zadovoljio neku formu kako sam vas shvatio da bi možda kroz uredbe ili pravilnike se događala pogodovanja nekome ili nešto. Ovo je jako kompleksan i sveobuhvatan zakon i ne možemo sve ono što kasnije oko zakona kad govorimo o ustanovi i oko uredbe koja definira djelatnosti i dozvole sada ne više koncesijska odobrenja, kad govorim o legalizaciji to ne možemo propisati ovim zakonom, to zahtijeva donošenje dodatnih akata kojima ćemo to jasnije, detaljnije, cijelu proceduru pojasnit i odredit. Nije u zakonu mjesto da to sve piše. Zakon daje okvir. Tako da ne možemo jednostavno sve to napisat u zakon pa znate koliki bi to zakon bio, tko bi to čita. jer ministar krivo govori. Gospodine ministre vi ste u zakonu išli propisivati da lučki redari moraju imati na sebi odore, a velite da je zakon samo okvir. Zar je to okvir? Lučke redare ste išli odnosno pomorske redare ste išli dole ovoga opisivati i njihove odore, pa to nije okvir, a ovdje s druge strane ne opisujete stvari koje treba opisivati. Dobro, to je bila replika znate i sami pa dobijate i vi opomenu. Repliku međutim ima poštovana zastupnica Baričević. **Baričević, Danica ovim zakonom se napokon želi ispraviti jedna velika nepravda koja je donesena 2003. godine, a to je upravo ograđivanje plaža. Od tada do danas 20 godina činjenica je da je turizam u velikom porastu i da su devastacije isto tako u velikom porastu, a i pomorsko dobro i korištenje gospodarskog korištenja korištenja pomorskog dobro u našim jadranskim županijama i to je veliki problem s kojima se susreću. Ja bi evo svakako pohvalila moju županiju iz koje dolazim Splitsko-dalmatinsku gdje su upravo, gdje je Upravni odjel za pomorstvo i turizam napravio, prepoznao upravo taj porast i napravio jednu kampanju, nagrađivanju kampanju Pomorsko je dobro. Upravo je to bio sustav gdje se, koji je omogućio da se prezentira i efikasnije upravlja pomorskim dobrom i tu svakako želim pohvaliti moju županiju. Ono što želim kazati da je rješenje svih ovih problema ovaj konačni zakon koji se vi usuđujete donijeti …/Upadica: Hvala./… a koji je transparentniji …/Upadica: Hvala lijepa./… i omogućuje zaštitu pomorskog dobra. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Butković. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo pozivam se na Članak 238., omalovažavanje svih zastupnika. Kaže kolegica pohvaljujem svoju županiju, pa evo ja je evo upitam da proslijedi zahtjev toj županiji da dostavi ugovor o koncesiji plaža Bene na Marijanu jel kojeg tražimo godinama. Svi županijski vijećnici traže to da se dostavi godinama obzirom da se taj ugovor krši konstantno, a znamo kako je dobiven političkom trgovinom između HDZ-a i Keruma. Evo, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro to je bila znate i sami replika pa dobijate opomenu. Kolegice Baričević inzistirate na **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238., omalovažavanje ovdje zastupnika. Ja uporno tražim već dugo vrimena račun, tko je platia račun za večeru onu, za onu oboritu ribu. Jeste li platili, je li platia muž ili nije platia? Znači dajte račun. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to nema veze sa ovaj povredom Poslovnika pa dobijate opomenu. Hajdmo sad na prave replike, poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac, oprostite moja greška, odgovor je, dobro. Izvolite poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac. znači ovaj zakon je nepopravljiv. Nema njemu pomoći ni kroz amandmane, ni kroz treće čitanje. Jedini način da se pomorsko dobro odnosno opće dobro zaštiti od HDZ-ovih privatizacijskih i devastacijskih nasrtaja je da se ovaj zakon povuče i baci u smeće. da ga gurate, da ga gurate u zadnji tjedan prije ljetne stanke govori o tome da je ovaj zakon pisan za nekoga, a sad ćete vi meni ministre odgovoriti za koga je pisan ovaj zakon. Za koje banke, za koje investitore? Jel za Ursulu? Jer za lokalno stanovništvo, za hrvatske interese, za ribare, za lokalne poduzetnike sigurno nije. To vam govori struka,

niste se, niste se, niste se očitovali ni na jedan članak nastavljate po svome ono deklaratorno hajmo horuk to sve govorimo itd. Ne ja vas pitam za koga ste vi pisali onaj zakon 2015. u kojem ste odredili, vaša vlada ga je usvojila i poslala u sabor da ograđujete plaže. Za koga ste ga vi onda pisali? …/Upadica: Molim vas nemojte./… Mi, mi smo ga pisali u duhu, ponavljam vam još jednom da bolje zaštitimo pomorsko dobro, da sve ono što smo zamijetili pa i ono što je i oporba dijelom govorila pa i javnost sve smo to sagledali i napisali zakon. A za koga ste vi pisali zakon 2015. gdje ste napisali da treba ograđivati plaže? Pa vi objasnite udrugama javnoga dobra i onima s kojima vi komunicirate njima objasnite zašto ste vi to tada predlagali, a zašto ste sada najedanput doživjeli neki drugi ovaj probudili ste se da tako kažem.

Jednostavno pitanje, za koga ste pisali ovaj zakon? Za banke, za Ursulu ili za koje investitore? Vi nemate odgovor. Nemate odgovor. I ja ne dobivam odgovor na svoje pitanje nego napada za ograđivanje i naplaćivanje plaža koje je HDZ omogućio uredbom iz 2004. godine. Molim gospodine predsjedniče da se zastupnicima u saboru osigura odgovor na repliku Željko (HDZ)** Dakle, kolegice Glasovac vi ste sami potpredsjednica sabora i znate vrlo dobro da odgovori kao i pitanja mogu biti onakvi kakvi su usmjereni. Da li su oni točni, da li su oni od, da li oni odgovaraju točno na pitanje ili ne, da li oni govore ono što želite čuti ili ne jednako kao i pitanja su stvar onoga koji postavlja pitanja i stvar onoga koji odgovara, znate i sami da je to bila, zapravo nije bila povreda poslovnika, ja moram dati treću opomenu ovaj s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Kolega Borić, vi nadam se ne inzistirate na povredi poslovnika? Ne, hvala vam lijepa. Poštovana zastupnica Ahmetović. Hvala lijepa. Poštovani ministre, unatoč velikom rivoltu široke javnosti prilikom prvog čitanja ovog zakona vi zadnji tjedan zasjedanja sabora na silu gurate ove izmjene. Jučer, dakle opet u ovom istom tjednu, zadnjem tjednu zasjedanja ste jednostavno omogućili odnosno gurate otimačinu nekretnina naših građana od strane HEP-a, istog onog HEP-a kojeg sada upravo u ovom trenutku češlja USKOK. Danas pak želite pomoći bankama u toj istoj otimačini, ovaj puta plaža. Ja bih rekla ovo je postupak otimačina na brzinu. Zašto niste tako brzi kada treba donijeti prostorni plan morskog područja koji ste po europskoj direktivi trebali donijeti do 31. ožujka 2021.g. i nemojte mi odgovorit da je to tuđi resor, vi ste potpredsjednik Vlade, pa valjda se i vas nešto sluša, ja znam da niste u dobrim odnosima s Plenkovićem, ali kao potpredsjednik Vlade možete inzistirati da se ne kasni više od 2.g. sa EU direktivom. **Reiner, Željko Poštovana zastupnice, dobar sam ja s puno ljudi i u mojoj stranci, a i u vašoj i bolje da sad to pustimo po strani. Znači ovaj zakon, ovaj zakon je nakon prvog čitanja i puno toga što je trebalo napravit, doradit, dodat, rekao sam ustanova…/Govornik se ne razumije/…itd.. Mi smo do prije 10 dana u Državnom odvjetništvom surađivali, radili, pisali i ovo nije nikakvo guranje zakona i ovo se ne radi o nikakvim lovu u mutnom, niti to ima veze s bilo čim što vi govorite. Mi smo prošli tjedan nakon svih suglasnosti, sabor je odnosno Vlada je usvojila zakon i proslijedili smo ga ovdje u sabor jer naravno to nam je i uvjet za NPOO, kao što i vi znate to nam je jedna od reformi i ovaj zakon se mora donijeti do 1.7. da bi mogli zadovoljiti dalje odnosno program NPOO-a, tako da nema nikakvog govora ovdje o zlouporabi i nema govora o nikakvom

(SDP)** Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, najpopularniji ministar Oleg Butković, stvarno mislite da pod definicijom pomorskog dobra, kako ga ovaj zakon definira, doista neće doći do zlouporabe odnosno hoće li javne ovlasti doista nedvosmisleno primjenjivati te odredbe kako ste ih vi zamislili ili će ih možda slobodno interpretirati i ne znati što nije pomorsko dobro? **Butković, Oleg (HDZ)** Zakon je pisan i nastojali smo biti konkretni, još ćemo kroz podzakonske akte biti još konkretniji, da ne bude zlouporaba na pomorskom dobru i to je cilj ovog zakona, to stalno govorim, a kolko ćemo bit uspješni to će pokazat vrijeme, ne samo mi nego i oni koji dođu kasnije jer ovaj zakon vjerujem da će dugo biti na snazi, tako da nikakvih zlouporaba vjerujem da neće biti, ako ih bude na vrijeme ih treba prepoznat, sankcionirat i svi oni koji su naravno dobili ovlasti ovim zakonom da to spriječe. **Reiner, Željko (HDZ)** Povredu poslovnika digla je poštovana zastupnica Antolić Vupora, u čem je povrijeđen poslovnik? **Antolić hrvatskih građana s obzirom na to da doista nije moguće da vi zakonom kojeg vi propisujete očekujete da će se u budućnosti nešto dogoditi i da, da to što će se dogoditi ne znate definirati samim zakonom koji isto vi propisujete. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika, pa dobijate opomenu. poštovani zastupnik Đakić. jasno ja ću samo pročitati što piše u današnjem Konačnom prijedlogu zakona u čl. 79. u st. 3.. Uređena morska plaža ne smije se ograditi, niti se na drugi način smije ograničiti pristup uređenoj morskoj plaži. U 4. točki piše, ne smije se naplaćivati ulaz na uređenu morsku plažu. U 5., uređena morska plaža se ne smije isključiti iz opće upotrebe. Ja ne znam što vi zapravo čitate, koji zakon ste vi uzeli, ovaj iz 2003. ili ovaj iz 2015., pa po njemu se ravnate i želite svoju istinu prikazati nama kao laž, pa ja ne znam stvarno

ovaj nemam što nadodat na ovo što je rekao zastupnik Đakić, nemam što nadodat na ovo, sve je dobro rekao. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prva će u ime zastupnika, Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite. Ne dozvolimo da budu puni džepovi oblutaka HDZ-ovaca, već se, se plinom napunili, a sada biste i našu obalu u vlastite džepove stavili. Vama je to kolega Borić smiješno, pa sve to skupa je tragikomično jer čovjek ne može povjerovati da nakon plina ste vi spremni i to u jeku te afere učiniti istu stvar sa hrvatskom obalom. Pa čovjek bi očekivao da budete malo oprezniji kada ste u ovom trenutku uhvaćeni s prstima u pekmezu, a ne da se smijete tome kada pokušavate ugrabiti hrvatsku obalu, pa što da kažem nego da su puni džepovi oblutaka. Nadajmo se da će vas bar učiniti malo manje pomičnima s obzirom koliko se brzo krećete kada je u pitanju uzurpacija pomorskog dobra i ostalih materijalnih prava, Državnog proračuna i svega onoga što pripada građanima RH. Znakovito Znakovito je da doista i plinska afera i ovaj zakon jesu povezani i u liku ministra Butkovića koji je bio taj prvi koji je istupio umjesto premijera Plenkovića, možda zato što je upravo on taj koji je dobar sa svima kako to voli reći, a time očito i voli prijetiti što smo mogli iščitati iz njegove trenutne trenutne izjave. Pa je tada rekao podsjetit ću, da nemojte sada tumačiti ovo kao da ministar ne zna ništa o tome, on ponešto o tome zna, a nije ni bitno ono što se prije događalo nego je bitno evo da smo mi donijeli uredbu da se to sada više neće događati. Zapravo smo tom uredbom ajmo to prevesti na jezik običnih građana priznali da ovo što smo ranije radili nismo smjeli činiti, ali to nije bitno za ministra Butkovića. Ja se nadam da o pomorskom dobru zna nešto više. Kolega Borić možda vam sad još uvijek s ove pozicije sabornice je smiješno, ali kada izgubite iduće izbore prestat će vam biti smiješno, a nadajmo se da vam neće prestati i biti smiješno iza nekih drugih vrata, a ne samo s druge strane, da s druge strane izbora ja samo se vodim onim primjerima koje smo dosada u praksi gledali jer vas je mnogo nestalo pred našim očima. I sada vidimo čak da biste još jednom ministra rado žrtvovali da javnost obmanete u onom ključnom, a to je da svi putevi vode do Andreja Plinkovića. Ovdje je postavljeno bitno pitanje, a bitno pitanje i odgovor koji je potreban svim građanima RH kada govorimo o Zakonu o pomorskom dobru je za koga se on piše. I tu treba znati ključnu stvar. Ovaj zakon preduvjet je slijedećeg velikog novčanog paketa iz EU. Ovo nije moja interpretacija nego riječi Andreja Plenkovića. Znači bez ovog zakona nema novca od EU. Zašto zaboga? Što briga EU možemo li mi na plažu ili ne i kakve to veze ima s njezinim novcima. Naravno da EU nije ta koja se brine kupamo li se mi i kupamo li se uopće ili je to rezervirano za njezine bogatije građane dok mi nerijetko čistimo wc u koji oni dolaze jer je to jedino što si možemo priuštiti. Ne, u ovom zakonu naravno da postoji konkretan interes EU koja pogotovo u zakonodavnoj praksi, u mnogočemu što svaki eurorealist zna počiva i na lobističkoj praksi zbog koje nam je obećala pozamašan iznos novca. O čemu se točno radi? U obrazloženju konačnog prijedloga zakona mogli smo čuti ministra kako govori o tome da ćemo smjeti na naše plaže. Čini se da bi mu na nečemu što se podrazumijeva sada trebali i zapljeskati. Oko toga su navodno popustili u konačnom prijedlogu. Osim što ni to nije u potpunosti točno, o čemu ću govoriti u nastavku nikada nije ni bila ni bit u plažama. I kada je ovdje prozivan Možemo, pustite na stranu ova prepucavanja oko toga tko će s kime u koaliciju u konačnici nisam ih osobno ja optužila za koaliciju sa HDZ-om HDZ-om nego ih je cinično zbog toga prozvala upravo Udruga Javno je dobro koja je najzaslužnija za odbacivanje, građanska inicijativa, za odbacivanje prvog prijedloga zakona na koji je onda i oporba reagirala ujedinjenom ujedinjenom akcijom i okruglim stolom u Hrvatskom saboru. Međutim, ono što je problem i zbog čega jest prozivan ovdje Možemo što je on pokušao te zasluge pripisati sebi kao vlastitu političku pobjedu. I to je ono političko dno u kojem preuzimamo zasluge drugih pogotovo građana i građanskih inicijativa na koje nikada ne bismo pogotovo kao oporbeni zastupnici smjeli pasti jer je to prečesto bila uhodana praksa HDZ-a koji nerijetko uzima oporbene prijedloge i pokušava ih prikazati kao vlastite. Od početka sam nedvosmisleno upozoravala da je priča o plažama samo dimna zavjesa, problem koji prekriva mnogo bitniji problem i meritum ovog zakona, a on se odnosi na mogućnost stjecanja vlasništva nad pomorskim dobrom. Naravno da taj dio zakona nije maknut. Naime, Članci od 65. do 71. uređuju pitanje založnog prava na koncesiji. Kada govorimo o koncesijama važno je znati da danas tu nije riječ samo o ležaljkama i sličnim stvarima na koje obično mislimo kada govorimo o koncesijama već i o različitim energetskim postrojenjima kao što su plutajuće vjetroelektrane koje će jednom kada za njih budu odobrene koncesije sigurno ograničiti korištenja pomorskog dobra. Također, kroz činjenicu mogućnosti ostvarivanja odnosno upisivanja založnog prava na koncesiji banka de facto postaje vlasnik pomorskog dobra. I u tome leži svrha i smisao ovog zakona. Dakle, da bismo dobili novce iz EU mi smo obećali hrvatsko pomorsko dobro dati na raspolaganje za izgradnju različitih tzv. suvremenih, progresivnih i tome slično energetskih postrojenja koja su prije svega što je najbitnije znati izrazito isplativa i to je jedini razlog zbog kojeg će se graditi na našem pomorskom dobru, a da bi to moglo biti moguće naravno mora ići založno pravo itd. I vi možete reći da je to usklađivanje sa Zakonom o koncesijama, točno, ali cijeli problem je i počeo sa Zakonom o koncesijama i ako već uvodite zbog usklađivanja sa Zakonom o koncesijama kojeg trenutno više ne možemo srušiti takve odredbe onda treba biti izrijekom napisano da koncesije nisu moguće na pomorskom dobru jer ono što će se dogoditi RH u budućnosti je da će različita energetska postrojenja koja nisu tu da ispune naše energetske potrebe nego da netko na njima dobro zaradi i da služimo kao ispostava za bogate zemlje zapadne Europe kojima ne pada napamet da isto učine s vlastitim prostorom pogotovo pomorskim dobrom kao općim dobrom koje je najveća blagodat RH. I netko bi možda mogao pomisliti da je ovo neki oblik pristrane interpretacije ili pokušaj političkog profitiranja. Da nisam i ranije pratila zakone koji su donošeni prije svega izmjene Zakona o prostornom uređenju koje pokazuju istu namjeru, dakle riječ je o sustavnom planu koji se provodi u RH. Naime, izmjenama Zakona o prostornom uređenju koja je rezultat potrebe reguliranja sustava baš solarnih i vjetroelektrana i velikog interesa stranih ulagača za ulaganje s obzirom na veliku zaradu od čega će najmanje dobiti lokalna zajednica postoji opasnost po riječima stručnjaka da se u konačnici degradira prostor, izbiju međunarodni ekscesi kao što je bio slučaj s vjetroelektranama. Zbog situacije koju imamo u trenutno nedorečenim zakonima i prostornim planovima ponajviše županijskim već i sada se događa da se kupuju velike površine poljoprivrednog zemljišta s namjerom gradnje solarnih elektrana uz obećanja samo treba stići na vrijeme. Znate to je kao i plinom trebalo ga je kupiti na vrijeme prije nego što se uredba izmijeni, da će se to uskoro realizirati izmjenama zakona. E tako vam se HDZ dogovorio kada su bile u pitanju izmjene Zakona o prostornom uređenju, de ti sada pokupuj ona tamo zemljišta, a sutra ćemo mi promijeniti Zakon o prostornom uređenju pa će ti ona postati itekako isplativa jer ćeš na njima moći graditi izuzetno profitabilne vjetroelektrane što će dugoročno devastirati prostor, a oko čega nema potreba da se pita stručnjake jer po novim izmjenama Zakona o prostornom uređenju koje su nažalost donesene više nam ne treba državni plan prostornog uređenja njega nismo nikada ni donijeli, ali smo donijeli tim izmjenama mogućnost pojedinačnog plana što preveden znači da će Vlada direktno odnosno resorno ministarstvo odlučivati što će se i gdje, kako i graditi na prostoru RH odnosno potpuno pojednostavljeno moći će nicati s obzirom na interese investitora i čvrsti HDZ-ov stisak ruke bez konzultacija sa strukom i uopće integralnog sagledavanja prostora RH pogotovo imajući u vidu dugoročnu viziju upravljanja prostorom RH koji je ovoj Vladi potpuna nepoznanica odlučivat će se o tome kakve će se i gdje raditi vjetroelektrane i slična energetska postrojenja. E to je već prošlo u izmjenama Zakona o prostornom uređenju. Onda pred nas dolaze izmjene Zakona o pomorskom dobru. I mi se tu zabavimo pričom o plažama jer doista ljude razumljivo je jedino možemo i animirati razgovorom o plažama jer ih se to direktno tiče, a u pozadini svega toga odvija se mnogo bitnija stvar. Andrej Plenković ono s čime se najviše hvali, ispričavam se Andrej Plinković dogovorio je lijepo veliku količinu novaca iz EU. Zbog čega? Zbog svojih lijepih očiju? Zbog pregovaračkih vještina? Pa naravno da ne, zbog konkretnog interesa. Njemu novci odnosno politički uspjeh, budućnost potencijalno u EU ako ne padne zbog ove afere jer već mu se ugled opasno srozao s obzirom na sve ono što je radio Ured europskog što se odnosi i na aferu softver, vjetroelektrane i sve ostalo što odavno opterećuje ovu Vladu. Dakle, možda neke sinekure, novci da izgleda uspješno u očima građana RH, a a u pozadini evo ja vama isporučujem ono najvrijednije prostor RH i pomorsko dobro. I to su one ključne stavke koje u ovom zakonu nisu promijenjene jer naravno da novce nismo dobili džabe kao što ni jedan ručak nije besplatan. Dobro oko toga mi možda trebalo pitati i uvaženu zastupnicu Burić, čula sam da je ona puno upoznatija s time koji ručci jesu i nisu besplatni i što je mito, korupcija u tom slučaju i što nije, ali to nije tema ove rasprave. Nije to jedini problem ovog zakona. To je ključni problem i na njega politički smatram da je najbitnije upozoriti. Kada govorimo o koncesijama u ovom zakonu ostaje mogućnost koncesija do 50 godina, a i iznad 50 godina, dakle otprilike za vječnost. I tko će povjerovati pogotovo kada je u pitanju upravljanje HDZ-a RH da će se prilikom dodjeljivanja tih koncesija koje nadilaze i naše vlastite životne vjekove misliti o generacijama koje dolaze, o općem dobru, pomorskom dobru i dugoročnim interesima RH ili vlastitim privremenim privremenim političkim pobjedama da ne kažem već dokazanim kroz plinsku aferu još jednom potvrđenim materijalnim interesima, a to je nesporno i sigurnosna ugroza za RH. Znamo što se dogodilo i sa Kuparama i koncesijama da ne spominjem dalje. Ono što ostaje sporno izuzev ovdje rečenog su brojne zakonske odredbe i tu ću zaključiti. Kada govorimo i o navedenim plažama i koncesijama unatoč obmanjivanju javnosti da su one sada dostupne svima Članak 13. kaže da se dijelu pomorskog dobra, opća uporaba pomorskog dobra može ograničiti, a plaže u tom članku nisu eksplicitno izuzete iz koncesijskog sustava. Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama se ne bi smio donijeti bez donesenog prostornog plana na što su vas stručnjaci upozorili koji niste donijeli.Članak 71. stavak 10. ponovo spominje ograničavanje opće uporabe na rok od 20 dana. Članak 80. omogućava da plaže posebne namjene idu u koncesije itd. Mnogo je spornih je spornih uredbi, ali zaključit ću s onim što je svakom građaninu RH na srcu. Malo je trenutaka u kojima se zažari oko svakog građanina RH kao što je onaj kada vam dođe stranac i spomene našu obalu e tada se osjećamo kao gospodari svemira jer ne mislimo da ima ljepše obale, ljepšeg mora i ljepšeg pomorskog dobra nego što je ono naše i zbog to malo ponosa što nam je svima ostalo ne smijemo dozvoliti da se ovakav štetan zakon gdje ste za par srebrnjaka prodali našu obalu, donese. Ovo nije kratkoročna politička šteta, ovo nije tek jedan u nizu zakona, ono je najbitnije u RH, naše najvrijednije blago, naše pomorsko dobro ovdje se daje na raspolaganje i to je ono što pod svaku cijenu treba spriječiti, a nemojte misliti da vaše namjere nismo prozreli, još jednom vadite oblutke iz vaših džepova.

netočnosti koje proizlaze da se vrijeđa zdrava, zdrava pamet i razum i zastupnika i naroda kolegica Selak Raspudić uvrijedila je sve one koji su slušali njezino izlaganje s obzirom da ovaj zakon uređuje pravni status pomorskog dobra, eksplicitno je zabranjeno ograđivanje plaža koje je bilo 2013. i u ovom zakonu ne piše da bi trebalo promijeniti pravilnik kojim bi se zaposlio kum gospodina vašeg predsjednika Bože Petrova. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Đakić, ovaj to naravno je bila replika, a ne povreda poslovnika, pa dobijate opomenu. čl. 238. s obzirom na omalovažavanje saborskih zastupnika i s obzirom na činjenicu s koliko ste oblutaka već napunili svoje džepove nadam se da će saborski zastupnik iz redova HDZ-a Đakić uspjeti došetati do Kluba HDZ-a. Dobro, to je naravno vam treća opomena koju dobivate, pa vam moram oduzeti riječ do kraja rasprave o ovoj temi. Sad će napokon ipak u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Nakon niza komplimenata koje sam dobio od potpredsjednika Vlade Butkovića moram reći da sam malo razočaran što nije u dvorani, ali vjerujem da će pogledat na YouTubeu, Mi nećemo biti među onima koji će podržati ovaj zakon jer je loš, mi nećemo biti niti među onima koji će ovaj zakon pokušati popravljati amandmanima jer mislimo da je nepopravljiv, mi nećemo biti niti među onima koji će za ovaj zakon tražit 3. čitanje jer ne vidimo da je HDZ u stanju napisati zakon koji bi mi podržali ne u 3. nego u 33. čitanju o ovoj temi, a nećemo biti niti među onima koji zbog neiskustva ili loše političke kalkulacije mogu ostaviti dojam da ćemo pohvaliti neka rješenja u zakonu, to bi bilo kao da pohvalite učenika zato što je pao godinu sa 6 umjesto sa 7 jedinica. Mi ćemo biti među onima koji će biti protiv ovog zakona, mi ćemo biti među onima koji će s posebnom pozornošću pratiti provedbu ovog zakona i svakako mi ćemo biti među onima koji će ovaj zakon prvom prilikom promijeniti. Što se tiče jednog od odgovora ministra Butkovića mislim da je to, ne znam kome odgovorio, a kako imam dvije opomene i nisam mogao tada reagirati, spomenuo kao manje gospodarske djelatnosti prodaju sladoleda. Za jednu kuglu sladoleda može se 20 tisuća kubičnih metara plina kupiti, a za dva veća frižidera sladoleda može se kupiti plina da se cijela Hrvatska može grijati cijelu zimu u srednjoj blagoj zimi, a ako je malo jača onda treba tri frižidera sladoleda u tom, u tom smislu, u tom smislu reći, prema tome oprezno kolegice i kolege sa sladoledom, nije to više tako benigna stvar. Ajmo sada na povijesni prikaz.

i u tih 16.g. nije promijenio zakon, e znači zakon koji se donese 2003.g. kad dođete na vlast 2004. možete

nego je to vaš zakon, dakle naš zakon je od ovih 20.g. 2 + 4 šta smo bili na, na vlasti, to je 6, a vaš zakon je 14. A što se tiče povijesnog prikaza i ostavštine, u našoj prvoj SDP-ovoj Vladi resor pomorstva, prometa i infrastrukture bio je najprije HSLS-ov, to je vaš današnji koalicijski partner, onda je došao g. Žuvanić koji je bio član Libre, ako se sjećate te stranke. Libra je, Libra se ako se ja dobro sjećam kolegice Mrak-Taritaš spojila, ujedinila sa HNS-om koji je također vaš koalicijski partner, tako da ovaj Zakon o pomorskom dobru koji je donesen 2003. donesen je u resoru vaša dva današnja koalicijska partnera, pa ste barem u tom smislu jednako odgovorni kao što smo i mi za to 2003.g. ako ne i više jer ga 14.g. niste promijenili. I što smo sada čuli o primjeni ovog zakona? Da je gradonačelnik Cappelli predložio po ovome zakonu nešto što je županija prihvatila i sada se mi međusobno optužujemo je li kriv HDZ što je predložio ili SDP što je prihvatio, ima li to smisla? Nema smisla, dakle radilo se po postojećem zakonu koji je na snazi 20.g.. Ne samo to, u pokušaju saniranja štete za prvo čitanje ovog zakona izvukli ste odredbe zakona iz 2015.g. koje su skoro pa bile iste kao i ove na koje smo mi prigovarali i onda se pitate zašto nije bilo tada reakcije civilnog društva? Zato kolege iz HDZ-a što nama više vjeruju u dobre namjere nego vama. Kako bi rekao premijer bitan je kontekst. Prema tome, kad je HDZ nešto predlaže onda se puše i na hladno, a puše na hladno kad nema plina inače se može puhat na toplo. Zašto još imamo velike rezerve prema ovom zakonu? Jednom jednostavnom analizom teksta vidi se da se u ovom zakonu na 25 mjesta plus 8 puta u obrazloženju, ali u tekstu zakona spominje riječ iznimno. Dakle, ja kritiziram HDZ-ove ministre iznimno ponekad pohvalim Butkovića, ovoga tražimo razrješenje raznih HDZ-ovih ministara, ali iznimno nismo tražili za Butkovića. Inače HDZ-ovi ovoga direktori firmi uglavnom završe u zatvoru, iznimno ne završe ovi iz Butkovićevog resora. Vidite koliko tu ima iznimaka, ali iznimka u svakom slučaju je opasna zato što one opće stvari na koje nitko nema primjedbi se mogu zamijeniti iznimkama. I zbog tih iznimki, zbog tih iznimki imamo otvorene četvere oči po pitanju provedbe ovoga zakona. Naravno kad smo govorili o procesu donošenja zakona i njegove primjene nije pošteno ne spomenuti da su se ministri mijenjali, a da su neki ljudi ostali cijelo vrijeme u ministarstvu, tako da, tako da sasvim sigurno imamo dobar povijesni prikaz što se po tom pitanju dogodilo. Ovaj zakon je jedna vrsta, ovaj zakon ne mislim tekst ovaj prijedlog nego materija koja se uređuje je jedna vrsta ustava za pomorske primorske gradove, općine i županije. Naime, u većini ako ne u svih, u svim jedinicama lokalne samouprave na obali upravo je obala najveći resurs koji usmjerava, omogućuje, posebno u manjim sredinama, razvoj te jedinice lokalne samouprave. obala je opće dobro, pripada svima, a to onda moramo pošteno reći pripada jednako onima koji tamo žive i onima koji tamo dođu čak i strancima i građanima Hrvatske, državljanima EU i oni koji to nisu. I ovim zakonom se treba propisati kada to što jednako mogu koristiti svi ne mogu više jednako koristiti svi. Dakle, ovim zakonom se nekim ljudima nešto uskraćuje i zato treba biti oprezan. To može biti nešto šta nitko neće dovesti u pitanje, vojna luka, pomorska ova prometna luka, onda ima dio plaža specijalne namjene posebno ove oko zdravstvenog, eto u nudističke kampove isto baš nitko na spori da nije baš ovoga da svi, naturalni, dobro kako god, mislim, e i onda imamo ovo što danas svi koriste, a pokušava se na neki način ograničiti. Tu je već oprezno. dakle u koncesiji se potpisuje ugovor. Ja mislim da treba biti javan ugovor šta je govorila gospođa Puljak jer se time može i kontrolirati da li je onaj koji je potpisom ugovora nešto stavio izvan opće uporabe to poštuje. I kad sam rekao da je ovo jedan ustav ovo je jako važno i za politički sustav jer propisuje i nivelira ovlasti gradova, županija i općina. E to je sad jedna kompleksna tema. Ja sam uvijek po pitanju ove materije više imao saveznike u gradonačelnicima iz HDZ-a nego u oporbenim županima zato šta u mojoj županiji je na županijskoj vlasti HDZ-a, a dobar dio lokalne samouprave drži opozicija. U Primorsko-goranskoj županiji je možda situacija obrnuta. U Istarskoj županiji, dakle županiju drži IDS, a najveći grad drži oni koji nisu IDS. U Šibenskoj županiji županijska vlast opozicija, grad HDZ. U Splitu županija HDZ, vlast opozicija. Dubrovnik, Zadar i Rijeka imaju

što se tiče ovlasti gradova. Moj stav je da po ovim pitanjima treba biti ovlast gradova i to ne gradonačelnika, gradskih vijeća. Dapače o nekim stvarima kao što recimo imamo u Zakonu o lokalnoj samoupravi ovlast donošenja odluke o referendumu za smjenu gradonačelnika treba propisati 2/3 većinu u gradskom vijeću. To je onda najbolja osigurač da neće doći voljom tzv. lokalnih šerifa i njihove sklepane većine do zloupotrebe i pogodovanja nekom investitoru na pomorskom dobru. Dakle, sve ono što se tiče mogućnosti da se pomorsko dobro izuzme uopće uporabe, a što je u ovlastima gradova ako bi se propisala 2/3 većina u gradskom i općinskom vijeću to bi već bilo malo ozbiljnije, ozbiljniji osigurač da se zlouporabe, da se da se tzv. privatizacija, govorim tako zvana samo zato što to nije u formalnom smislu nego bi mogla biti i u ovome dijelu korištenja neće dogoditi. Možda je to put. Kada sam govorio o, kolega Franković me inače krivo citirao rekao je da sam, da sam rekao da će samo gradonačelnici iz HDZ-a glasati za ovaj zakon, nisam baš tako rekao, glasat će vjerojatno i gradonačelnik Bjelovara. Što nije, što nije, ne, ne, Bjelovar je imao ministra turizma, nemojte se samnom, ne podcjenjujem nikoga, ali, ali odredbe koje se tiču prekršajnih odredbi, kolega Frankoviću hvala. Dakle, ja nimalo ne sumnjam da će se gradonačelnici iz moje stranke i nekih drugih stranaka držati zakona, ali itekako sam skeptičan u tumačenju zakona Državnog inspektorata prema njima jer imamo slučajeva dakle da ove kazne predstavljaju jednu vrstu političkog obračuna, kada ih se ne može pobijediti na izborima, ajmo im odrapit koje 3 mjesečne plaće pa će se malo smiriti. Dok to sud riješi, bit će i ovako i onako. Dakle ja sam u startu protiv toga, a vjerujem da se tu slažete sa mnom da zbog pogreške službenika kaznu plaća gradonačelnik kao fizička osoba. Ako je nekome ograničena plaća na 1500 eura, a dobije kaznu 6 tisuća eura, tko će se više kandidirati za to? Tko će se više kandidirati? Na Odbor za pomorstvo sam jučer iznio taj stav i naravno da su me kolege iz HDZ-a koji su gradonačelnici imali razumijevanja za to što govorim, ali će glasati za, ali mislim da će gđa Puljak morati dignuti još 4 kredita da poplaća sve kazne koje su zapriječene gradonačelnicima po ovom Zakonu, ako na, naravno, ako na vlasti ostane HDZ i Inspektorat bude tako revan što se tiče gradonačelnika iz HDZ-a, a zamislite da vam dođe iz Mosta netko za Inspektorat pa i HDZ-ovi neće puno bolje, tako da, ja bih preporučio, g. gradonačelniče da se o tome, g. ministre, da se o tome razmisli. Sljedeće, ja uvažavam, uvažavam, uvažavam ovaj, DORH, ali zadaća DORH-a nije da piše zakone nego da ih u kaznenom dijelu sankcionira one koji ih prekrše, a u građanskom dijelu da štite interese RH pred sudovima i, a ne da pišu zakone. Naravno da njihova iskustva koja imaju u slučaju da sudovi ili loše čitaju ili loše primjenjuju zakone mogu doprinijeti, ali oni nisu zakonodavci niti im je to posao, tako da kad vi kažete da je DORH, da je to prijedlog DORH-a, to meni znači isto kao da je prijedlog neke udruge, jedno od stranaka u postupku. DORH nije demokratski izabrano tijelo vlasti od građana, nego je jedna od institucija i njihova, njihov glas treba čuti, ali to nije niti Sveto pismo, a niti Biblija, Kuraan, Tora ili ostala sveta knjiga. i možda vam je bilo bolje za vašu političku karijeru da odete za potpredsjednika za graditeljstvo pa donesete nacionalni plan upravljanja, ovaj, plan za pomorsko dobro i obnavljate Baniju nego da sada u zadnjoj godini ministarskog mandata na svoja pleća stavite ovaj težak zakon i dobijete kritike. Ali, kao što sam rekao, nećemo biti među onima koji će ga podržati niti onima koji će ga popravljati amandmanima niti među onima koji će tražiti treće čitanje niti među onima koji će ostaviti dojam da ga hvale. Bit ćemo među onima koji ćemo biti protiv, koji ćemo paziti kako se provodi i koji ćemo ga prvom prilikom promijeniti. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege. Pred nama je danas Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je u svom izvornom obliku nakon prvog saborskog čitanja i javnog savjetovanja s punim pravom izazvao velike polemike, veliki interes i prije svega, oštro protivljenje najšire javnosti. Na niz nelogičnih, nerazumnih, pa i opasnih odredbi toga Zakona ukazivali smo od prvog trenutka. Kako mi u saborskoj oporbi, tako i stručnjaci koji se bave pomorskim dobrom, brojne institucije, civilne organizacije, ali i najšira javnost. U tom Prijedlogu zakona svi mi prepoznali smo prije svega, izuzetno štetnu i nedopustivu namjeru Vlade da praktično omogući privatizaciju pomorskog dobra kao jednog od rijetkih javnih dobara koji još nisu završili u privatnim rukama. Javnost se tome jasno usprotivila, svjedoči tome iznimno veliki broj primjedbi u javnom savjetovanju, kao i cijeli niz drugih aktivnosti, akcija i inicijativa koje su očito bar donekle urodili plodom. Drago nam je, naravno, da je predlagatelj zakona bar djelomično poslušao glas javnosti, glas razuma, rekla bih čak. Znam da nije bilo lako prihvatiti vlastitu grešku, suočiti se s time da i oni tamo iz oporbe ponekad možda imaju pravo i da možda i njih ponekad treba poslušati. Zato ću korektno i konstruktivno ovdje pohvaliti taj potez nadležnog ministarstva odnosno Vlade kojim je izmijenjen taj sporni dio koji se odnosi na moguću privatizaciju plaža, ali isto tako, odmah konstatirati kako nažalost i ovaj drugi izmijenjeni prijedlog ima također, cijeli niz nelogičnosti, propusta, neprovedivih ili upitno provedivih, a prije svega štetnih odluka i odredbi. Štetnih po lokalnu zajednicu, po njezine građane, po one koji o pomorskom dobru institucionalno brinu i koji su i u javnom savjetovanju ukazivali na taj cijeli niz propusta i loših odredbi koje novi zakon donosi. Neke od tih spornih odredbi spomenut ću, odnosno navesti u ovom svom obraćanju, ali ćemo isto tako kao Klub zastupnika IDS-a uputiti u proceduru kao amandmane za ovaj Prijedlog zakona. Doduše, poučeni dosadašnjim iskustvom i odnosom vladajućih prema oporbi ne očekujemo previše, a s druge strane, eto, možda je ovo recentno uvažavanje drugačijeg mišljenja i glasa javnosti, pa i oporbe pokazatelj da se kod ovako važnih zakona i važnih tema možda i može poslušati druge, pa i prihvatiti kakav konstruktivni prijedlog, primjedbu ili sugestiju, pa krenimo redom. Kada općenito sagledamo odnos zakonodavca prema ovoj temi odnosno koliko država jest ili nije dobar gospodar pomorskog dobra kao općeg dobra, onda primjerice, vrlo konkretno i argumentirano govoreći u odredbi čl. 10 st. 7 ovog Zakona to možemo vrlo jasno i znakovito vidjeti. U tom se, naime, članku navodi kako upis statusa pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi iznimno nije preduvjet za donošenje obavijesti o namjeri davanja koncesije, dok se u odredbi čl. 10. st. 8 navodi da se koncesija na pomorskom dobru, kao i druga prava mogu dati iako nekretnina nije u zemljišnoj knjizi evidentirana kao pomorsko dobro. Zašto je tomu tako? Zašto ministarstvo ne iskoristi ovu dobru priliku i donošenje ovog zakona da napokon uredi uvođenje pomorskog dobra u katastar i zemljišne knjige, te da i na ovaj način pridonese rješavaju ovog velikog problema koji postoji već godinama. Nebrojeno sam puta upozoravala i kako granice pomorskog dobra nisu ucrtane u velikoj većini naših javnih očevidnika i kako to definitivno predstavlja prepreku boljem očuvanju naše obale. Druga konkretna primjedba odnosi se na slijedeće, dok na prirodnim plažama nije dozvoljena gradnja građevina osim na onim iz čl. 14. st. 4. toč. 11. nejasno je da li se to odnosi i na uređene morske plaže i morske plaže posebne namjene ili se na njima dozvoljava građenje. Mišljenja smo naravno kako bi se i na tim plažama trebalo bitno ograničiti i kontrolirati mogućnost gradnje. Nadalje, kada govorimo o korištenju pomorskog dobra prijedlogom ovog zakona ukidaju se koncesijska odobrenja i uvode dozvole koje će davat predstavnička tijela lokalnoj samoupravi na temelju javnog natječaja, što dosada nije bio slučaj i to na rok od 2. do 5.g.. Što se pak tiče prava i obveza ovlaštenika takvih dozvola na pomorskom dobru Konačnim prijedlogom ovog zakona u čl. 72. uređuje se da će Vlada uredbom propisati vrste djelatnosti i minimalne naknade za dodjelu dozvole na pomorskom dobru. I kao nažalost mnogo puta dosada kada će to od…, kada će to odnosno u kojem razdoblju i roku biti nije definirano. U čl. 9. najavljeno je i osnivanje ustanove za upravljanje pomorskim dobrom čiju će nadležnost i organizaciju urediti Vlada RH posebnim zakonom u roku od 2.g. od donošenja Zakona o pomorskom dobru. Kao osnovni cilj te ustanove navodi se očuvanje pomorskog dobra kao općeg dobra dostupnog svima, dakle ponovno se nešto odlaže i ostavlja za budućnost, pa tek slijedi vidjeti kako će se, kada će se i hoće li se to uopće provesti. I kako nam ta ustanova neće biti dovoljna u čl. 14. definirano je kako se namjerava osnovati i Stručni savjet za planiranje i gradnju na pomorskom dobru koji će imati 9 članova i to raznih stručnjaka, a taj će savjet davati suglasnosti i na planove za pomorsko dobro i JLS. Dobit ćemo dakle i tu novu stručnu komisiju, a sve po starom dobrom principu, ako želiš riješiti problem osnuj povjerenstvo. U brojnim kontaktima koje sam imala sa više predstavnika lučkih uprava po pitanju ovog prijedloga zakona upozorena sam na cijeli niz drugih manjih ili većih manjkavosti koje će u izvjesnoj mjeri, neke manje, a neke i značajno otežati i zakomplicirati rad i redovne aktivnosti lučkih uprava. Primjerice, potpuno je uskraćena mogućnost lučkim upravama za davanje na korištenje pomorskog dobra na kratki rok ili za manje vrijednosti. U praksi se često događa da lučke uprave u Istri, ali isto tako i duž cijele naše obale imaju upite za npr. održavanje raznih turističkih, kulturnih i drugih primjerenih manifestacija na području pomorskog dobra koje za taj prostor nisu ničim invazivne ni štetne, dapače na najbolji način valoriziraju naše gradske lučice, marine, rive. Tu su zatim i razni drugi upiti, u ljetnim mjesecima je to gotovo na dnevnoj ili bar tjednoj bazi, ali takvih primjera ima i u ostatku godine. Vrlo su česti primjeri zahtjeva za vjenčanjima na lukobranima ili drugim dijelovima pomorskog dobra, za snimanje filmova na području pomorskog dobra, za održavanje vatrometa, privremenu kratku prodaju prigodnih proizvoda i usluga tijekom manifestacija, za postavljanje manjih reklamnih panoa na recimo jednom četvornom metru, što predstavlja malu vrijednost, zatim su tu razne sportske manifestacije poput regata i tome slično. Za takve situacije i upite lučka uprava daje odobrenje, a nadležna lučka kapetanija suglasnost ako se aktivnost odvija u moru radi reguliranja sigurnosne plovidbe. I sve se sukladno odluci o tarifama naplaćuje po kvadratnom metru korisne površine. Prvi prijedlog zakona koji je bio na prvom čitanju sadržavao je mogućnost davanja odobrenja za takve specifične slučajeve, nešto slično kao što će gradovi i općine imati mogućnost davanja dozvola, novim prijedlogom ta je mogućnost ukinuta. U praksi će to, vjerujem da je svima jasno, izazvati niz problema, bitno, a nepotrebno zakomplicirati, otežati, eventualno i potpuno onemogućiti korištenje pomorskog dobra u te spomenute privremene svrhe koje to isto pomorsko dobro ničim ne ugrožavaju već ga dapače valoriziraju i daju mu potpunu vrijednost. Stoga ćemo kod ovog konkretnog problema i amandmanima predložiti uvođenje odnosno vraćanje mogućnosti davanja odobrenja lučkim upravama za spomenute potrebe na kratki rok ili za manje vrijednosti. Kada govorimo o lučkim upravama koje su zapravo glavne operativne institucije za upravljanje pomorskim dobrom prenosim kako u tim ustanovama pozdravljaju uvođenje lučkog redara čl. 165. ovog prijedloga zakona jer će im to, kako i sami kažu, olakšati uvođenje reda u lučkom području. Ono što je pritom sporno i što će u praksi predstavljati problem jest činjenica da se u čl. 169. obavljanja poslova lučkog redara uvjetuje 4-godišnjom srednjom školom. Time se zapravo znatno ograničava i smanjuje bazen iz kojeg će se moći pronaći odgovarajući kadar u malim, ali i ne samo u malim sredinama, a pogotovo u aktualnim okolnostima kada je nedostatak kadrova i potencijalnih radnika sveprisutni kronični problem. Jednostavno rješenje bilo bi da se u čl. 169. izmjeni obveza da lučki redar mora imati najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili 4-godišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje, te da se uvrsti nešto blaži uvjet da lučki redar mora imati srednjoškolsko obrazovanje, pa bi u tom slučaju bilo moguće i zapošljavanje sa završenom 3-godišnjom srednjom školom, što je po svoj prilici dovoljna kvalifikacija za zapošljavanje na takvom radnom mjestu gdje ionako potom slijedi specifična edukacija, instruktaža i drugo. Ponovit ću dakle kako ćemo za neke od spomenutih primjedbi i prijedloga do kojih smo došli prije svega u komunikaciji sa strukom i ljudima iz prakse uputiti konkretne amandmane na prijedlog ovog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Usudim se reći da se ovaj zakon brzopleto donosi. Pokazalo je to i javno savjetovanje, ali i općenito reakcije javnosti na prvotni prijedlog s time da i ovaj novi prijedlog kao što sam već rekla ima niz manjkavosti, nedostataka, loših, nelogičnih i nedorečenih odredbi. Apeliram stoga i s ovog mjesta na ministra i nadležno ministarstvo da pokušaju i objektivno sagledati naše prijedloge, naše amandmane koji ni u kom slučaju nisu predmet politiziranja i skupljanja dnevnopolitičkih poena već su uistinu glas struke, glas ljudi iz svakodnevne prakse koji ovu problematiku vrlo dobro poznaju, svakodnevno je žive i jako dobro znaju što će ovaj zakon kada ga vladajuća većina usvoji značiti dobroga ili lošega za njih i njihove institucije na onoj svakodnevnoj praktičnoj razini. No, osim te praktične operativne razine nemojmo zanemariti i ni u jednom trenutku zaboraviti da ovdje govorimo o našem najvrijednije općem dobru u javnoj upotrebi koje takvim treba i ostati. Takvima ga bezuvjetno moramo sačuvati i za sve one generacije koje će ovdje jednoga dana doći poslije nas. Alternative tome jednostavno nema i ne smije biti. Hvala. U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govorit će poštovane zastupnice Anka Mrak Taritaš i poštovana zastupnica Marijana Puljak. Najprije poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. mi u drugom čitanju imamo Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Ovo nije Zakon o plažama. Dakle, bez obzira što smo u prvom čitanju uspjeli otvoriti temu, temu plaža to nastavljamo i u drugom čitanju. Da je ovo Zakon o plažama, morskim plažama onda bi rekli ok napravljen je iskorak, nešto se je napravilo i imamo nekakav bolji prijedlog, ali ponavljam ono nije Zakon o morskim plažama i ne, mi nismo pretvorili i tu smo zapravo opet nasjeli HDZ-u da pretvorimo raspravu u raspravu o Zakonu o morskim plažama to ovaj zakon nije. Pomorsko dobro je izuzetno važno i vrijedno. Zakon o pomorskom dobru koji imamo na snazi je iz 2003. godine. 20 godina nije bio donešen novi zakon. Ajmo se pitat zašto? Zašto 20 godina nije donešen novi zakon? Donešeno je brdo različitih zakona, neke nove opcije političke ili neke stare su imale potrebu donositi novi zakon, nije donešen zato što je riječ o jednoj vrlo složenoj, teškoj i kompliciranoj problematici. I sada kao veliki mag potpredsjednik Vlade i ministar Butković kaže evo u mom mandatu ja ću donijeti ovaj zakon. I ovaj zakon, nered koji je godinama bio na pomorskom dobru i jasno trebamo reći da je nered bio godinama na pomorskim, na pomorskom dobru nažalost bojim se da će riješiti novim neredom. Dopustite mi samo da u prilog toga pročitam jednu rečenicu. Dakle, sjetite se dobro kako je bila rasprava u prvom čitanju. Sjetite se dobro da je rasprava bila i na plenarnoj sjednici, a ne na samom odboru, na odborima. Što predlagatelj u obrazloženju zakona kaže? Referira se na primjedbe koje su bile na odborima i koje su prihvaćene odnosno koje nisu prihvaćene i zašto nisu prihvaćene, a prema, a ono što je bilo na plenarnoj kaže, jedna rečenica, dopustite da pročitam. Tijekom saborske rasprave na tekst Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama saborski zastupnici nisu iznijeli suštinske primjedbe. Tako da kolegice i kolege što u drugom čitanju govorimo i amandmane koje dajemo džaba krečimo jer ni u prvom čitanju nije bilo suštinskih primjedba pa što bi bilo sad odnosno prijedloge članka, dakle trebali smo predložili članke, a koje predlagatelj nije prihvatio. što je to predlagatelj prihvatio. Dakle, nama predlagatelj kaže niste imali suštinskih primjedbi, to vi šta govorite nema veze mi i dalje po svojem. Jedni voze jednim tračnicama, drugi voze drugim tračnicama. Ja moram naglasiti neke stvari i naglasit ću. Ja nikad nemam problem i ne mislim da je bilo koji zakon idealan i tako zakon i tako ni ne treba čitati zakone i mislim da svaki zakon trebamo dati mogućnost života i onda kroz sam život možete vidjeti što je bilo dobro, nije dobro, ali kolegice i kolege ako već u prvom čitanju ili ako već u drugom čitanju dakle ukazujemo na neke stvari, ne onako kako je državni tajnik Bilaver kad sam ja probala mu reći da mu jedna odredba nije u redu za provedbu odmahnu rukom i rekao otprilike tko ste vi, što vi imate govoriti, mi vama govorimo, a mi po svoje. Dakle, oporbene saborske zastupnike nekad treba shvatiti i na način da se nešto malo u neke stvari razumiju pa zaista žele imati nekakav bolji prijedlog. Dakle, jedna od velikih novina u ovom zakonu sa kojom se ministar jako hvalio je to da ćemo imati ustanovu. Super. Onda dođemo do prijelaznih i završnih odredbi koji kaže da se ustanova mora formirati u roku od 2 godine. Onda kad nešto malo o toj ustanovi vidimo u samim odredbama zakona onda vidimo da ustanova, da bi uopće ustanova funkcionirala trebamo imati poseban zakon. Dakle, nakon ovog zakona treba biti poseban zakon i u roku 2 godine napraviti ustanovu i pitanje je kolegice i kolege čim će se baviti ta ustanova. Zašto nam treba, dakle imamo s jedne strane se borimo protiv agencija imamo ovaj protiv svega, a sad ćemo imati i jednu ustanovu. Šta će ta ustanova raditi? Čim će se ta ustanova baviti? Crna Gora recimo ima ustanovu koja se bavi pomorskim dobrom, ali se bavi i nekim drugim stvarima to mi nemamo. Imamo ono pomodarstvo koje je cijelo vrijeme u zakonima to znači da nema više ni jednog zakona kojeg vi možete direktno provesti, a da se ne mora donesti dio uredba i pravilnika. Uredbe i pravilnici uvijek trebaju. Zašto? Zato da pojasnite neke odredbe zakona, ali do sad nije bilo to da ne možete zakon uopće provodit da nemate dio uredbi i dio zakona. U ovom zakonu se otišlo korak dalje, imamo dva, imamo barem dva savjeta, jedan savjet za pomorsko dobro i morske luke, imat će devet devet članova savjeta i vidi čuda i vidi i novine taj savjet za planiranje koji se osniva sukladno odredbi čl. 14. daje suglasnost na planove. Do sad su se u postupku izdavanja mišljenja svi planove koji se nalaze koje je pomorsko dobro suglasnost konačno daje nadležno ministarstvo, imali smo suglasnost ili mišljenja koja nikad do sad još nije davao savjet nego je dalo nadležno tijelo, dakle dalo je ili Ministarstvo poljoprivrede na temelju kad je riječ o poljoprivrednom ili bilo ko, ali ovdje će dati savjet. I kaže ako se prethodna suglasnost savjeta uskrati plan se ne smatra važećim u dijelu kojim se uređuje pomorsko dobro. Dakle, ako to želite onda ministarstvo ne može dat ni suglasnost bez mišljenja savjeta i nema plana i ne može se plan ni donijet. Dakle, ne možete vi reć da će se plan primjenjivati u jednom dijelu u jednom ne jel plan donose jedinice dakle predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave i ne možete to tako imati. To vam je jedna odredba na koju sam vam htjela ukazat jel vam nije provediva. Dakle, ako želite da savjet daje suglasnost vrlo je upitno da li savjet, kakvo je tijelo savjet? Vlada imenuje savjet, ali konačnu suglasnost treba dati ministarstvo, vaše ministarstvo na plan na temelju mišljenja savjeta, a onda ministarstvo nadležno za prostorno uređenje ne može dat suglasnost na plan ako nije dobilo vašu suglasnost, a plan donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave jer ne možete vi reć u kojem dijelu se primjenjuje u kojem ne nakon što je predstavničko tijelo donijelo. Može se tražiti plan od obustave i sve ostalo. Ja sam vam htjela reći ali to ne ide. Dio samo ću još reć jednu rečenicu prije nego što prepustim kolegici Puljak jer sam se već zanijela u temu prostornog planiranja pa ću to nastaviti u pojedinačnoj raspravi. Imamo redare, ja predlažem zaista predlažem da razmislite da pomorski redari koji će biti i koji će rješavati i koji će imat onu neku plaću od 500, 600 eura za koju vam niko neće htjeti na obali radit jer je tema obale i ko će vam radit za 500, 600 eura da zaposlimo Nepalce. Nemaju more, nemaju osjećaj prema moru mogu biti odlični redari pa dajte stranu radnu snagu oni će vam jedini htjeti to raditi za tu plaću, ali nek budu Nepalci jer nemaju more. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime istog kluba nastavit će poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite.

Poštovane kolegice i kolege. Ja bi samo možda na početku rekla kolegama iz Možemo koji se hvale ovako imaju kampanju spasili smo plaže, možda je bilo bolje kampanju nazvati ne vjeruj HDZ-u ni kada … nosi jer ne mislim da ste spasili ili da su čak i građani spasili plaže. Jesu neke stvari u ovom drugom čitanju promijenjene, a to je daleko od spašavanja plaća. Dakle, najbolje spašavanje bi bilo da ovaj zakon zapravo 100% ono neko je rekao resetiramo, vratimo natrag u proceduru, s time se evo slažu i neke od stručnih i civilnih udruga. Dakle, punih 20 godina čekali smo na ovaj zakon za to vrijeme svjedočili nevjerojatnim i nepovratnim devastacijama naše obale i plaža i od ovog novog zakona zaista smo očekivali pomake u smjeru uvođenja reda u upravljanje i zaštiti pomorskog dobra. Umjesto toga evo u prvom čitanju dočekali smo nejasno napisan, nedefiniran, nedorečen prijedlog zakona koji je zapravo mogao samo poslužit za legalizaciju dosadašnji pogodovanja i dopustiti nastavak lova u mutnom. U fazi pripreme nacrta zakona sjećate se izazvao je buru negodovanja i samih članova radne skupine koji su sudjelovali u pripremi toga nacrta. oni su se oglasili i ograđivali su se od tog prijedloga Vlade jer je Vlada na kraju ono što je dogovoreno i poslala u prvo čitanje kao što se događa i sa velikom većinom zakona zapravo izmijenila ono što je radna na čemu je radna skupina radila. Dakle, na probleme su upozorile udruge, građanske inicijative, institucije, čak u ta doba i znanstvenici u Znanstvenom vijeću za turizam i prostor HAZU, svi oni pozivali svi oni pozivali su da se zakon povuče iz procedure i vrati na ponovno savjetovanje. Tek kad se uskladi s Ustavom RH, Europskom direktivom o dodjeli ugovora o koncesijama iz 2014. i Uredbom za zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. Ti svi pozivi ostaju i danas, dakle evo imali smo inicijativu „Javno je dobro“ koja kaže da se zakon ne može spasiti niti amandmanima, dakle da ga jednostavno treba vratiti natrag na doradu. Da ponovo evo napomenem i ono što su prethodnici govorili da zakonu bi trebao prethoditi i Morski prostorni plan RH po Direktivi EU trebali smo ga imati do ožujka 2021. do dana današnjega još ga nemamo. Kao što nismo znali u ta doba ko je bio član radne skupine, iako su neki se javno očitovali da sudjeluju u radu radne skupine dakle nismo znali tko su članovi radne skupine, ne znamo ni danas tko je ovaj drugi drugo čitanje zakona pripremio. Na direktna pitanja i na odborima i od kolegice ovdje nismo dobili odgovor tko je pripremio ovaj zakon, ali se u osnovi kažem osim onih nekih dijelova o plažama u osnovi se puno ne razlikuje od prvog čitanja. Kako odlično kao što sam i rekla kolegici, odlično funkcionira dodjela koncesija, imamo divnih primjera, divnih u navodnike obalom, a evo jedan od divnijih primjera je taj primjer zaista iz Splitsko-dalmatinske županije, lokacija plaža na Benama na Marjanu koncesionar Tvrtka Nacional, vlasnik tvrtke nećak bivšeg splitskog gradonačelnika g. Keruma, sin tadašnje predsjednika Skupštine Splitsko-dalmatinske koja je tako uspješna u upravljanju pomorskim dobrom, dakle koncesija dodijeljena u direktnoj političkoj trgovini, koncesija koja koncesionar koji je nezakonito izgradio objekte na kojima ostvaruje profit, ne provodi mjere zaštite okoliša na prostoru prostoru Bena i na konstantne upite i gradskih vijećnika, županijskih vijećnika da se javnosti pokaže taj ugovor do dana današnjega nema odgovora, čak se prijavilo i Povjereniku za pravo na pristup informacijama, a odgovoreno je da davatelj koncesije nije dužan davati na uvid ugovor o koncesiji, zamislite vi to. Dakle, evo manjkavosti ovog prijedloga zakona brojne najveći problem i dalje ostaje to što je zakon u puno odredbi nejasan, nedorečen, nedorađen time ostavlja puno prostora za različita široka tumačenja i tim omogućava daljnju manipulaciju i nastavak lova u mutnom. U samom obrazloženju ovog zakona kaže se da zakon omogućuje kod koncesija na zahtjev, zakon omogućuje davanje koncesija na zahtjev vodeći računa da se time ne narušava tržišno natjecanje te uvažavajući funkcionalnu, infrastrukturnu i prostornu povezanost dijela pomorskog dobra s objektima izvan pomorskog dobra. Dakle, ta famozna funkcionalna povezanost je i dalje ostala u zakonu, dakle nije jasno zabranio isključenje javnog pristupa i fizičku propust … prostora svim tipovima koncesije na pomorskom dobru. Zakonom se kao što sam rekla i upitala ministra u replici, zabranjuje se vezivanje plovila za gospodarske svrhe u sportskim lučicama. U mnogim jedriličarskim klubovima to je do sada zaista bio jedini sigurni i izdašni prihoda i otvorilo im mogućnost da ostvare vrhunske rezultate, treniraju veliki broj djece, međutim indikativno je kako se unutar pomorskog dobra u sportskoj lučici može obavljati bilo kakva druga ili gospodarska djelatnost osim privezivanja plovila i plovila registriranih za gospodarsku djelatnost, dakle stranih plovila i ovih za gospodarsku djelatnost. Ministar je na moje pitanje rekao da su ranije oni radili nelegalno, nije točno, nisu imate govorite o negativnim primjerima imate pozitivnih primjera, evo točno Jedriličarski klub Mornar koji je imao važeći ugovor o koncesiji o po koncesiji sa županijom Dobro, evo odlično, ako je kažnjivo onda je trebalo kazniti onoga ko je dao taj ugovor, a dala ga je županija. Odlično, super.

Dobar dan svima. Prije svega reći ću da je ovaj zakon klasični orvelijanski novogovor, on crno čini bijelim, istinu pretvara u laž itd., znači ono što se možda nekim aktivistima učinilo kao popravljanje zakona to sigurno nije. Znači ovo je apsolutno situacija u kojoj imate onu poznatu rečenicu, ako imate između dva prava jednaka ili suprotstavljena prava neki sukob šta onda odlučuje, odlučuje sila i ovaj zakon je omogućio da se ta sila provodi zakonski. Prije je to bilo jel bezakonje sada je bezakonje ozakonjeno, to je mislim model koji imamo u skoro svakom zakonu i svaki put to pozdravim jer je to ponovim, zato što je ovo isto tako možda će se za koju godinu primijetit da je riječ o odredbama koje omogućavaju bezakonje, ali to HDZ-u nije bitno jer HDZ donese zakon da bi neko mogo lovit u mutnom godinu, dvije, tri to je sasvim dovoljno da se ulovi u mutnom, ko sa Zakon o strancima. Znači sad svi gledamo, svi svjedočimo suvremenom robovlasništvu i znamo da to rade tvrtke za dovođenje stranih radnika, ali HDZ ne radi ništa ne mijenja Zakon o strancima. Tako će biti s ovim nažalost, ovo će bit lov u mutnom jer je zakon od prvog do drugog čitanja samo pojačao orvelijanske kategorija, znači novogovora koji govori jedno, a zapravo znači drugo i ja ću to probat ovdje i pokazati. Primjerice, pomorsko dobro kaže se u zakonu je dobro u upotrebi svih osim ako to nije zakonom drugačije određeno. Pomorsko dobro u upotrebi svih osim ako to nije, svako ima pravo osim ako nema to pravo jel. To su primjeri također gdje se kaže upravljanje pomorskim dobrom mora biti cjelovito. Šta to znači, kakva su to cjelovita rješenja? Mislim cjelovita rješenja obično Plenkovićevih ministra znače da svaki tjedan izgubimo još jedno pravo, evo jedan tjedan smo izgubili prava nad energetikom, pa smo izgubili cijelo zakonodavstvo trenutno znači nema tko uopće suditi na sudovima zbog štrajka koji je najdugovječniji u novijoj hrvatskoj povijesti, a ovaj tjedan kolegice i kolege gubimo jednu trećinu Hrvatske jer pomorsko dobro obuhvaća jednu trećinu Hrvatske, cjelovita rješenja. Čl. 24. st. 2, na koncesioniranom području praktički je omogućena nezakonita Ukoliko se dakle, izmijene dokumenti prostornog uređenja ministarstvo može, a na prijedlog županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra, donijeti rješenje o izmjeni granice lučkog područja, a zatim omogućiti izgradnju na pomorskom dobru odnosno koncesioniranom području, da sad skratimo priču, u trokoraku obično se dođe do toga da se nekog razvlasti, pa onda Vlada postaje vlasnik i onda Vlada dodjeljuje probranim koncesionarima, drugim riječima, Vlada će postati diler, diler sa p9omorskim dobrom. Cijeli niz članaka u ovom Zakonu ovlašćuje Vladu RH, čitaj Plenkovića, da obalom raspolaže kao svojim vlasništvom, a Sabor se istovremeno razvlašćuje, također, je prilično nejasno, to sam pitala i na Odboru za zakonodavstvo zašto, ako na lokanoj razini znači predstavničko tijelo, znači ima mogućnost raspolagati u nekom dijelu pomorskom dobru, onda zašto na nacionalnoj razini to isto pravo nema Sabor nego ima Vlada i mislim ovdje vrlo česti odgovor je, tako je u Zakonu o koncesijama, ne možete, ministre i državni tajniče, obadvojica su istu stvar odgovorili, odgovarati na vrlo relevantno pitanje odgovorom, drugi niže važni zakon je tako odredio ili još gori odgovor, tako je bilo oduvijek, je li? Valjda ste rekli da ovdje to želite riješiti da bude bolje. Također, znači mnogi su govorili, omogućuje se založno pravo na koncesiju, banke će imati mogućnost postati koncesionari, ukoliko koncesionar ne izvršava svoje obaveze, koncesija se prenosi na treću osobu radi naplate, plaža za posjednu namjenu je ovdje samo da bi se omogućilo ograđivanje. Isto, stalno se ponavljam, mislim i tu su se valjda i uhvatili isto neki zastupnici pogrešno, plaže će biti ograđene, pa kao našli smo ono u zakonu točno članak koji kaže, plaže neće biti ograđene, ali naravno, osim u posebnim uvjetima jer ovo novo govori, je li, sve je ono nominalno dobro, osim u posebnim uvjetima, u ovim uvjetima su to famozne plaže posebne namjene. Inače, ta posebna namjena se obično vezuje uz vojnu namjenu, sad ste ovdje to povezali sa ono zapravo zdravstvenim turizmom i nudistima koje zovete naturalni turisti, nigdje u hrvatskom rječniku niti u upotrebi takvu sintagmu nitko nije čuo. Valjda niste baš upoznati sa tim kako se taj fenomen naziva. No, šta vam je bitno? Bitno vam je da možete imati iznimku jer non stop su iznimke tu uvedene kao mogućnost da se ograđuje plaže. Drugim riječima, kako je investitor s Ugljana samo malo izmijenio svoju objavu nakon moje reakcije u Saboru gdje sam upozorila da se već oglašavaju privatne vile na Ugljanu sa sloganom truly private, truly yours pa je investitor jednostavno preko noći promijenio taj svoj slogan u nešto drugo, tako ste i vi ovdje znači napravili preinake, usput rečeno, ne znamo tko ih je radio, cijeli dan niti na Odboru za zakonodavstvo ne možemo dobit to, odgovor na to pitanje, ali na taj način da zapravo se ništa supstancijalno nije promijenio. Sila će tu prevladavati između dva jednaka ili suprotstavljena prava, kako sam rekla i na početku, a sila je na strani famoznih investitora koje štiti ova Vlada, a da će tako biti možemo naći i u samom zakonu. Pazite, znači umjesto da u zakonu piše da lokalna zajednica može dignuti tužbu protiv koncesionara koji ne obavlja svoju zadaću manirom dobrog gospodara, što je bilo puno takvih primjera, recimo, znači Hemingway bar u Rijeci gdje je i gradska skupština bila protiv te koncesije, pokušala je se riješiti pa nitko nije mogao ništa. Vi u zakon sad stavljate mogućost i zato vam ovo, ministre, kao aha, to je SDP u, ono, Rijeci, tu ja ne mogu ništa, iako se, ono, kažem, pripremate u niskom startu da osvojite tu Rijeku jer vam je HDZ sve to ovaj lijepo pripremio, nećete usvojiti, ali ono u niskom ste ali zašto vam nije opravdanje dobro, to je radio SDP, pa zato šta vi sad ovim Zakonom osiguravate da je to šta je tamo radio ovaj investitor u Hemingway baru ispod Kantride apsolutno legalno i vi još stavljate u zakon nevjerojatnu stvar, znači kažem, umjesto da u zakonu stoji da se slabijeg znači štiti, da lokalna zajednica može izglasati da se koncesija poništava, vi stavljate u zakon da koncesionar, ukoliko mu netko ne odgovara, privatnu osobu. Vi mislite isto kao i u Zakonu o radu, ne zanima vas previše, ali svejedno, reći ću za one koji to slušaju, kao u ZOR-u, vi mislite da ZOR treba štititi poslodavce. Ovdje isto mislite da treba štititi investitore. Nije vam to funkcija zakona, funkcija zakona je da štiti one slabije, ne kapital, ne privatne interese, pa da stavljate u zakon da se može tužit, može se ako se nije svidjela koncesionaru, pazite, to se mora stavit u zakon. Nadalje, ono što se u ovom zakonu omogućava je dakle podkoncesioniranje, iako je apsolutno u svim primjerima dokazano da nema nikakvu funkciju da koncesiju dobije onaj, nikakvog smisla, da koncesiju dobije onaj koji, za gospodarsku djelatnost kojom se ne misli baviti. Koja je funkcija podkoncesije? To je čisto reketarenje. Vi u zakonu legalizirate reketarenje. Čovjek se neće baviti gospodarskom djelatnošću, ali on će dobiti koncesiju da za nekoliko puta skuplje proda tu koncesiju nekom drugom koji će se baviti tom gospodarskom djelatnošću. ove sitne male poduzetnike lokalne mislite reketariti, ali sada jer će to biti zakonski omogućeno, je li? To je nekoliko članaka kojima se to fino osigurava. Također, imamo znači ono što su mnogi govorili, a to je založno pravo. Založno pravo je ovdje o omogućilo zapravo da se trećoj osobi daje koncesija ukoliko koncesionar ne .../nerazumljivo/... ali ono što je ovdje vama važno nisu samo znači privatni znači investitori nego su važniji banke. Banke moraju dobiti mogućnost da se njima nešto da. Ono što je ovdje također važno zbog čega ću dosta amandmana zapravo podnijeti na ovaj zakon iako je apsolutno točno ono što je reklo javno dobro stoji. Ovaj zakon bi trebao ići, a minimalno treće čitanje trebalo bi ga zapravo povući ali javno je dobro napravilo analizu ovog zakona i reći ću i to da je potpuno neprihvatljivo da se ovdje umjesto da se usmjerimo na ovaj apsolutno kriminalan zakon, znači zakon koji ozakonjuje bezakonje jedan od mnogih mi se ovdje svađamo u opoziciji oko toga tko je zaslužan za neke kozmetičke preinake koje nisu nisu dovoljne. Apsolutno nije prihvatljivo ono što radi MOŽEMO da kaže da se zahvaljuje građanima jer su oni potpisali njihovu on line peticiju. Javno dobro je udruga koja je organizirala prosvjed ispred Vlade, ispred Sabora i to se mora na žalost reći. Žao mi je da moramo na taj način funkcionirati, razgovarati, ali očito je da moramo jer se ono što radi Vlada, Vlada znači nas izvlašćuje, izvlašćuje nas ovdje. Ne bi trebalo ponavljati u opoziciji da izvlašćujemo ljude onog aktivizma i onog što su dobro napravili. Ono što je ovdje isto tako važno reći je da se niz ovih odrednica, znači a što sam već spomenula navodi da bi se Sabor u potpunosti riješio bilo kakve mogućnosti reakcije, a jedna trećina Hrvatske moguće može biti u situaciji da se treba reagirati, ali se Vladi daje mogućnost da itekako reagira. Vlada će znači po mnogim člancima biti ovlaštena dakle davati svojim podobnim koncesionarima, pa će ti koncesionari moći davati pod koncesije, pa će bankica dobiti založno pravo, pa ćemo još nekom tamo zdravstvenom turizam omogućit da otvori, pa čak i zagradi jel' plažu i onda će se reći opće dobro, nikom se ne može oduzeti, svi imaju pravo ali nema nitko pravo. Također ove odrednice koje ste stavili u zakonu onako velikodušno i zato su možda i neki i pali na taj štos da se samo 40% obale može zagraditi za komercijalnu djelatnost, a ne 70 kako ste to htjeli, odnosno 20% morskog dijela. Mislim 40% čega? Čega? Znači plaže obično su znate kako to ono malo nekakav šljunak imate, pa imate uz more tamo gdje se svi žele kupati, a imate malo tamo sa strane neke stijene gdje baš nije tako atraktivno. Koji dio je 40%? Od čega? Znači pa nije jednom nije jednom bila situacija. Hoćemo tamo s metrom dolaziti? Nije jednom bila situacija da se koncesionar proširio po svemu i da uopće nije bilo ono mogućnosti doći sa šugamanom na plažu, ali da bi se to riješilo to se može riješiti. Znači imamo pravilnike Splitsko-dalmatinska županija ima svoj pravilnik koji je točno odredio na koji način se mjeri kolika je ta ležaljka jel' ministre. Ležaljka jel' 2 metra ili je 6 m, da li je suncobran koji je pored dio te ležaljke ili nije? Znači to se može odrediti, ali vi to niste htjeli. Znači vi to u zakonu kažete 40%. Evo 40% pa možete to sad sami odrediti. Znači da bi se to odredilo to treba bit ili Pravilnik na neki način vrlo detaljno opisano koji to dio plaže, koji se dio ležaljke mjeri ili bilo koje druge gospodarske aktivnosti koja se tamo odvija itd. itd. vas to nije zanimalo kao što vas ne zanima ni sada, ali vas je zanimalo da ovima nekima koji su možda pali na štos evo nije 70% plaže, evo vam 40% plaže ćemo samo uzeti ko da smo na placu. To se na taj način trgovalo očito. Ono što je ovdje još važno i bitno nemam vremena više obrazlagati, no svakako ponovit ću na kraju nitko nije reterirao ni od čega. Ovaj zakon nije poboljšan ni na koji način i sve što smo govorili u prvom čitanju ostaje u drugom samo je zakukuljeno u još nejasnije izraze, a kad postoje nejasnoće u zakonu ponavljam znamo na, u čiju korist se ide. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče, poštovani ministre, potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Nakon ove jutrašnje kakofonije ovdje u Saboru zaista se čovjek pita o čemu mi uopće danas ovdje raspravljamo. U traženju stanke ponudio sam da razgovaramo o argumentima, da se obraćamo na ovaj zakon da govorimo o pojedinim člancima osim kluba IDS-a mogu reći, evo slušam cijelo jutro, nisam čuo ništa što bi se moglo uopće svesti pod normalnu raspravu o jednom resursu o kojem svi kao nešto govore. To je neka trećina Republike Hrvatske i to nam je važno i mi bi trebali tu nešto činiti. Znajući i ja nekih 20-tak godina iskustva, dolazim sa otoka, more je ispred mene i pomorsko dobro pored mora, neko iskustvo u državnoj razini, neko na lokalnoj razini. Uvažavajući zakon iz 2003., uvažavajući aktualni trenutak i želju Vlade da konačno popravimo sve ono što smo svi utvrdili da nije dobro, da postoje određeni neću reći totalni nered, ali postoje situacije, određeni neredi na pomorskom dobru u smislu upravljanja istim, u smislu toga da oni koji danas rade, a to su desetci tisuća poslovnih subjekata, manjih obrta, poduzeća, ljudi koji žive na tom prostoru, koji žive od mora i plaža ili iznajmljivanja ili rade na tom prostoru pomorskog dobra određene poslovne aktivnosti, da kad nas danas slušaju da nešto saznaju od nas, od ministra, od ljudi koji su došli ovdje, koji su nekoliko godina radili na ovome, da akceptiraju svih 20 godina svih primjedbi na pojedine dijelove koji nas interesiraju kad govorimo o ovom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i da pokušamo izgraditi jedan sustav koji bi bio logičniji, koji bi nastao na iskustvima, koji bi bolje objasnio pojedine odredbe koje su i do sada bile hajmo reći 50% ovog zakona se nastavlja iz prethodnog zakona u nekim situacijama jer mi ne ulazimo u potpuno novi sustav, nego sustav koji je uspostavljen 2003. kroz zakon, a prije toga su bili i podsustavi kao što su i Lučke uprave koje su počele i nešto prije temeljem nekih drugih zakona. I sada kad imamo tu situaciju slušamo sljedeće pa ću tu potrošiti nekoliko minuta. Za koga ga pišete? Evo da odgovorimo kolegici Glasovac, za one koji danas rade na pomorskom dobru da mogu živjeti, da zarade, da imaju za sebe, svoju obitelj, da razvijaju svoj posao. Za one koji žive drugačije, indirektno za naše ne znam iznajmljivače koji imaju turiste koji su korisnici tih i tih dijelova pomorskog dobra, mora, unutarnjeg mora, neću reći teritorijalnog. Tamo su neke druge aktivnosti i da oni mogu živjeti u uređenijem sustavu, da se zna tko što radi, tko za što odgovara i na koji način se donose odluke. Nakon toga smo slušali da prodajemo sve – za neke srebrnjake da kupimo oblutke. Potpuno nevažna priča! Ljudi koji su pogledali zakon ovako ovlaš i došli ovdje ostaviti dojam, želimo biti u medijima, sve je na prodaju. Čuli smo sada i od kolegice Peović da smo izgubili trećinu pomorskog dobra, trećinu Hrvatske. Potpuno ne barataju nikakvim terminima. Čuli smo o izvlaštenju pomorskog dobra ako ste dobro slušali. Znači opće dobro u javnoj uporabi po kolegici se može izvlastiti. U čiju korist? Nitko nije rekao. To su takve greške ozbiljnih ljudi i političara da ozbiljan novinar koji ovo gleda, ako želi pisati ovo bi ih trebao na neki način upozoriti da ne rade to, da je lijepo bit u medijima, da je lijepo bit i aktualan ali da se nečega treba ticati. Ovo nema veze sa ničim! Pa onda čujemo da smo mi donijeli neku uredbu koja ograđuje plažu. Kolegica koja je isto bila u nekakvoj izvršnoj vlasti, pa bi trebala znati da ako u zakonu piše ili ostavljena je mogućnost da se u uredbi ili podzakonskom aktu može nešto razraditi netko je nešto razradio. Ovaj zakon ne ostavlja takvu mogućnost, ne postoji uredba koja može ograditi sada ili dozvoliti da se ogradi plaža koju će moći donijeti ministarstvo …/Govornik Sada više ovo nije Zakon o morskim plažama, sjećamo se mi prvog mjeseca, tamo negdje 25.1. tako je negdje bila rasprava ovo je Zakon o morskim plažama. Došli su ovdje da vizualima gdje su sami ograđivali svoje plaže, gdje su njihovi gradonačelnici to radili po zakonu koji je donio SDP da bi što radili? Pokušali su zatitrati tada građane, čak su neke uspjeli dovesti ovdje i do Markovog trga dok nisu shvatili i ti da su ih prevarili, jer vidite i sada Katarina Peović je bila iskrena. Niste vi iz MOŽEMO ništa to odradili, to su sami ljudi nešto, a vi ste se kopčali, a ja nisam htjela. Pogledajte taj narativ njihovog odnosa prema građanima koji su imali pravo imati interes da govore o ovoj temi na svoj način. I uvažavali smo i njihove određene primjedbe. Čuli smo i gospođu da nam djeca neće više moći jedriti, da nešto ne znamo o jedrenju. Naša gospođa Mrak-Taritaš, zamislite vi te konstatacije, nitko više neće moći na more. Žalosno, zaista žalosno čime se ljudi bave. Na pomorskom dobru gradit će se energetska postrojenja, opet gospođa Selak, postrojenja to ste vi napravili da tamo dođu eto na sred plaže energetska postrojenja razno razna. To građani slušaju. Mi mislimo da građani ovo ne gledaju, gledaju! Ja sam se stavio u nekakav njihov, hajde reći ću njihovu poziciju da bih ja saznao nešto o tom. I zaista kad to slušate što je običan građanin mogao …/Govornik se ne razumije./… u ovoj kakofoniji. Ništa on nije mogao saznati o ovom sustavu koji želimo uspostaviti. I još na kraju da završim što su nam rekli? Da, pokušali su izvrijeđati premijera pa su rekli nije dobar u Hrvatskoj, pa ćemo ga poslati u EU. Jeste slušali to znači? Ovdje ne vrijediš, mi smo super. Evo ne znam koji od njih mi je bolji političar itd. od predsjednika Vlade, ali kako ovdje ideš odmah u EU. Znači Znači totalno nelogično, bez ikakvog reda, bez ikakvog konkretnog stava, bez ikakvog konkretnog argumenta dođi, opali, odi i čekaj da vidimo da li si negdje taj dan završio u nekoj mogućoj informativnoj emisiji, da se sakrije sva bit ovog zakona a on nije beznačajan. Nije beznačajan, zato jer kažem ovih 20 godina iskustva pokazalo je da imamo problem. Ako već govorimo o trećini teritorija, znači pomorsko dobro, unutarnje morske vode, teritorijalno more, trećina Hrvatske a 10% uređenih granica, tj. uređenih granica i upisanih granica pomorskog dobra je alarm koji zvoni. Zašto? Jer i ovaj zakon ima onda problem. Na 10% svega možemo davati koncesiju. Bez utvrđene granice pomorskog dobra nema koncesije i u toj priči je važan sustav koji se želi uspostaviti kao i agencija koja bi trebala dati svoj doprinos, kao i registar, kao i sve ono što u zakonu jako lijepo i osnovno piše. Što se tiče ovlasti lokalne samouprave koliko je rasprava vođeno u ovom Saboru na način gradonačelnik i načelnik nemaju nikakve ovlasti na pomorskom dobru. Dođe nam jedino ako ga imamo lučki kapetan, ako ne, nered je totalan. Nitko ne može nadzirati ne znam aktivnosti gospodarske na pomorskom dobru, nemaš pravo. Komunalni redar uopće nema pravo po današnjem zakonu i ući na taj prostor i činiti određene poslove. I što kaže ministarstvo? Sve vam je pušteno, znači u funkcionalnom dijelu vam puštamo određene mogućnosti na nadzoru i upravljanju pomorskim dobrom na način da vam dajemo da najprije donosite Plan upravljanja pomorskim dobrom. Sada to nisu godišnja, nego petogodišnja koja mogu dati i dozvolu umjesto koncesijskog odobrenja na dvije godine ili pet godina ovisno o određenim djelatnostima. Neka i gradonačelniče i taj načelnik koji je do sad kukao da nema ništa, počinje razmišljati jer rokovi teku od petka. Mi ćemo ovaj zakon izglasati, s njima, bez njih, sasvim svejedno. Zašto? Jer smo odgovorni prema građanima. To je razlika između nas i njih. U svakom trenutku jer te vlast i obvezuje. Možeš ovdje pričati ovu priču, onu priču, međutim, kad treba povući potez ili jesi ili nisi i nisam zabava rekao da je on 4. ministar, od kad postoji aktualni zakon koji je ušao u ovu priču i konačno donosimo prijedlog zakona u konačnom obliku. Ta lokalna samouprava nakon što prikupi određene suglasnosti više razine regionalne, nekih upravnih tijela, na svom vijeću donosi plan upravljanja. Temeljem toga ide natječaj. Što tu mičemo? Sve ono što smo gledali svih ovih dana sada od 2. do 5. mjeseca. Kada se otvaraju općine ili neke manje ili veće, u ponoć, kada dolaze na pozive ili oglašeni poziv, temeljem tog plana upravljanja kojeg sada imamo ponude, ne znam, poštom poslane iz Austrije, iz neke pošte, bila je u priči najbrži prst ili onaj koji se prvi javi. To je jedan veliki zadatak ispred ministarstva, da konačno kroz podzakonski akt riješi na koji način će se događati pitanje dodjela dozvola na pomorskom dobru, da bi građani znali da njihov posao ima budućnost 2, 5 godina i da 5 godina može u miru razvijati svoj posao. Naravno, bit će i određenih problema i tu trebamo kroz podzakonski akt uvažiti ono što ja mislim, a to je da lokalno stanovništvo koje dolje živi treba imati određene mogućnosti više u odnosu na sve druge da može opstati na tom prostoru. Bez obzira na naše percepcije što je dolje i što nije. Kad smo kod plaže, zakon o morskim plažama u prvom čitanju, čuli ste danas naše kolege, evo, pobjeda oporbe, da nije bilo nas, ne bi sad pisalo ovako kako piše. Nije bilo do ministra, nije bilo do struke, nije bi do nikoga, nego samo do njih. Laž, obična laž. Došli su potpuno nepripremljeni, potpuno nepripremljeni da bi utvrdili da sad pitanje plaža jest uređeno, kao što je bilo uređeno malo drugačije, ali je isto u prvom čitanju i rekli smo, da, da, ako baš nešto ostavlja dvojbu, popravit ćemo, ali ne radi njih, nego toga, radi toga da imamo čistu situaciju ispred sebe. I ono što su svi govorili, plaže ograđene, neograđene, nema više. Nema podzakonskog akta kao što je bilo nakon prvog čitanja zakona, koji je to dozvoljavao. Ne može pisati i tu moraju bit svi mirni koji se boje nečega. E sad, što netko želi na toj plaži? Ne znam. Što želi kolegica Kekin ili neka druga .../nerazumljivo/... što oni žele na tom, nisu rekli što žele .../nerazumljivo/... oni žele slobodno hodati po njima. U redu. Idemo danas na bilo koji dio Hrvatske kad govorimo o pomorskom dobru, o plažama da vidimo gdje je to zabranjeno, po ovome i da vidimo što će biti za godinu ili dvije dana kad isteknu i te neke koncesije, itd., da li je to isto, jesmo li napravili iskorak. Ja mislim da je sada vrlo jasno napisano, i podjela plaža i način na kojima se, čega se ja tu bojim? Uređene i prirodne plaže da bi izbjegli koncesioniranje, svi će pribjegavati tome da i tamo gdje postoji infrastruktura na plažama, gdje se vidljivo govori i vidljivo je okom da se radi o uređenoj plaži, da će moguće neki načelnici, gradonačelnici podlijeći pritisku i svaku takvu plažu moguće je kroz prostorni plan onda moguće možda pretvoriti u prirodni, a onda više nema koncesije. To je priča za svakog čelnika. Što nam je tu činiti? Nadam se da će i drugo ministarstvo, kad govorimo o prostornom planiranju itekako akceptirati ovaj zakon da vidimo što se tu da da se spriječi neke takve moguće situacije. Koliko povika smo imali na lučke uprave koje su nastale, pogotovo županijske? Negdje su to jedinstvene županijske lučke, u našoj županiji, ne znam, primorsko bilo je na volju kako tko hoće. Može li nastati nova lučka uprava? Može. Zahtjevom, ako se županijska skupština slaže, može nastati nova. Njezini su uloge jasno posložene i zna se tko šta treba raditi. Redari, konačno redari, oni koji mogu koristiti gradonačelnici da mogu činiti lokalne samouprave, pogotovo u ovom vremenu turističke sezone, kada je najaktivnija, najveća aktivnost na upravama na tom prostoru, da mogu činiti dobro lokalnoj samoupravi. Ne zato što nekoga želiš kazniti, nego zato da bude red. Sada toga nismo imali. Da li su uvjeti dovoljni, treba li ih sniziti s obzirom da imamo problema, silnih problema sa radnom snagom, sa zapošljavanjem, itd., da li je srednjoškolsko obrazovanje dovoljno, treba li ga možda nešto još spustiti, treba li možda više s obzirom na to da treba pisati zapisnik, treba pisati kazne, tako, to je nešto o čemu se treba razmišljati. Ali generalno, posložili smo sustav od struke kroz stručno povjerenstvo, od agencije koja se treba brinuti o pomorskom dobru, o bržem ucrtavanju granica pomorskog dobra, dali nove nadležnosti lokalnoj samoupravi, dali im rokove, znaju kako trebaju činiti to, dali smo mogućnost da sami upravljaju sada sa tim prostorom, da ga nadziru i da se više ne žale nikome oko sebe i na kraju, kad sve to bude primjenjivo ili primijenjeno, smatram da je ovaj zakon itekako veliki iskorak i Klub HDZ-a će ga podržati kao konačni prijedlog zakona jer smatramo da čini dobro za sve one koje sam rekao, a to su građani koji žive na moru, od mora i za more.

HEP

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite.

Mi ćemo se sada vratit našoj točki, a to je Konačni prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. Hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući, poštovani g. ministre, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Drugo čitanje. Sama procedura donošenja zakona u HS-u vrlo je jednostavna. Predlagatelj, u najvećem broju slučajeva Vlada odluči donijeti neki zakon ili izmijeniti neki već postojeći, onda ovdje o njemu zastupnici i zastupnice raspravljaju pa nakon što predlagatelj sve to zajedno pribere, pročita, promijeni ili ne promijeni zakon, vraća se ovdje u drugo čitanje. To, evo, gledamo točno i danas i ovoga trena kad se tiče, naravno izmjena i dopuna Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. gdje je problem? Problem je što nikakve suštinske razlike u ovom drugom navodno promijenjenom tekstu zakona ne možemo vidjeti. Bez sumnje i zahvaljujem se i predlagatelju na kvalitetnoj i razumnoj raspravi tijekom prvog čitanja gdje je rekao, da, pogledat ćemo, doradit ćemo, složit ćemo to. Poslušala se malo oporba, ali svatko tko se imalo pripremio za razgovor o ovom Zakonu, u prvom, kako, i evo sada ovdje u drugom čitanju, zna da je zakon već onda bio pun nedosljednosti i nelogičnosti kao što je, evo, i ovdje u svojem konačnom obliku. Možda ste poslušali i poneku predstavnicu ili predstavnika oporbe, ali recimo, nitko, ne znam je li je možda netko, imao potrebu pročitati portal Pomorsko dobro koje postoji već 20 godina. Tamo vam, znate, pišu vrlo, vrlo, vrlo stručni ljudi. I oni su samo pitali cijelo to vrijeme, svih tih 20 godina, ne otkada je ovaj Zakon, odnosno prijedlog izmjena došao u prvo čitanje, da stvar sa pomorskim dobrom u Hrvatskoj nije dobro postavljena od samoga starta pa ću vam ja ovdje pročitati nekoliko njihovih rečenica. Dakle, u samom procesu izrade samog nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, utjecaj znanosti i struke bio je zanemariv. Znanost i struka samo su poslužili resornom ministarstvu kao pokriće sudjelovanja u izradi zakonskog prijedloga, što sigurno nije prvi puta. Kada između životne stvarnosti na pomorskom dobru i pravnih normi koje uređuju tu stvarnost dođe do visokog stupnja neusklađenosti, ugrožen je opstanak samog pravnog instituta pomorskog dobra. Ta neusklađenost pravnih normi sa životnom stvarnošću godinama progresivno raste te se čini da stručni nositelj nacrta prijedloga zakona živi u paralelnom svijetu. Dovodi li se samu politiku u zabludu? Vjerojatno da. Država nema vlasništvo nego samo obnaša vlast, koja prije svega, znači brigu o pomorskom dobru kao općem dobru. Onaj koji ima vlast na pomorskom dobru mora imati jasno definirane ciljeve i strategiju kako bi mogao upravljati i gospodariti tako složenim sustavom. U suprotnom, igramo se s prvorazrednim nacionalnim resursom, a u toj igri malo tko pita znanost i struku, o gospodarstvu od kojega živimo da se i ne govori. Ne može se od investitora očekivati da ulaze u neizvjesne projekte na pomorskom dobru ukoliko nisu transparentno utvrđeni svi pravni i ekonomski okviri koncesijskih sustava. Podsjetimo još jednom, pomorsko dobro obuhvaća više od jedne trećine državnog teritorija, a čine ga unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno, podzemlje i podmorje. Dakle cijela trećina Hrvatske, dio kopna koje po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi i određen je takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje, a čine ga nekretnine koje su po prirodnim obilježjima, izgledu, namjeni, položaju i načinu upotrebe, sljedeći, morska obala, morske plaže, sprudovi, rtovi, hridi, grebeni, otočići za koje za vrijeme nevremena prekrivaju valovi, žala, luke, lukobrani i rive, molovi, valobrani, nasipi, privezišta, gatovi, morske solane, ušća vodotoka koja se izlijevaju u more i kanali spojeni s morem, uključujući i građevine koje su trajno povezane s pomorskim dobrom i njegova su pripadnost. Dakle, ovdje što stvarno uvijek treba naglašavati je, ovdje se radi o općem dobru u nevlasničkom pravnom režimu. Ako zakonodavac već ignorira struku, mislimo da ne treba ignorirati zdravu pamet koja zaista može ponuditi zdravu pamet koja zaista može ponuditi rješenja koja će pomiriti interese gospodarstva, kao i javne interese opće upotrebe pomorskog dobra. Naravno, posebno treba naglasiti da smo turistička zemlja i da bez uravnoteženog kompromisa nema i ne može biti rješenja. No, alternativa je, nažalost još veći nered nego što ga danas imamo na našoj obali pa ću vam i pročitati neke od zahtjeva stručnjaka i komentara kako na prvo, tako i na ovo finalno, konačno čitanje, odnosno prijedlog izmjena Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Korištenje morskih plaža ne može se naplaćivati, prostor morske plaže ne smije se ograđivati, naplaćivati se mogu samo usluge koje se pružaju na morskoj plaži, na osnovu koncesije ili dozvola. Želimo li biti turistička zemlja, potrebne su nam, kako javne plaže, tako plaže hotela i kampova, uključujući i plaže posebne namjene. Sloboda opće upotrebe pomorskog dobra i morskih plaža nije apsolutna. Ona podliježe određenim ograničenjima obzirom na njihovu prirodu i namjenu. Plaže posebne namjene treba jasno i precizno urediti i razlikovati plaže u posebnoj upotrebi koje nisu u funkciji gospodarskog korištenja od plaža koje su u funkciji gospodarskog korištenja na osnovu koncesije. Morske plaže uz nautički turizam predstavljaju perjanicu naše turističke ponude i upravo zato morske plaže traže precizni zakonski okvir i jasne precizne provedbene propise u cilju zadovoljavanja opće upotrebe morskih plaža u interesu naših građana i posebnih potreba turističkog sektora. Ovdje vidimo, odnosno vidjeli smo na jučerašnjoj raspravi odbora, saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu kada smo još jednom prošli kroz finalni, konačni su nam ovdje, ostale su nam ovdje i dvije ustanove. Osnovat će se naime ustanova za upravljanje pomorskim dobrom. Njenu će nadležnost i organizaciju urediti Vlada Republike Hrvatske posebnim zakonom u roku od dvije godine od donošenja ovog zakona. Navedena ustanova ima za cilj integralno upravljanje pomorskim dobrom, te očuvanje pomorskog dobra kao općeg dobra dostupnog svima. Još jednom i svaki put pitam kao i mnogo puta ovdje kada o puno zakona pričamo svašta se uređuje internim podzakonskim aktima ili pravilnicima na koja ovaj ovaj najviši zakonodavni dom u Hrvatskoj nema apsolutno nikakav utjecaj. Vlada će isto tako posebnom odlukom osnovati i stručni Savjet za planiranje i gradnju na pomorskom dobru. Taj će savjet, odnosno to tijelo izdavati suglasnosti na planove uređenja prostora jedinicama lokalne samouprave dakle bez stručnog savjeta za planiranje i gradnju na pomorskom dobru nema ničega, odnosno nadamo se barem da će tako biti postavljena njihova nadležnost oni će donositi suglasnosti i izdavati ih na sve prostorne planove jedinica lokalne samouprave. To bi tijelo trebalo biti sastavljeno od 9 članova imenovanih od istaknutih stručnjaka arhitekture, pejzažne arhitekture, zaštite okoliša i prirode, urbanizma, krajobraza i drugoga. Nadam se da ovo i drugoga podrazumijeva da će uključiti i stručnjake koji se bave pomorskim dobrom, stručnjake koji to izučavaju već desetljećima. Svaka čast krajobraznim arhitektima i onima iz područja urbanizma, ali u ovaj savjet svakako moraju ući i ljudi koji su stručnjaci za pomorsko pravo, pravo pomorskog dobra i slični ljudi koji se razumiju. No na žalost vidimo i sami kako mi ovdje iz oporbe često zamjeramo da trenutno vladajući baš ništa ne pitaju nikoga. Nisu pitali puno ni u vezi izbornih jedinica, iako su ovdje bili vrhunski stručnjaci ustavnog prava, vrhunski politolozi. Opet su oni to prelomili po svojem, pa pretpostavljamo da će i stručni Savjet za planiranje i gradnju na pomorskom dobru ostati čvrsto u šapama vladajuće većine i biti samo još jedno sredstvo pritiska na jedinice lokalne samouprave jer kao što smo vidjeli taj će stručni savjet izdavati suglasnosti na njihove prostorne planove na pomorskom dobru. Dakle, hoćeš - nećeš situacija. Da sad ne idem puno dalje budući da su poštovane kolegice i kolege iz oporbe uglavnom rekle sve, gotovo sve, zamjerke na ovaj prijedlog zakona i to je njegov konačni. Svi mi znamo da će on biti izglasan u petak ovdje u Hrvatskome saboru, a stručnjaci upozoravaju da će donijeti godine i desetljeća pravne nesigurnosti i generirati velik broj sudskih sporova koji će se otezati godinama pa i desetljećima iza tog dolazećeg nam petka. Samo ću vam za kraj citirati riječi gospodina Mire Kučića izgovorene na Gospodarskom forumu 2000. godine, a objavljene na portalu Pomorsko dobro. Citiram: „I kod nas se počeo stvarati nekakav čovjekoliki hibrid, primorski uljez koji uz more nije vezan etikom i ponašanjem koje se ovdje taložilo 1000 godina. Riječ je o najgoroj mogućoj devastaciji, devastaciji mentaliteta, beskrupulozni došljaci i prilagođeni domoroci mogli bi razbiti tu našu posudu kolektivne memorije.“ Završen citat, a mi se svi nad ovime moramo ozbiljno zamisliti. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Katica Glamuzina. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. U raspravi u ime svog kluba prilikom prvog čitanja ovog prijedloga zakona upozorila sam kako je malo toga u Hrvatskoj ostalo hrvatsko, da smo rasprodali sve što se prodati može, raselili stanovništvo i da nam je ostao samo prostor unutar granica kojih se izgleda sad također planira građanima oteti. I na žalost nakon ove druge verzije zakona, nakon izmijenjenog teksta nemamo razliku mijenjati to mišljenje. U odnosu na verzije ovog prijedloga zakona kakav nam je bio predočen u prvom čitanju minimalne izmjene koje jesu napravljene u ovoj drugoj verziji nisu niti iz bliza dovoljne da bismo rekli da je zakon zaista napisan u maksimalnom interesu hrvatskih građana i zaštiti njihovih prava i zato ga klub Socijaldemokrata neće podržati. Razumijemo i slažemo se da je nužno uvesti reda u upravljanje pomorskim dobrom, ali smatramo da je to nužno napraviti primarno u interesu hrvatskih građana. Ovaj prijedlog zakona uvodi reda u upravljanje pomorskim dobrom, ali u interesu domaćih i stranih investitora, a na uštrb hrvatskih građana. Nedorečenim i nejasnim člancima, te nekim uopće nedefiniranim aspektima korištenja pomorskog dobra opet je previše prostora ostavljeno raznim malverzacijama i ne, ne vjerujemo da je to slučajno. Priznajemo da i uz neke elemente novog teksta koji su išli u negativnom smjeru da postoji i dio koji je išao u pozitivnom smjeru izmjena kad govorimo o onim nekim člancima koji definiraju plažu i korištenje plaža, ali to je to. Međutim, i ta minimalna izmjena se dogodila uslijed enormnog pritiska kojeg su zajedno generirali javnost, udruge, stručnjaci, oporba i mediji pa se pitamo je li zaista potrebno da bi HDZ djelovao u interesu građana, svaki put organizirati intenzivno i združeno djelovanje svih aktera društva ili će možda jednom HDZ-u pasti napamet da i sami djeluju u najboljem interesu hrvatskih građana. Usporedbe radi, neke su mediteranske zemlje EU naišle na poprilične probleme pristupajući svojoj obali na sličan način kao što to predlaže ovaj Zakon. Italija i Grčka su mete velikih primjedbi Green Peaceovih akcija, međunarodnih osuda i slično. S druge strane, Španjolska i Francuska su malo bolje pristupile problematici. Međutim, mi se, eto nismo odlučili voditi postojećim pozitivnim primjerima. I dok HDZ ovim Zakonom dozvoljava da se, ovisno o tome je li plaža u naselju ili van naselja, 40 ili 60% plaže ustupi koncesionaru, Francuska ima odredbu po kojoj 80% plaže mora biti u potpunosti neopstruirano ikakvom umjetnom strukturom, uključujući ležaljke. Dakle Francuska može koncesionaru uskratiti 80% plaže, dok Hrvatska 60% plaže uskraćuje svom građaninu. I bez obzira što u nekim drugim člancima ovog Zakona piše da se plaža ne smije ograđivati niti se smije naplaćivati pristup plažama, u čl. 13, moment, molim vas, piše, na dijelu pomorskog dobra, opća upotreba pomorskog dobra se može ograničiti ili iznimno isključiti na određeno vrijeme na temelju koncesije. To su po nama, dva potpuno suprotna članka, govore dvije potpuno suprotne stvari. Iskreno me, također, zanima tko će to točno odrediti 40% površine neke plaže, a uglavnom su nepravilnog oblika, kojih 40% će to biti, bliže ili dalje od mora, u hladovini ili na suncu, na šljunku ili na kamenim pločama, tko će to nagledati svakodnevno da se koncesionar zaista pridržava zadanih gabarita? Hoće li prostor između ležaljki računati u slobodan prostor? Hoće li se donijeti nekakav nacionalni pravilnik, koji će, kao što je to Španjolska napravila, odrediti koliko maksimalno ležaljki može biti na nekoj plaži i koliki je obavezni razmak među njima. Tko će provjeravati da baš niti jedan dan koncesionar nije uzeo sebi, recimo 45, umjesto 40%. Tko će sve to određivati, obzirom da je minimalno predviđeni broj pomorskih redara po JLS-u, jedan. Jedan. Bez obzira o veličini JLS-a. Ovaj prijedlog zakona nije niti u potpunosti usklađen sa hrvatskim Zakonom o koncesijama niti sa EU direktivom o dodjeli koncesija niti je usklađen sa Strategijom turizma do 2030. g. koja problematizira sve veći broj turista i sve manje kvadrata plažnog prostora po kupaču. I dok u Klubu socijaldemokrata mislimo da pri razmatranju ovog prijedloga zakona treba uzeti u obzir i hrvatski turizam jer smo o njemu, nažalost gospodarski jako ovisni, to ministarstvo koje je pripremalo ovaj Zakon izgleda ne misli. Ministarstvo kojem je na čelu potpredsjednik Vlade, ne smatra da je reguliranje turističkih aktivnosti predmet ovog Zakona niti ih interesira nacionalni morski prostorni plan jer to donosi Ministarstvo graditeljstva. I dok u nekoj mjeri mogu razumjeti takvo rezoniranje ministra, ne mogu razumjeti takvo rezoniranje potpredsjednika Vlade pa se pitam zašto g. Butković, ako ne kao ministar, onda barem kao potpredsjednik Vlade, ne vodi računa o tome da ministarstva budu usklađena u svom djelovanju. Je li jednostavno nemaran ili ne smije kolegi Bačiću ništa sugerirati? Međutim, obojica tu tek potpredsjednici Vlade, pa ako među njima i ne postoji neslaganje, neka to izvoli rješavati premijer, ali ovakvi izgovori jednog potpredsjednika Vlade su amaterski, neozbiljni i svakako nisu prihvatljivi jer u jednoj funkcionalnoj Vladi bi ipak trebala postojati međusektorska komunikacija. Nije ovo, doduše, funkcionalna Vlada pa se možda u tome zapravo i krije objašnjenje. Dakle, iako se očito ni s ministricom Brnjac nije koordiniralo pri izradi ovog Zakona ili se barem odredbe javnih dokumenata njenog ministarstva ne uzimaju kao relevantne iako se pomorsko dobro itekako tiče hrvatskog turizma, očito ju se zaboravilo konzultirati i oko drugog područja djelovanja njenog ministarstva o sportu. Nismo tako davno raspravljali o Zakonu o sportu i sve ono što su tada isticali i zastupnici vladajuće većine, kako je sport djelatnost od posebnog interesa za RH, kako je potrebno poticati sport na lokalnoj razini, iznaći modalitete financiranja sporta na lokalnoj razini, sve to što su tada govorili ovakvim prijedlogom zakona pada u vodu. Nogometni klubovi mogu zakonski ostvarivati prihod od ugostiteljskih djelatnosti na stadionu. Njima je, eto, dozvoljeno, ubirati prihod od djelatnosti koja nije vezana za sport, a odvija se na prostoru kojeg koriste za bavljenje svojim sportom. Upravo isto to se jedriličarskim klubovima ne dozvoljava. Dakle, moglo se ovim Zakonom olakšati djelovanje sporta koji je u primorju relevantan i koji je iznjedrio brojne svjetski uspješne sportaše. propušta se jasno i javno iskomunicirana prilika da se jedriličarskim klubovima kroz djelomično gospodarenje, upravljanje sportskim lukama olakša financiranje njihovih sportskih djelatnosti. Njih nema toliko puno, takvih sportskih luka niti su one velikog kapaciteta da bi ugrozile, Vladi očito bitnije, charter marine. Zar zaista nije bilo moguće zakonom definirati upravljanje sportskih luka od strane jedriličarskih klubova kako bi im omogućilo lakše financiranje sportskih djelatnosti u skladu s javnim mantrama ministarstva nadležnog za sport? Naravno da je moguće, ali nema volje. HDZ je ovakvim odredbama u zakonu koje se tiču sportskih luka vrlo jasno i nedvosmisleno poslao poruku da ga ni najmanje ne interesira osiguravanje sustavne podrške hrvatskom jedriličarstvu. Umjesto toga, sustavno podržavaju charter marine i charter agencije koje su većinom u stranom vlasništvu. Pa da vaši glasači zaista čitaju s razumijevanjem i da im je zaista toliko stalo do domoljubnih interesa, kako proklamiraju, pa nikad HDZ-u ne bi dali glas. Ali znamo već da HDZ-ovo domoljublje u stvarnosti samo koristoljublje, što i ovaj Zakon pokazuje. Što se tiče ekologije i mora, bitno je spomenuti i taj aspekt. Gospodarsko korištenje pomorskog dobra, neadekvatna dohrana plaža i druge aktivnosti koje se dešavaju uz more i na moru, naravno, imaju utjecaj na naš okoliš i to u pravilu dugotrajan i negativan, a u ovoj je, navodno popravljenoj verziji predloženog zakona nestala obveza izrade studija o utjecaju na okoliš za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Iako članak 14. definira na koji se način moraju provoditi zahvati na pomorskom dobru i u nekim se točkama referira na okolišne odredbe to su na ovaj način tek upute a ne obaveze. Jer evo za primjer članak 8. kaže: „U upravljanju pomorskim dobrom mora se voditi računa o vrednovanju biološkog bogatstva, prirodne dinamike funkcioniranja područja pod plimom, osekom i Jedan drugi članak kaže: „U najvećoj mogućoj mjeri se moraju sačuvati obalne šume i zelenilo na morskoj obali uz more.“ Zanima me tko to određuje koja je to najveća moguća mjera? Što ako netko ustvrdi da ta odredba nije ispoštovana? Kome će se požaliti? Tko će to utvrđivati? Bitno je da se zaštita okoliša puno konkretnije uzme u obzir u provedbi ovog zakona. Studije utjecaja na okoliš se ne smiju minorizirati i izbaciti iz ovog zakona, dapače treba ih osnažiti jer takve studije iako uglavnom provode privatne firme mogu biti znatno relevantniji kad bi se desilo to da se sve studije koje izrađuju privatne firme za procjenu utjecaja na okoliš, kad bi sve te studije išle na potvrdu u znanstvene institucije kao što je recimo Institut za oceanografiju, ribarstvo u Splitu ili geološki odjel PMF-a u Zagrebu da onda te institucije potvrde kako su studije provedene u skladu sa svim pravilima struke, a ne ovlaš napisane onako kako odgovara naručitelju koji plaća studiju. Zaključno vrijedi primijetiti još nešto. Vrijedi primijetiti kako se ovim prijedlogom zakona planira formiranje nekih novih tijela kao što je Stručni savjet za planiranje i gradnju na pomorskom dobru koji će morati davati svoju suglasnost za bilo što što bi se na pomorskom dobru radilo, znači bez njih nema ništa. Ili recimo posebna ustanova za upravljanje pomorskim dobrom čija će nadležnost i organizacija rada biti definirana posebnim zakonom, znači ništa o tome ne znamo u ovom zakonu. A kako će se imenovati, zapošljavati ljudi u ova tijela? Pa zna se, zar ne? Dakle i u izmjenama originalnog teksta zakona na koje su bili primorani HDZ je pronašao način jer tu su naravno vrlo talentirani da se osigura neka nova uhljebljivanja. Je li time zaista itko iznenađen? **Reiner, U ime Kluba zastupnika MOŽEMO govorit će poštovana zastupnica Ivana Kekin. Izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, državni tajniče, suradnici, kolegice, kolege, HDZ-ovci da citiram odličnu Daliju Orešković jučer. U siječnju ove godine prije gotovo šest mjeseci na raspravu u prvo čitanje dali ste prijedlog zakona koji je bio toliko skandalozan da se na noge digla i opozicija i građani i stručna javnost i civilno društvo. Vaš prijedlog zakona predviđao je ograđivanje plaža, predviđao je ograničavanje pristupa pomorskom dobru, predviđao je da u Hrvatskoj odjednom postoji tzv. morska plaža ispred hotela, kampa ili turističkog naselja. Predviđao je niz namjerno nedefiniranih iznimki kojima se omogućavala gradnja na pomorskom dobru. Taj vaš prijedlog uzrokovao je buru u javnosti, uzrokovao je prosvjed, uzrokovao je peticiju, peticiju koju smo pokrenuli koja je skupila 30000 potpisa. Mi smo obilazili obalu, donosili smo vam pozdrave, ljudi su bili zgroženi, bijesni, spremni na otpor. I vidjeli to, kao što ste recimo vidjeli i u slučaju roditelja njegovatelja. Vidjeli ste da ćete si napraviti ogromnu štetu, da ljudi nisu spremni kao što ste očekivali apatično i šutke gledati kako im ograđujete i uzimate plaže, kako odabrani pojedinci bliski vama grade na pomorskom dobru, kako ono što je bilo svačije stotinama godina postaje nečije. I sukladno tome unatoč najavama koje ste sa ove govornice davali da će se taj zakon izglasati do kraja veljače, da smo svi mi ovdje ludi, da nam se priviđaju bijeli miševi, da je zakon izvrstan, unatoč tome povukli ste se u mišju rupu i čekali ste skoro šest mjeseci do zadnjeg časa, do zadnjeg tjedna Sabora, do zadnjeg tjedna zasjedanja i to dok imate ogromnu aferu i dok još gurate izborne jedinice da progurate ovaj prijedlog. U ovoj drugoj verziji shvatili ste da ljudi neće šutke gledati kako im naplaćujete ulaznice da uđu na svoju seosku plažu, povukli ste niz odredbi sve u nadi da ćete se provući. Eee loša procjena. Poštovani tajniče, ministre kojeg nema sa suradnicima, loša procjena. To ne ide tako! Dapače krivo ste shvatili. Ovaj otpor kojeg ste osjetili kad ste nam dali prvo čitanje tek je početak. Shvatite ga ozbiljno i konačno odbijte od našeg pomorskog dobra. Zašto vam to govorim? Jer unatoč tome što ste odustali od planiranog ograđivanja plaža, što ste odustali od iznimki koje bi vašim investitorima omogućile gradnju od ograničavanja prava na opće dobro, od naplaćivanja ulaza zakon vam je i dalje loš, izrazito loš. Ostavili ste niz odredbi koje otvaraju mogućnosti za zloupotrebe, neke ostavljaju dojam da su a la cart za poznate naručitelje. Možemo ih doslovno imenovati. Sjetimo se samo lungo marea, sjetimo se ovoga što se sada događa na Savudriji. Nekima se nastavlja sa daljnjom centralizacijom odlučivanja, otvaraju se novi problemi u korištenju pomorskog dobra. Krenimo od toga da omogućavate izvlaštenje privatnog zemljišta na obali koji izvorno nije bilo pomorsko dobro, a preko kojeg se želi izgraditi obalna šetnica. Ovaj članak izgleda kao da je baš naručen za recentni slučaj izgradnje Petram resorta u Savudriji, gdje je grad Umag u želji za pogodovanjem vlasniku resorta odlučio izgraditi šetnicu preko privatnog zemljišta, a vlasnici su se u obrani svog vlasništva suprotstavili bagerima i ne dopuštaju nastavak radova. Taj dio hrvatske obale zadnjih tjedana, tamo ljudi u Istri nazivaju vruja na steroidima šta se tamo događa, a ovim novo uvedenim člankom zakona kojeg planirate izglasati u petak rješavaju se problemi sa buntovnim vlasnicima koji ne žele dati svoju zemlju za izgradnju šetnice za privatnog investitora. Uložit ćemo amandman ako vam to nije bila namjera kojim jasno tražimo da ne možete izvlastiti privatne vlasnike jer bi tako htio neki privatni investitor nego samo i isključivo ako se radi o javnom interesu. Kako bi, zaboga, bilo u javnom interesu da privatni interesu da privatni investitor svom resortu uredi šetnicu na račun privatnog vlasništva ljudi koji tamo imaju svoju zemlju više od pola stoljeća? Ajmo dalje. Kad smo već u Istri. Pula je na jadranskoj obali jako zanimljiv primjer načina korištenja pomorskog dobra jer su se tamo građani prosvjedima izborili da na području cijelog grada, 40 km obale nemaju plaže pod koncesijom i to je moguće, savršeno dobro funkcionira, sve se gospodarske aktivnosti i kafići i sladoledi i krafne i masaže odvijaju kao i svugdje drugdje, obavljaju se putem koncesijskih odobrenja i u pravilu se izdaju na maksimalnih 5 godina. Od toga živi i velik broj malih poduzetnika i njihovih obitelji. Novi zakon uvodi opasnu novost odredbom da se dozvole, dakle bivša koncesijska odobrenja, mogu izdati samo za gospodarske djelatnosti manjeg značaja. Pa sad, je li beach bar manjeg značaja ili je većeg značaja? O čem to ovisi? O broju stolica, o broju konobara? Jesu li 3 kajaka manjeg značaja ili su 23 manjeg značaja? Takva definicija ostavlja puno mjesta za arbitrarnost i ne da ostavlja puno mjesta, nego ste vi danas na direktno, na repliku kojom vas se pitalo koje su to djelatnosti manjeg značaja, vaš ministar nije znao odgovor. jeste li vi ozbiljni? Dakle mi pričamo o tome da vi na pitanje šta su djelatnosti manjeg značaja kažete palačinke i slaja. Pa neki ljudi žive od toga, neki ljudi svoju djecu prehranjuju. Vi ćete u petak izglasati zakon kojim će se oni morati voditi, a vaš ministar nema odgovor na pitanje tim ljudima jesu oni sad djelatnost manjeg značaja ili djelatnost većeg značaja, vaš ministar nema odgovor na to pitanje. Dobro. Ako vi ipak zaključite da palačinke i slaja u djelatnost većeg značaja, to ćemo tek vidjeti, onda se za tu djelatnost mora izdati koncesija. Koncesije će si moći priuštiti, naravno, samo ekonomski moćniji igrači koji će na području pod koncesijom moći odlučivati o uvjetima davanja podkoncesije za manje djelatnosti. Praksa baš u Istri pokazala je da se u mnogim slučajevima radi, naravno, pogađate o čemu, o ucjenjivanju daleko nepovoljnijim uvjetima nego kad se radi o dozvolama koje daje davatelj koncesije, npr. grad. Iz prakse u Poreču koncesionar na plažu, na plaži naplaćivao je podkoncesionaru fiksni dio koncesijske naknade, to smo vas jučer pitali, državni tajniče Bilaver, za taj slučaj, naplaćivao ga je 33 puta više. 33 puta više je on podkoncesionaru naplatio nego što je on sam platio. Pa meni bi isto to bilo neugodno slušati, ali evo. na taj način uvodite, to smo vam rekli u prvom čitanju, Bandićev model na cijelu obalu, ali i tu vam nudimo rješenje. Tražit ćemo amandmanom da u zakon ugradite osigurače da iznos naknade koji će mali plaćati velikima ne smije biti veći od naknade koju veliki plaća davatelju koncesije pa izvolite prihvatiti. Zanimljivo je da u obrazloženju poglavlja o dozvolama stoji da su sredstva od naknada za dozvole ostvarene na pomorskom dobru namjenska sredstva koja jedinica lokalne samouprave dužna uložiti u pomorsko dobro pa se očekuje da će naša obala biti čišća i da će se više postavljati tuševi i sanitarni čvorovi na plažama koje nisu u koncesiji. U suprotnosti s time, novi zakon predviđa da samo 70% prihoda od dozvola, prije ne bilo 100%, ostaje gradu. Dakle očekuje se da se smanjivanjem sredstava postiže bolji učinak na održavanje pomorskog dobra. Izvrsno. Naročito opasna odredba, danas smo ju također, spomenuli, građenje na česticama koje neposredno graniči s pomorskim dobrom, dakle utvrdili ste, prije svega, premalu granicu, 5 metara od granice pomorskog dobra u građevinskom području, području, 25 m u negrađevinskom, dakle to je za početak preblizu, a onda još pritom kampove iz toga izuzimate. Dakle kampovi mogu skroz do pomorskog dobra, to nam nije problem. Zatim, Nacionalni plan za upravljanje pomorskim dobrom. Kako to može, dakle vi samim kažete da je upravljanje pomorskim dobrom multisektorska stvar. Pa ako je multisektorska stvar, onda nacionalni plan ne može donosit Vlada nego mora donositi HS. Potom, omogućujete i dalje koncesije na dulje od 50 godina. U slučajevima u kojima investitor ne može kroz 50 godina povratiti investiciju, o kojim investitorima pričate? dajte nam pokažite jednog investitora koji će ulagati, ali u narednih 50 godina neće uspjeti povratiti svoju investiciju. Potom, hoteli s 4 zvjezdice i više izuzimate iz potrebe natječaja za koncesiju, nego im omogućujete koncesije na zahtjev. To baš isto zvuči kao jedan prominentan slučaj u Istri i u Puli, da se za njega slagao ovaj članak zakona. Onda, založno pravo. Dakle, ne možete tako da omogućujete da banke ostvare pravo na više desetaka godina jer ste koncesiju dali nekom tko je imao lošu poslovnu procjenu ili ideju. Založno pravo trebalo bi se moći osnivati samo u slučajevima gdje se koncesija daje onima koji su prošli test javnog interesa. Nažalost bili smo jučer na odboru matičnom i također, tajnik Bilaver, kao ni u ovim svim slučajevima koje smo sad izložili, nije pokazao razumijevanje, uložit ćemo amandman i ovdje. To su samo neke od brojnih odredbi ovog Zakona s vrlo opasnim posljedicama. I za kraj reći ću nešto na temu aktivizma. Da, mi smo došli iz aktivizma, mi politiku vidimo i dalje na taj način. Mi smo se organizirali oko ovog pitanja zato što mislimo da je pitanje očuvanja javnog dobra prioritetno političko pitanje kojim smo se bavili u naše aktivnističko vrijeme i bavimo se sada u političko vrijeme. Jedno, obišli smo obalu, išli smo po otocima, išli smo po gradovima, organizirali smo javne tribine. Ljudi su dolazili na te javne tribine, govorili smo im što piše u zakonu. Oni su govorili što misle o zakonu. Organizirali smo peticiju, potpisalo se 30 tisuća ljudi. I zahvaljujemo im svima na tome, kao to smo se zahvalili i svima drugima koji su iskoristili svoj znanje, svoju medijsku prisutnost, svoju poziciju u Saboru ili bilo kojem drugom predstavničkom tijelu, svoje vrijeme, svoju energiju da se pritisne HDZ i da se natjera HDZ da odstupi i to je važna poruka i važno je poručiti građanima da su ih uspjeli otjerati da odstupe od ograđivanja plaže. Zar vi stvarno mislite da bi ovako izgledalo drugo čitanje da nije bilo organiziranog otpora? Ne bi, izgledalo bi isto kao prvo i to je problem. Dakle važno je reći ljudima da kad se organiziraju, kad ne utonu u apatiju, kad ne povjeruju da se ništa ne može, kad ne povjeruju da smo svi isti, da mogu promijeniti stvari, kao što je HDZ odstupio od plaže, ali to nipošto ne znači da je borba gotova. Borba je tek počela, borba je u toku, borba će biti sve oštrija. Vi možete ovaj Zakon izglasati u petak i vjerojatno hoćete. Ali pazite se, idući put kad ćemo se izjašnjavati oko pomorskog dobra, izjašnjavat ćemo se na izborima, a znamo da nema dobrog za pomorsko dobro i nema dobrog za javno dobro i nema dobrog za građane ove zemlje dok je HDZ na vlasti. Srećom, još malo. Rasprava u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista , poštovanog Damira Bajsa.

Hvala vam Prvi puta HAZU se uključila u direktnu raspravu o jednom zakonu, napravila okrugli stol, utvrdila sve ono što ne treba biti u zakonu i na koji način po njima treba štititi javno dobro. Po prvi put se dogodilo i nešto drugo. Da je radna skupina koju čine i oni koji predaju ustavno pravo, oni koji predaju pomorsko pravo, svi ti profesori i stručni ljudi su se izuzeli od donošenja ovog zakona, napustili radnu skupinu i dali svoje očitovanje u kojima se utvrđuje sve ono što ne treba biti u Zakonu o pomorskom dobru. Naravno, ovdje se priča o aktivizmu, no dok pričamo o građanima naše RH koji su se okupili bili ovdje na Markovom trgu da izraze svoje neslaganje sa ovakvim prijedlogom zakona, zbog čega je ovaj Zakon tako bitan, zbog čega su se i struka i ljudi i građani okupili zajedno? Pa stoga što on štiti javno dobro. Javno dobro koje bi trebalo ostati u vlasništvu RH i svih građana. Da li je ovaj Zakon o pomorskom dobru je taj zakon koji ovako kako vladajući kažu, dopunjen i ispravljen i popravljen, to čini? Zapravo ne. I dalje omogućava, nešto bih ja nazvao lov u mutnome, omogućava nedorečene stvari ili u nekim stvarima predorečena. Kao prvo, osvrnut ću se na one bitne promašaje koji nisu ispravljeni. U čl. 45 utvrđeno je založno pravo na temelju ugovora o koncesiji. Moram naglasiti da time banke koje su navodno uvjetovale davanje kredita onima koji bi trebali ulagati u pomorsko dobro, utvrdili da će to napraviti samo uz ovaj uvjet. Time naravno, mi omogućavamo bankama da posredno preko ugovora o koncesiji postanu zapravo oni koji raspolažu pomorskim dobrom i dobrom svih naših građana. Kad sam pitao ministra, u redu, ukoliko ćemo davati koncesije na način da one mogu biti temelj založnog prava bankama, pa zašto bi se ograničili samo na pomorsko dobro? Možemo dati onda i založno pravo na koncesije za uzgoj tuna, ako već pričamo o nečemu što je lov u mutnome, možemo davati i mogućnost da da se da založno pravo i na autoceste. Zašto? Pa i oni su koncesionari koji možda kod banke će lakše ishoditi bolje uvjete kredita ukoliko mogu dati založno pravo na koncesiju na autoceste. Možemo to prebaciti na brze ceste, možemo to prebaciti na županijske ceste, na gradske ceste, možemo na poljske puteve. Naravno, ne treba zaboraviti i koncesiju na rudna bogatstva, da li na naftu, na plin, možda na hrvatske šume koje su također, dijelom pod koncesijama, a mogu biti isto tako, pod založnim pravom. Prema tome, založno pravo nad bilo čime što kontrolira i vezano je uz javno dobro, ne može biti predmet ovog Zakona ili ako već mora bit, mora bit valjda u svim zakonima. Kad govorimo o tim koncesijama, jasno je da je koncesija, kako je ovdje predviđena, način koji nije određen na koji ja bih rekao propisanim uvjetima treba koncesionar dati dati sve ono što je bitno da bi dobio koncesiju, stječe zapravo pravo na sumnju svih nas koji ovdje sjedimo. I također, moram naglasiti da mogućnost da se da u podkoncesiju bez ikakve kontrole, nadzora ili bilo čega, znači da, kao što smo čuli, ne samo da se može na tome iznimno puno zaraditi, nego da i oni koji nemaju uvjete za koncesiju mogu biti opet, korisnici pomorskog dobra.

i što će njima koristiti. Pomorsko dobro je ipak nešto iznad uobičajenog i stoga kad govorimo o tome mislim da ovi potezi Vlade, pa i naravno saborske većine, ne mogu donijeti do ničega dobroga. Ako želimo da koncesionari imaju 99 godina koncesiju nad našom obalom, ako želimo da oni imaju i založna prava na tome da banke time raspolažu, koje su naravno, u stranom vlasništvu, onda smo na pravom putu rasprodaje hrvatskog bogatstva. Ja vjerujem da ovo što je pred nama bi trebalo biti ono što bi se trebalo odbaciti. U petak ćemo o tome glasati. Na žalost čini se da vladajući ovaj puta nemaju namjeru odustati bez obzira na pritiske koje imaju, bez obzira na razloge i razumski, dakle onaj dio koji bi trebao prevladati ali dobro. Vrijeme će pokazati ništa nije trajno, pa niti zakoni koji se donose u Saboru nisu vječni. Vjerujem da će neka nova većina to promijeniti i vratiti obalu u vlasništvu države a time i građane Republike Hrvatske. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovanog Borisa Miloševića. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Vlade. Ova rasprava u Saboru i u prvom, drugom čitanju pokazuje koliko je ova tema važna građanima. Dosta se o njoj raspravljalo i u javnosti. I u prvom i drugom čitanju rezultat svih govora i rasprava se može sažeti da svi želimo zaštititi pomorsko dobro i besplatnu dostupnost obale. Svi se slažemo da je pomorsko dobro neprocjenjiv prostor Republike Hrvatske i zato je važno da je taj prostor dobro pravno reguliran i da se koristi onako kako je napisano zakonom. Htio bih ponoviti neke stvari koje sam rekao i u prvom čitanju da se često, a pogotovo u vrijeme ljetne sezone javljaju u medijima i javnosti priče o neovlaštenom korištenju pomorskog dobra, bespravne gradnje, nasipavanja obale kako od strane hotela, tako raznih investitora, firmi, ali i od građana, pa čak i od jedinica lokalne samouprave. I vjerujem da smo svi u Saboru kad smo odlazili na obalu privatno obilazeći plažu ili neku obalu vidjeli betonirane dijelove plaće koji zapravo to nikako ne bi smjeli biti, dakle betonirani. To ne traje od jučer, nego ta situacija traje prije prvog zakona koji je regulirao pomorsko dobro a koji je donesen 1974. a koji je pomorsko dobro tada definirao kao opće dobro u društvenom vlasništvu. Dakle, radi se o zakonu koji je donesen prije skoro 50 godina. Svi dugovi i problemi koji su postojali i prije tog prvog zakona nisu riješeni do danas niti jednim propisom, pa ni Pomorskim zakonikom iz '94. a nisu riješeni ni onim zakonom koji je danas na snazi. Samo da uzmemo jednu stvar za primjer, odnosno jednu vrlo važnu činjenicu, da većina nekretnina kada govorimo o pomorskom dobru, dakle većinu nekretnina koje su pomorsko dobro nisu tako označene ni u katastru, ni u zemljišnim knjigama. Nigdje! I to će biti problem kad sutra izglasamo ovaj prijedlog zakona. Ovaj prijedlog zakona u drugom čitanju nije savršen, ali po mojem mišljenju je bolji od prijedloga u prvom čitanju i bolji je od važećeg zakona. Ali ono što će biti problem ovog prijedloga zakona koji sutra bude izglasan je primjena. Ako se budemo strogo držali ovih zakonskih odredbi koje izglasamo onda ćemo imati dobru situaciju sa pomorskim dobrom, jer važan je nadzor i primjena zakona. I za Zakon o koncesijama koji je danas na snazi ovdje u Saboru je bila žestoka rasprava i govorilo se da će doći do rasprodaje obale, a glavni problem sa koncesijama je zapravo kontrola korištenja koncesija da se koncesije koriste u svrhu za koje su dane sukladno zakonu i kontrola naplata tih koncesija. Možemo se složiti i dogovoriti da ovo bude najbolji prijedlog zakona koji će bit donesen dvotrećinskom većinom ili najširim mogućim političkim konsenzusom. Ako nema stroge primjene zakona, ako nema kontrole primjene onda imamo zapravo loše rješenje. I što vrijedi dobar zakon ako je primjerice istina ono što piše jedan portal prije nekoliko dana da su u jednom kampu vlasnici bez dozvole izgradili 106 objekata uključujući bazene, sportsko igralište, parking, da su na obližnju nekretninu koja je pomorsko dobro a za koju nemaju koncesiju postavili građevne pontone i da su nadogradnjama i nasipavanjem trajno izmijenili izgled obale. Onda o čemu pričamo? Dakle, nije poštivan ni važeći zakon, neće sutra biti poštivan ni ovaj zakon koji ćemo izglasati. I to je ono što je najveći problem, što nećemo riješiti niti jednom zakonskom odredbom ako je ne budemo poštivali. Sad nekoliko konkretnih stvari iz prijedloga o kojima sam govorio u prvom čitanju, a naravno nisam govorio samo ja. U javnosti je bila sporna podjela plaža i zato sam se i sam pitao zar ne bi bilo dobro da plaže ispred hotele i plaže za posebne namjene, zar one ne bi mogle biti javne plaže? Sad u drugom čitanju smatram da je podjela vrlo jednostavna, da je jasno definirana novim prijedlogom, vrlo jasno stoji. Morske plaže moraju biti dostupne svima pod istim uvjetima. Morska plaža se ne smije isključiti iz opće upotrebe, nema ograde i nema naplate. To je sve što nam treba. Tu je sve u jednom članku samo se toga trebamo držati. Omjeri korištenja plaže koji su određeni u svrhu zadovoljenja javnog interesa su promijenjeni u odnosu na prvo čitanje i u odnosu na definiciju koja je bila u prvom čitanju, pa sad to glasi da je koncesija za javnu plažu u naselju, da se mora davati na način da cijela plaža bude dostupna svima na korištenje, a najviše 40% kopnenog i 20% morskog dijela plaže da koncesionar može obavljati gospodarsku djelatnost za koju mu je dana koncesija. Ono što je izostalo u ovom zakonskom rješenju je da se to pojača u obrazloženju zakonskih odredbi zašto ove brojke koje su bolje nego u prvom čitanju, u prvom prijedlogu ali i dalje nedostaju po meni jedno bolje i jače obrazloženje. Jer ideja da se odrede omjeri su dobri, ali treba isto vidjeti kao i kod svih stvari u zakonu tko će to kontrolirati i na koji način kontrolirati koncesionara jer koncesionar će sigurno ići na veće postotke iskorištenosti. Dakle, iznad zakonskog maksimuma jer vidimo, dakle da imamo primjere da zaposjednu i one dijelove obale za koje uopće nemaju koncesije. Što se tiče nasipavanja i dohrane rekao bih da je ovaj zakon to dobro pokušao definirati i da prijedlog zakona ide u dobrom smjeru. konačnom prijedlogu zakona su dorađene odredbe o dohrani, jasno je propisan materijal i količine materijala. Ali naravno i ovdje kao i u svim prethodnim situacijama o kojima sam govorio i dohrana se može zloupotrijebiti i izvitoperiti takve situacije na žalost imamo i danas iako kažem ove zakonske odredbe su vrlo jasne i svaka inspekcija i kontrola kad izađe na teren vrlo lako može utvrditi jesu li odredbe Zakona o dohrani poštovane ili nisu. Ponovio bih da svi razlozi zbog kojih se ovaj prijedlog zakona napada i kritizira postoje i danas i to nije od jučer. U prvom čitanju kad je bila rasprava bio sam u Saboru ovdje u sabornici pokazao jedan članak iz dnevnih novina iz 1970. i rekao i to ću ponoviti i danas da sve što je u tom članku pisalo, sve što su građani govorili u tom članku o jednoj plaži kod Dubrovnika i sve što je novinar pisao tada zapravo kao da je pisao danas. Taj članak je aktualan kao da nosi današnji datum i to je cijena turizma koju bar deklaratorno nismo spremni platiti. Ali svi, doslovno svi koji su prvi red do mora rade devastaciju obale i prave za sebe privatne plaže. Ovaj prijedlog zakona izrijekom kaže da nema ograde i ograđivanja na plažama i ostaje nam da vidimo kako će se on primjenjivati u praksi. Apeliram na predstavnike Vlade i na ministra da dobro poslušaju današnju raspravu i dobre prijedloge koje imamo u raspravi kao što su poslušali prijedloge koji su bili dobri i nakon prve rasprave. Hvala.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, ukoliko je cilj ovog zakona uspostavljanje integralnog, kvalitetnog i transparentnog sustava zaštite upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj doista ne vidim razlog zašto prijedlog nije povučen i zašto se u njegovu izradu nije uključila čitava zainteresirana javnost. Nije dobro kada krenemo u izradu prijedloga zakona na način da manipuliramo procedurama donošenja zakona od samog početka. Podsjećam tako nacrt je bio na javnoj raspravi od 17. studenog prošle godine 15 dana, dakle manje od propisanog. Proceduralnom greškom možda omogućeno je bilo komentirati samo cjeloviti tekst, dakle općenito ostavljanje komentara a ne i pojedinačno po člancima. ipak se skupilo više stotina komentara. S druge strane već je opće poznata stvar da Zakon o procjeni učinaka propisa nalaže predlagatelju da ukoliko u bitnom izmijeni sadržaj prijedloga između dva čitanja obvezno prijedlog mora doći ponovno na e-savjetovanje. Ni to se nije dogodilo. Čak su članovi uključeni u radnu skupinu Ministarstva mora i prometa prilikom izrade novog zakona javno istupali, izjavljivali da je većina prijedloga radne skupine ipak odbačena kao i da je ovaj prijedlog opasan i da je neusuglašen sa povezanim zakonima ali i Ustavom, a regulira postupanje sa najvećim i rijetkim preostalim blagom svih građana naše zemlje. Doista kontroverzan Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama vladajući hvale dok mnogi drugi čak članovi radne skupine za izradu prijedloga tvrde da ćemo potencijalno ugroziti javne plaže. Pa onda podsjećam dugačke pješčane plaže koje se protežu obalom Jadranskog mora ne ovom našom već onom zapadnom više nisu za svakoga. Sa oko 8000 kilometara obalne crte koja dijeli kopno od Jadrana Jonskog, Tirenskog, Ligurskog, Sardinijskog mora Italija je dopustila privatizaciju više od polovice svojih čarobnih plaža u pojedinim turističkim destinacijama poput one u Toskani plaže su skoro sto posto privatne. Cijene korištenja za svekoliko pučanstvo i turiste se kreću i do bez dodataka, bez pića, bez ležaljki. Toliko vam košta samo šansa da dođete do mora i da smočite noge u njega. Mnogi talijanski gradovi zone bez naplata imaju samo na neprivlačnim mjestima obale uz odvode, uz ušća, uz jarke pa se tu zapravo ljudi mogu samo sunčati jer im je zabranjeno kupanje. Sve ostalo je iznajmljeno privatnim koncesionarima koji su ogradili svoje barove, svoje ležaljke, svoje kabine i svoje suncobrane. Iako je u prijedlogu naznačeno kako na sva pitanja vezano za pripremne radnje, dakle postupak davanja koncesije, ugovor o koncesiji, izmjenu ugovora o koncesiji, prestanak koncesije, prijenos koncesije, pravnu zaštitu u postupcima davanja koncesije, politiku koncesija i nadzor nad izvršavanjem obveza u skladu sa ugovorom o koncesiji, zatim način izračuna vrijednosti koncesije i koncesijske naknade primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju koncesije. Ja moram priznati da je upravo to ono što nas najviše i brine, jer naša zemlja sudeći po dosadašnjim iskustvima, a imamo ih vrlo čudnovatih kada su koncesije u pitanju suočavali smo se čak sa onima koje su i nezakonite. Svjedočimo raznoraznim pogodovanjima, zlouporabama ili smiješno niskim koncesijskim naknadama. Gospodarske djelatnosti koje je prema važećem zakonu moguće obavljati putem koncesijskih odobrenja, primjerice, imamo podatak da je na pulskim plažama trenutno izdano oko 100-tinjak takvih odobrenja, prema novom zakonu bilo bi moguće obavljati samo putem koncesija na plaže. Koncesijska odobrenja ili dozvole, po novom zakonu, bilo bi moguće izdati samo na prirodnim plažama, neki bi do dugogodišnjeg ekskluzivnog prava na uređenu plažu mogli i bez javnog natječaja. To su onda hoteli, to su kampovi, to su turistička naselja, ako je plaža s turističkim sadržajima izgrađenim izvan granice pomorskog dobra povezana u funkcionalnu infrastrukturnu i prostornu cjelinu. Plašila nas je i odredba prijedloga koja otvara mogućnost da čak i samo jedna ugostiteljska ili smještajna jedinica u području ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja omogućava koncesiju na plažu bez javnog natječaja i mislim da smo se s razlogom ovdje pobunili s obzirom da će o tome što je funkcionalna gospodarska cjelina odlučivati jedinice lokalne i područne samouprave, naravno da se javila briga što će se zapravo događati s pomorskim dobrom Uvođenje pojma morska plaža hotela, kampa i turističkog naselja bilo je potpuno nepotrebno, ali i opasno, ali i očiti uvid u privatizaciju samih plaža. Ne želimo da se ikada građani na hrvatskim plažama tretiraju kao gosti na plaži hotela, kampa ili turističkog naselja, dok bi se gosti hotela, kampa ili turističkog naselja, dok bi se gosti Osim toga, hoteli su privatno vlasništvo, a plaže su opće dobro pa se stoga ni ne mogu povezivati u jednu funkcionalnu infrastrukturnu i prostornu cjelinu. Očito se ovdje radilo o potpuno nepotrebnom ograničavanju dijelova obale u svrhu pripreme terena za lakšu privatizaciju za par godina u nekoj novoj i naravno, nužnoj izmjeni Zakona o pomorskom dobru. Postojanje plaže uz hotel, kamp ili turističko naselje je vjerojatno i razlog postojanja takvih objekata, ali i nije opravdano plažu kao prirodni kapital klasificirati prema objektu koji je tu zbog te plaže i nastao. Niti jedan detalj odnosno niti jedan davatelj koncesije nije kapacitiran utvrđivati funkcionalnu gospodarsku cjelinu koja uključuje plažu, a koja je javno dobro i to nemojmo zaboraviti. Prijetilo je da se privatnim iznajmljivačima i jedinicama lokalne samouprave direktno oduzima pomorsko dobro iz nadležnosti ili iz upotrebe. Lokalno stanovništvo možda više ne bi imalo pristup centralnim dijelovima obalnih mjesta, tj. pomorskom dobru, a posebno plažama. I dobro je za to ponoviti, pomorsko dobro je opće dobro i utoliko se na njemu ne smiju ostvarivati prava koje su razne izvedenice vlasništva, ni država nije vlasnik pomorskog dobra već samo skrbnik koji ga je dužan čuvati i brinuti se o njemu. Pomorsko dobro odnosno pomorskim dobrom ima se pravo služiti svatko pod jednakim uvjetima i bez ikakvog ograničenja. Hrvatska generira ozbiljne prihode od turizma i ne smije ugroziti, posebno ne one prihode od turizma u privatnom smještaju. Podsjećam, prihodi od stranih turista u 2022. g. iznosili su 13,1 milijardu eura. Prijedlogu se još uvijek zamjera nekoherentnost pa i kontradiktornost u nekim odredbama, nedostatak jasnog sustava nadzora, predugo razdoblje trajanja koncesija. Podsjećam da se o svemu, a o tome smo i danas slušali, oglasilo i Znanstveno vijeće za turizam i prostor hrvatske agencije za znanost i .../nerazumljivo/... s pozivom Vladi da povuče novi prijedlog jer je pojam pomorskog dobra određen suprotno imanentnom karakteru općeg dobra i treba ga vratiti u javnu raspravu tek nakon što se uskladi sustavom EU Direktivom o dodjeli ugovora o koncesijama iz 2014. i drugim komplementarnim zakonskim aktima, osobito s Uredbom o zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, stoga mislim da smo ipak trebali povući prijedlog i doraditi ga. Pomorsko dobro je opće dobro svima na korištenju pod jednakim uvjetima, tako stoji i na početku samog prijedloga Zakona. Kvaka je zapravo u brojnim zakonom predviđenim iznimkama koje to pravilo onda poništavaju. Obalni je prostor najvrijednije javno dobro preostalo nakon pljačkaške pretvorbe, kako je drugačije nazvati i privatizacije koju je ova država prošla, a ovim se Zakonom, čini se, ona pokušava nastaviti. Oportunije bi bilo izraditi novi prijedlog zakona kojim će se čuvati more, kojim će se čuvati obala, kojim će se osigurati 100% slobodan pristup svim plažama, koji neće ograničavati nikome boravak uz more, kojim se neće pokušavati privatizacija i koji će biti takav da pomorsko dobro ostane opće dobro, baš kako je bilo i do sada. Obala i more definitivno moraju ostati u potpunosti slobodno i 100% naše. Zahvaljujem. Evo, s tim smo iscrpili rasprave klubova. Idemo sad po zahtjevu informatičara, moramo napraviti pauzu. 5 minuta, znači 14 i 42.